190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, primjenjuju se odredbe poslovnika koji se odnose na drugo čitanje zakona. Amandman i se mogu podnositi do kraja rasprave,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

S nama je državna tajnica u ministarstvu, gospođa Branka Ramljak, pa želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite …/Govornik se Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Pred vama je nacrt Konačni prijedlog Zakona o obavljanju studentskih poslova. To je zakon koji je prošao prvo čitanje, prošao je i saborske odbore i danas je došao ovdje pred vas uvažene zastupnice i zastupnici. područje obavljanja studentskih poslova regulirano je jednim jedinim pravilnikom iz 1996. godine koji se odnosi upravo na obavljanje ovih poslova. U međuvremenu toliko je zapravo obujam i vrste poslova koje studenti obavljaju u privremenom i povremenom radu se povećao da se pojavila određena pravna praznina u tom području koja je zahtijevala reguliranje zakonodavnim putem. I u tom smislu se došlo i do prijedloga ovakvog jednog zakona koji zapravo regulira prava i obveze svih sudionika u u obavljanju studentskih poslova, dakle studenata kao izvođača tih poslova, zatim posrednika koji su studentski centri ili visoka učilišta koja imaju te studentske centre kao jedinice za studentski standard i konačno onih koji naručuju studente za izvođenje određenog posla. Ovim zakonom zapravo uređuju se i definiraju se studenti koji imaju pravo obavljati ovaj posao i kao jedna od novina je uvođenje i mogućnosti da sukladno i za potrebe ovog zakona i izvanredni studenti također mogu obavljati studentske poslove. Zatim se regulira obveza vođenja evidencije o obavljanju studentskih poslova i na strani posrednika i na strani izvođača, definiraju se i uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja, zatim obveze koje imaju posrednici, definiranje uvjeta za obavljanje studentskih poslova gdje bih samo istakla da se zakonom predlaže definiranje uvjeta za obavljanje studentskog posla na način da posrednici mogu posredovati za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje jedan ECTS bod uz iznimku kao i za druge osobe koje su obuhvaćene zakonom, nadalje do kraja akademske godine u kojoj su te druge osobe završile studij ili do isteka razdoblja od 3 mjeseca od završetka studija, odnosno u slučaju da se radi o osobama u postupku upisa. Definiranje, zatim zakonom se regulira i definiranje uvjeta i načina zaključivanja ugovora o obavljanju studentskih poslova, također obveze naručitelja posla, pa se predlaže uključujući isplatu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova, pravo na uvećanje naknade za obavljeni posao prema propisanim uvjetima, osiguranje sigurnih uvjeta za obavljenje posla, zaštitu dostojanstva izvođača i pravo na plaćeni odmor. Nadalje se definira način korištenja naknade za posredovanje gdje se kaže da se te naknade za posredovanje trebaju koristiti namjenski za potrebe studentskih, unapređenje studentskog standarda, dakle ne samo za unapređenje smještaja, uvjeta smještaja i prehrane nego i za druge djelatnosti kojima se studenti bave tijekom svog studiranja a to su njihove djelatnosti u području športa, njihove djelatnosti u području kulture ali također jako bitno u posljednjih nekoliko godina jako se angažiraju i na različitim projektima kojima unapređuju zapravo svoju bližu i širu zajednicu sa svojim inovativnim idejama a sve kroz koje se ubiru ovim putem. Također ovim zakonom se propisuje i veća kontrola, veći nadzor, dakle inspekcijski nadzor nad provedbom zakona i propisa donesenih na temelju njega provode tijela državne uprave nadležna za nadzor propisa o radu, znači inspekcije rada. I isto tako bih željela naglasiti koje su promjene u odnosu na prvo čitanje. Dakle nakon prijedloga koji smo dobili ovdje i u sabornici pojašnjena je definicija studenta i definicija druge osobe i to na način da se drugim osobama smatraju i osobe koje su u postupku upisa na studij ali najdulje 3 mjeseca od završetka srednje srednje škole s obzirom da je navedeno i do sada bilo omogućeno kroz pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju. Dodatno precizirane su i obveze posrednika u smislu rokova uplate naknade izvođačima i postupanja kod posrednika u slučaju kada naručitelj posla ne dostavi ovjereni ugovor na vrijeme. Uvažavajući raspravu dakle koja se u ovom Saboru odnosila na studente koji mijenjaju studijski program, dodan je i stavak kojim se propisuje da posrednici ne mogu posredovati za studenta koji je dva puta promijenio studijski program i treći puta upisuje prvu godinu iste razine. I prije naravno rasprave, daljnje rasprave, željela bih naglasiti da je osnovni cilj donošenja ovog zakona dostupnost, veća dostupnost visokog obrazovanja svim našim mladim ljudima da im ne bude zbog toga što primjerice nemaju dovoljno financijskih sredstava nije nije omogućeno studiranje. Iz tog razloga ovim prijedlogom zakona smatramo da će se unaprijediti i cijeli sustav visokog obrazovanja. Hvala vam. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Gospođa, kolegica zapravo, Marija Jelkovac i Vesna Bedeković? Dakle ne. E onda otvaramo raspravu ali prije rasprave imamo tri replike. Prva replika je kolega Ante Bačić. Izvolite. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom. Ovim prijedlogom zakona smo pripremili uvjete za samoelektroničko izdavanje ugovora. Znamo da su određeni studentski centri već daleko otišli u tome i čekali su ovaj prijedloga zakona i da su već pripremili i nacrte sustava za on-line izdavanje samih ugovora. Znamo da je to i od kolega iz Studentskog zbora bila i glavna zamjerka i radi gužvi i radi svih problema i radi same komplikacije, birokracije i administracije izdavanja od potvrđivanja i poslije vraćanja samih ugovora. Je li ministarstvo napravilo koji korak u pripremi pravilnika koji će poslije to omogućiti, točno specificirati i na koji način bi to izgledalo i ako je kada bi to trebalo biti gotovo? Hvala. **Hajdaš Dončić, Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Dakle sukladno ovom zakonu nama po usvajanju slijede izrada dva pravilnika, jedan od pravilnika je upravo ovaj koji se odnosi na obrazac ugovora i očito će biti i način u kojem ćemo omogućiti da se na jednostavniji, dakle sukladno razvoju tehnike i tehnologije, učinkovitiji način može jednostavno i brzo pripremiti i i obrazac ugovora. I u tom smislu zahvaljujem studentima jer moramo kazati da su oni bili glavni inicijatori, čak i prijedloge koje daju za takva softverska rješenja dolaze od njihove strane. Tako mi smo u tijeku dakle izrade tog pravilnika i studenti kao i povjerenstvo koje je radilo na ovome biti će obavješteno. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Sljedeći je kolega Mirando Mrsić, izvolite. Hvala lijepo. Poštovana državna tajnice, samo da napomenem da skandinavske zemlje uopće nemaju studentski ugovor i da studentski ugovor je ustvari jedan od oblika ugovora o radu. I da kada je bilo govora o ovom zakonu onda je trebalo krenuti tim putem. I žao mi je što ste u zakonu dirnuli u ono što je najvažnije u socijalnom dijalogu a to je kolektivni ugovor. Jer u vašem zakonu piše da će student koji radi kod poslodavca imati 50% veću plaću, nadnicu ako radi noću, državnim praznikom i da će poslodavci trebati pratiti To je materija kolektivnih ugovora a u isto vrijeme ćete imati studenta koji će dobiti 50% više plaćen rad ako radi na blagajni a blagajnica će dobiti možda 10% ili možda 1% jer je tako u kolektivnom ugovoru. Pa mi recite je li to pravedno? **Hajdaš Dončić, Siniša Hvala na pitanju uvaženi zastupniče. Dakle, radi se o privremenim i povremenim poslovima. Ovim zakonom regulira se da se na dostojanstveni način zapravo poslodavac ponaša i prema studentima. Vi znate da smo mi stavili i ove osigurače u zakon u kojem stoji da eventualno ako dođe do toga da se nekome da otkaz, da studenti ne mogu raditi na takvim poslovima određeno vrijeme a isto tako da se ne može obavljati posao studenta za nešto što rade u, sukladno sistematizaciji ostali zaposlenici. Dakle, postoje osigurači različite vrste. Mi smo svjesni toga, mi smo svjesni toga da u drugim državama postoje drugačiji načini i svjesni smo toga da ovaj zakon neće riješiti sve što se u području obavljanja studentskih poslova definira. Međutim, mnoge stvari se reguliraju i drugim zakonima. Dakle, ovaj zakon je imao svoj fokus na veću dostupnost obrazovanja studenta. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Sljedeća replika kolega Stjepan Čuraj. Izvolite. zahvaljujem potpredsjedniče, poštovana državna tajnice i suradnici. Ja bih samo ono što ste naveli zapravo jedno prozaično, vrlo jasno, razumljivo rekao nešto što po meni najbitnije stvari koje se ovim zakonom uvode a to je prije svega veća minimalna satnica za studenta koja je sada propisana, koja zapravo će biti veća i od minimalne plaće ako gledamo koliko naši građani imaju. A zašto je to bitno? Pa naravno mi ne želimo, mi ovdje uvodimo reda i naravno da moramo misliti i na radnike, ne samo studente, znači da se točno zna razgraničenje tko je radnik, tko je student. A ne da puno puta takva, nekad zna biti nelojalna konkurencija da remeti tržište rada. I drugo ono što je zapravo u javnosti najbitnije a to je da sada i izvanredni studenti će moći koristiti ovu uslugu rada preko student servisa jer mislim da smo tu ispravili dugogodišnju nepravdu. Naravno ni izvanredni studenti koji ne ostvaruju prihode od rada po drugim osnovama. Zahvaljujem. **Hajdaš Dobro. I posljednja replika kolega Ante Babić. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom. Ovaj Konačni prijedlog Zakona o obavljanju studentskih poslova, rekli ste da je, se omogućavala veća dostupnost visokog obrazovanja svim mladim ljudima. Slažem se sa time. Onim pravilnikom iz '96. godine su uočene određene nepravilnosti. I dobro je da su se ovim zakonom ispravile. silno pohvaljujem a to je mogućnost i izvanrednim studentima da mogu obavljati ove studentske poslove. Pa me zanima možda iako to nije predmet ovoga zakona jer imate informaciju recimo da oni studenti, izvanredni studenti koji ne obavljaju nikakvu djelatnost a mogu sklapati ovakve ugovore imaju i pravo na zdravstveno osiguranje ili ga moraju koristiti po nekoj drugoj osnovi. Evo, hvala lijepa. **Ramljak, Branka** Hvala lijepo na pitanju i prilici za objašnjenje. Dakle poznato je da izvanredni studenti nemaju nikakva prava koja imaju redovi i koja se odnose na subvencije za smještaj, na subvencije za školovanje, na subvencije za prehranu, dakle to su iksice, zdravstveno, mirovinsko, pravo na obavljanje studentskih poslova, to izvanredni studenti nemaju niti jednu mogućnost. Subvencije za prijevoz, također imaju redoviti. Ovo je bila jedina mogućnost koju smo im sukladno i za potrebe ovog zakona omogućili. Ja ću podsjetiti da je bila jedna velika peticija 7 tisuća studenata je to potpisalo da bi se moglo i izvanrednim studentima omogućiti obavljanje studentskih poslova. (SDP)** Hvala. Prva rasprava u ime Kluba zastupnika je rasprava MOST-a Nezavisnih lista koji će podijeliti kolege Panenić i Žagar. Prvi je kolega Žagar, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je jedan važan zakon sad u drugom čitanju, zakon o obavljanju studentskih poslova. Naime, kako smo mogli pratiti iz medija sve je počelo tamo još prije dvije godine kada su sami studenti, mislim da je jedan izvanredni student pokrenuo peticiju da bi se ovaj zakon konačno donio kako bi prije svega a to se vidi iz smisla ovog zakona zaštitio s jedne strane studente od zlouporaba poslodavaca na taj način da ih koriste za koriste za obavljanje raznih poslova, sa vrlo malom plaćenom satnicom, a s druge strane štiti čitav sustav od zlouporaba, se ne razumije./… ugovori prenose na drugu osobu, da zapravo obavlja posao osoba koja nema ugovor ili da se na druge načine čitav sustav zloupotrebljava. I naravno, tu su, kao treći čimbenici ili treći dionici ovoga čitavog sustava su posrednici, tj. studentski centri, koji će, preko kojeg se onda taj čitav proces i odvija. I kada promatram ovaj zakon, a možemo reći, u najmanju ruku da je on korektno napisan, nema tu nakon svih od '96. nakon pravilnika kojim je rađen, dobro je došao i nema tu puno bitnih zamjerki jer ove 3 stvari, koje je spomenula i državna tajnica, koja su koja su inače najveću pažnju medija zaokupile, to je prije svega satnica, koja se definira ovdje, da se podijeli, minimalna bruto plaća sa faktorom 160 to je negdje 21,5 kn u ovom trenutku. Zatim tu je rješavanje pitanje rada izvanrednih studenata i treća stvar je 50% više plaćen rad za rad nedjeljom, blagdanima i noćni rad. Dakle, to su neke stvari koje treba pozdraviti. Međutim, ipak malo, ako pogledamo širu sliku, mogli bi ovako reći da možda je inače u našem društvu u našoj administraciji, u našim ministarstvima jedan problem, što stvari nekada gledamo jednodimenzionalno, pa gledamo previše neću reći usko grudno, ali previše smo zaokupljenim onim što trenutno želimo napraviti, da bi vidjeli malo širu sliku i da bi stvari podigli podigli na jednu višu razinu. Zašto to govorim? Pa evo, danas, ovaj zakon brane predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ovaj zakon su mogli braniti predstavnici Ministarstva rada, možda bi bilo primjerenije. Meni je osobno žao što u zakonu ne piše da je to zakon o obavljanju studentskog rada. Dakle, kada kažemo obavljanje studentskih poslova, onda, meni je to više širi pojam koji obuhvatiti sve i svašta. Međutim, de facto ovdje se radi o radu studenata. Studenti rade zato da bi si platili školovanje, da bi si jednostavno olakšali čitav proces. Mi prema podacima vidimo da veliki dio studenata ima problema u financiranju svoga školovanja, posebno su to studenti, čiji su roditelji slabog imovinskog statusa. Naravno tu su onda i izvanredni studenti i u tom smislu, pozdravljam ovu intenciju zakona da omogući njima rad, jer upravo su oni i na neki način izloženi tome i zapravo i smisao izvanrednog studiranja bi bila, da se to obavlja kroz rad. Naravno, velika količina, prema podacima, samo mali dio njih ima doista ugovor o radu, veliki dio ih nema, a moraju svi plaćati školovanje. I kada kažem da je pomalo neću reći pogrešno, pomalo čudno da Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi ovakav zakon, koji je korektan zakon iz tog stajališta, kojeg bi to trebalo donesti Ministarstvo rada, je prije svega zbog toga što studenti spadaju u jednu posebnu ajmo reći, populaciju zemlje, to su mladi ljudi koji se obrazuju, koji sutra trebaju, podnesti, da se tako izrazim, najveći teret za razvoj zemlje, a to ću slikovito prikazati. Jučer je, upravo jučerašnji dan je umro Poll Alen, čovjek koji je Billa Gatesa nagovorio da napusti studij. Poll Alen je nešto prije toga napustio studij i njih 2 su osnovali jednu od velikih ,najvećih tvrtki danas, kažu da je Bill Gates najbogatiji čovjek na zemlji. znate što su oni radili prije nego što su napusti studij? Oni su kao učenici radili za određena poduzeća. Dakle, kao učenici su već radili, ali oni nisu sjeckali u poduzećima kupus, nisu prevozili teret iz točke A u točku B, Bill Gates i Poll Alen su za jedno poduzeće u to vrijeme, radili obračun plaća. Njih je kao učenike poduzeće angažiralo za obračun plaća. Mi danas imamo ogroman broj studenata, iznimno pametne, pametnih talentiranih mladih ljudi i ono što bi trebalo, ako već Ministarstvo znanosti i obrazovanja predlaže ovakav zakon, treba biti intencija, da se se potakne poslodavce da prepoznaju talente mladih ljudi i da ih zapošljavaju prije svega, u onim poslovima, u kojima oni odmah stjecati praksu i koja mogu biti na korist i tim poduzećima onda i samim studentima. Možda ja na stvari gledam preambiciozno, ali to bi svakako trebalo biti za razmišljanje u budućnosti, jer to je način da se društvo pokrene i da se stvari pokrenu s mrtve točke. Uzimate od studente samo da kiseli kupus ili da rade neke jednostavne poslove, je sa stajališta socijalnog osiguranja njihove egzistencije dobro, ali sa stajališta razvoja društva, neće potaknuti veliki uspjeh. Da se vratimo sada još na sam zakon, osim nedostatka toga da bude ambiciozniji, da bude dakle, studentima ajmo reći prihvatljiviji, zakon je korektno napravljen, puno je tih mjera ovdje treba pozdraviti koje su nabrojane, međutim, u zadnjem dijelu koji govori o kažnjavanju prekršajnim za poslodavce su to dosta visoke kazne, ali ono što posebno bode u oči je kazna prema studentima, koji zloupotrebe ovu mogućnost. Pa tako ako netko radi na njihov ugovor, kazna može biti do 50000 kn. Nije mi do kraja jasno iz ove odredbe, je li to isključivo se odnosi na samo onaj dio koji su oni zaradili, koji je odrađen taj posao. Jer taj posao je de facto odrađen, nisu ga oni odradili, odradio ga je netko drugi, pa taj novac moraju vratiti ili neovisno o tome je li je posao odrađen, ako je na ugovoru piše da je posao u vrijednosti 50000 kn da će oni taj cjelokupni iznos odraditi. Nije mi to najjasnije, ali 50000 kn je za studenta ogroman novac i takvo kažnjavanje smatram rigoroznim, uvijek naravno u smislu odvraćanja je to dobro ali puno bolje je uvijek koristiti prevenciju, razgovor s studentima, pa eto ministarstvo da se uključi da i preko ovih informatičkih sustava, koje će sada koristiti i posrednici, tj. studentski centar, da bude možda preciznije i da se takve pojave odmah u početku suzbiju. Posebno, evo postoji sustav informacijski sustav visokih učilišta, informacijski sustav studentskih prava, gdje su dosta stvari vidljive i možda se to odmah suzbije u početku takve pojave, da tu preuzmu odgovornost i poslodavci i studenti i sami posrednici. Dakle, zakon je korektan, uz ove primjedbe bi mogao biti i prihvaćen, kolega Panenić, nastavite. Hvala vam, nastavak kolega Panenić, izvolite. **Panenić, Tomislav (MOST)** Hvala lijepo. Ja bi u ovome dijelu se vratio prvenstveno na onaj dio koji se odnosi na samostalni rad, ova rješenja koja se nude, ona su vezana uz nesamostalni rad, uz rad za poslodavce. Meni kao ministru gospodarstva u mandatu Oreškovićeve vlade prvenstveno kada su pristupali studenti tražili su mogućnost kako da im se olakša obavljanje njihove poduzetničke djelatnosti. I puna usta svih političkih čimbenika su u poticanju, mladih na ulazak u poduzetništvu, o promoviranju rada u inovativnim tehnologijama. Međutim, kada se vratimo ne samo da ne učimo na pričama jednoga Microsoft i to što se dogodilo već, možemo reći to je daleka prošlost, gledajući informatičku razvijenost sada. Mi još uvijek nismo stvorili uvjete, ili uvjetima u kojima djeluju studenti poduzetnici, su zapravo zaobilaženje zakonskih rješenja, koja upravo su izglasana ovdje u ovome Domu. Da li mi stvarno stojimo iza toga da poduzetnik, student poduzetnik treba tražiti svoju sreću u otvaranju poduzeća u nekoj drugoj zemlji koja je to riješila ili trebamo razmotriti da olakšamo pokretanje poduzetnika. Da li će stvarno ova država i njen zdravstveni mirovinski sustav pasti, ukoliko student ostane u redovnom studiju, ukoliko mu pokrijemo njegove troškove, zdravstvenoga osiguranja, a da mu damo priliku, tijekom toga studija, tijekom redovnog studija, da pokrene svoju poduzetničku ideju, da isproba, taj isti student, uložiti će sredstva svojih roditelja, svoje rodbine, svoje prijatelja, pokušati će napraviti će možda i niz pokušaja, da bi uspio, da jednom trenutku kada završava studij, da već ima posao, sam sebe zaposlio. Na ovaj način, mi zapravo stvaramo nepremostivu prepreku ili stvaramo im otegnuto da takav poduzetnik mora fiktivno postaviti nekog direktora, da mora sebe tražiti u ulozi jednog prokuriste, i stalno se nalazi u opasnosti kako se prezentira i u opasnosti da mu netko uskrati pravo na redovan studij. Kada bi se zborili naši studenti poduzetnici, sigurno da ne bismo bili zadovoljni brojem njih, a trebamo tražiti uzroke i odluke koje mi donosimo. Zato bi ja ovdje iskoristio priliku da ne samo da bude studentski rad, nego i studentsko poduzetništvo, ako treba, pravo, konačno rješenje da otvorimo tu mogućnost, da mladi ljudi, evo kao što su gore na galeriji, stvarno mogu reći imamo priliku pokrenuti poduzetništvo, inače ćemo imati naše tvrtke ne samo za vrijeme dok su studenti, registrirane u Londonu ili nekoj drugoj destinaciji koja to omogućava, nego i nakon završetka neće im se više niti dati, niti će imati snage nositi se s birokracijom hrvatskoga sustava, nego će nastaviti poslovanje tamo i zapravo postigli smo kontra efekt. Ne da ih nismo vratili nego jednostavno smo ih svojim rješenjima otjerali. Mislim da trebamo razmotriti, pogotovo gledajući nove tehnologije, u kojima mladi ljudi imaju puno više znanja u kojima pronalaze poduzetničke prilike, u kojima mogu ostvariti uspješne rezultate i budimo ponosni kada se pojavljuju takvi poduzetnici, dodjeljujemo im nagrade, a zapravo vrlo malo ih pitamo, kako je bilo doći do trenutka, kada smo mi stvarajući prepreke došli do toga da smo presretni što imamo nekoga tko je ostvario vrhunske rezultate u nekim informatičkim rješenjima, a s druge strane, moramo se pitati, da li kroz ovu reformu, što ide sada cijeloga jednoškolskog sustava, osiguramo da možemo reformirati i poduzetništvo mladih. Hvala vam lijepo. Hvala i vama kolega Panenić, nastavljamo sa radom u ime zastupnika. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a je kolegica Anka Mrak Taritaš, izvolite kolegice Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je u drugom čitanju Zakon o obavljanju studentskih poslova. Kada dođe ovakav jedan zakon, onda tu treba sagledavati to sa nekoliko aspekata. Prvi aspekt je taj da smo imali, do sada oblast koja nije bila na odgovarajući način regulirana i da se probalo na jedan jednim jednostavnim zakonom sagledati i kada se gleda tehnički elementi tog zakona, onda možemo reći da umjesto pravilnika koji su imali prije, imamo sada jedan tehnički zakon koji se to pokušava regulirati. Onda imate drugi aspekt. Što mi danas u Hrvatskoj imamo. Mi danas u Hrvatskoj imamo u ovom trenutku, negdje između 35-40 tisuća radnih mjesta koje su nepopunjenije, poslodavci koji govore o tome da veliki problem popunjenosti tih radnih mjesta i mole da se otvore kvote za popunjavanje sa stranom radnom snagom koju ne dobivamo. Što mi imamo, koje mogućnosti imamo? Dakle, imamo ljude koji su otišli u mirovinu iz različitih razloga i koji su spremni uz mirovinu još dodatno raditi. I naravno za njih treba zakonodavac omogućiti da dodatno radi. Imamo zatim studente koji jednako tako su spremni uz studij još dodatno raditi i popuniti i to je ono što mi u ovom trenutku imamo i s čim raspolažemo. I sad trebamo vidjeti kako to sve međusobno uskladiti. Kada je riječ o umirovljenicima to je jedan drugi zakon, ali kada je riječ o studentima onda je to ovaj zakon. Jednako tako tu kada je riječ o studentima trebamo gledati sljedeće da li mi studente koji rade doživljavamo na način da su oni radna snaga kao što je kolega koji je prethodno govorio nose teški namještaj ili rade nekakve poslove koji su prenošenje ugljena - to više nije, to je bilo u mom dobu. Dakle u moje doba se nešto drugo radilo. To više sada nije. Ili to mogu biti poslovi koji njima njima omogućuju za zaista tržište rada i koji su mu nekakvo radno iskustvo koje će imati. Jednako tako mi djelomično i studentski rad doživljavamo na način da se popunjava i treba ga doživljavati da se omogući studentima koji su lošijeg materijalnog statusa da im se omogući studij i kada je bila rasprava u prvom čitanju ja sam naglašavala sve one otežavajuće elemente koji su u nekim drugim zakonima i kojih se u prvom čitanju kada su došli sa aspekta Ministarstva financija se vidjelo da se i tu napravio pomak. Dakle, studentski rad možemo doživljavati kao netko koji to privremeno i povremeno radi, koji obavlja određene sezonske poslove. Dakle u moje doba je bilo uobičajeno da preko ljeta idete u Englesku brati jagode, na taj način nešto zaradite i naučite engleski. Danas kada je Europska unija drugačija to se i radi drugačije. Dakle, isto vam je i studentski rad djelomično i dobar iz razloga što vrlo rano mladi ljudi kreću cijeniti novce koje su sami zaradili. Ja to mogu uvijek govoriti na primjeru moje obitelji. Moj sin koji jednako tako radi preko studentskog dakle je student i radi kada dobije džeparac onda taj džeparac je u redu. No međutim, kada on zaradi neke novce točno se zna svaka kuna koja se potrošila. Tako da je i u tom kontekstu to dobro za pogledati i na taj način gledati ovaj Zakon o obavljanju studentskih poslova. Dakle, u tehničkim elementima taj zakon možemo reći da nije nije nikakva velika inovacija. On je korektan. Ono što smo imali je posloženo, definirano je odnos izvođača, posrednika i naručitelja. Oni će djelomično riješiti i problem koji imamo i sa potrebnom radnom snagom. Ali sada dolazi ali. Ovaj zakon treba otići i korak dalje. Da li je ovo bila moć i snaga Ministarstva i vladajuće strukture da to sada napravi, to će ocjenjivati netko drugi. Ali ovaj zakon je trebao otići korak dalje. U raspravama koje su se vodile i prije ljetne stanke, a iza ljetne stanke otvorio se jedan veliki problem pred kojim svi žmirimo, a to je da mi imamo studije, imamo studente koji završavaju poslove koji su nezaposleni u Hrvatskoj i de facto kada podvučemo nekakav nazivnik da možemo zaključiti da u jednom dijelu mi školujemo mlade ljude koje školujemo iz svog proračuna a koji će svoje potrebe zapošljavanjem raditi negdje drugdje. Puna usta su nam brodogradnje u posljednje vrijeme. Ako brodogradnje neće biti u Hrvatskoj, ljudi moji onda moramo jasno reći da nećemo imati niti studija brodogradnje. Pitanje je i sa srednjim školama, jer ćemo inače mi iz proračuna Republike Hrvatske financirati djecu odnosno mlade ljude koji će naravno kao gotovi doći u Nizozemsku ili bilo koju zemlju i raditi. No međutim, to je jedna druga tema. Ono što je ovaj zakon trebao otići korak dalje, a ja nekako uvijek pokušavam i mi u Glasu pokušavamo gledati afirmativno, pokušavamo uvijek vidjeti da ipak je nekakvo poboljšanje, korak dalje koji je trebao ići je trebao jasnije definirati rad dakle obavljanje studentskih poslova. Čak je i naslov mogao biti drugačiji. Ali to što oni rade da im ulaze u radno iskustvo. Vi kada danas kao student odete, ja govorim o studiju recimo arhitekture, danas student koji studira arhitekturu preko ljeta ode u neku drugu zemlju Europske unije steći tamo neka znanja na dva ili tri mjeseca, za to je plaćen i to mu je radno iskustvo koje može definirati kao radno iskustvo kada ide polagati stručni ispit. Imate ograničenje za stručni ispit i onda kada ide polagati stručni ispit to što je u tri mjeseca svako ljeto ili dva mjeseca svako ljeto radio recimo jedno ljeto u Estoniji, a drugo ljeto u Poljskoj je radno iskustvo koje ima napisano i kada ide polagati stručni ispit tada to radno iskustvo mu se računa kao da je dakle to mu je uvjet ne mora imati više godinu i pol već manje radnog iskustva. Dakle, izuzetno bi bilo korisno i važno da u nekom jer ovaj korak kao što dobro znamo je završeno. Zakon je u drugom čitanju. Predlagatelj ima jasan stav o čemu je riječ. Dovoljan broj ruku u sabornici koji će to izglasati. No međutim, ono što bi bilo izuzetno važno, a to je da zaista se ne samo posrednik koji je posredničko posredničko tijelo koje je i koje samo definira ulaz i izlaz, radio si toliko sati, zaradio si toliko, dobivaš toliko, nego da i definira koji su to poslovi. Pa onda da ti poslovi koje je imao koji su kompatibilni sa nekim daljnjim situacijama ulaze u radno iskustvo i to druge zemlje imaju. Mi danas živimo u jednom drugačijem svijetu. Ja vrlo često ovu govornicu koristim za opciju da kažem u moje doba jer je tada zaista bilo nešto drugačije. Danas vi imate svaku informaciju u realnom vremenu. Danas vam se nije jedan slučaj da vam se desi da netko završi, govorim o fakultetima, završi recimo studij elektrotehnike i dalje se u svom životu uopće elektrotehnikom ne bavi u onom klasičnom smislu, ali bude menadžer, bavi se ekonomijom, bavi se gospodarstvom i onda čak i predaje na nekakvim fakultetima, to imamo slučaj i onda ja kažem pa on je završio ekonomiju, kaže ne, ne on je završio elektrotehniku. Dakle, ali, za vrijeme studija je mogao radna iskustva vezana uz ovo i to apsolutno nije nikakav problem pogotovo kada se i danas uzdamo u e-građane da se to definira. Ono što je realna bojazan i ta bojazan mora biti apsolutno iskazana s ove govornice a to je da će pojedini poslodavci studente koristiti na način na koji to nije zamišljeno, odnosno da će pojedini radnici biti otpušteni, da će na njihova mjesta povremeno, odnosno privremeno zapošljavati studente i na taj način određene stvari premostiti. Ali ajdemo konačno ove zakone koji se donose i primjenjivati. Ajdemo konačno o njima voditi računa, ajdemo konačno vidjeti kako zakon živi pa ga pustiti da živi 6 mjeseci i godinu dana i kada vidimo da je nešto loše u tom zakonu ići sa izmjenom i dopunom zakona. Ne treba se nitko prema svom zakonu ponašati kao da je to bogom dano, dakle jedanput smo ga donijeli i nema majci da bilo tko miče jednu riječ ili jednu rečenicu jer evo to je najbolji mogući zakon. kao što mi živimo, kao što gradovi žive, kao što se stvari mijenjaju i jednako tako zakoni imaju svoj život i u tom životu ih treba pratiti i vidjeti o čemu je riječ. Uvijek treba znati što je konačan cilj ovog zakona. Cilj ovog zakona je da se na odgovarajući način regulira obavljanje studentskih poslova. U tehničkom pogledu, ono što imamo sad smo definirali u zakon i nismo napravili iskorak dalje što bi trebalo biti. Uvijek bi trebalo ići sa nekakvim iskorakom dalje. Ja ne vidim razloga zašto vezano uz radno iskustvo je bio tako veliki problem da to definiramo. Vezano uz ulogu posrednika između prvog i drugog čitanja se je odradile su se nekakve stvari. Ja moram priznati da mi u klubu GLASA-a vrlo pažljivo smo gledali taj zakon i bojazan koji su imali i neki drugi kolege, da će studenti zamijeniti radnike, da će poslodavci to zloupotrjebljavati, mi nismo do kraja u to sigurni, to bi bilo u slučaju kada mi kod nas ne bi imali tu veliku potrebu za radnom snagom. Ajdemo vidjeti zemlju u kojoj živimo. Iduće godine će biti 100 tisuća zasigurno, vjerujte mi, ja s ove govornice sam to nekoliko puta rekla 100 tisuća potrebnih, novih radnih mjesta jer jednostavno nećemo imati dovoljno radne snage. nećemo moći premostiti sa stranom radnom snagom jer nismo zemlje prijatelji ni svojim ljudima a kamoli ćemo biti nekom drugom. Morati ćemo premostiti to sa onim s čim raspolažemo. Pogotovo vezano uz turizam. Vezano uz turizam, to je jedan, kod nas je turizam još uvijek 7. i 8. mjesec, dakle to je jedan posao, samo ona bojazna koja je, da se studenti i da se ta radna snaga ne koristi na način na koji to ne treba biti mora se definirati nekim drugim propisima i nekim drugim stvarima. da se i napravi još jedan korak dalje, mi bi glasali za ovaj zakon, ovako nećemo glasati, i nećemo, biti ćemo u odnosu na ovaj zakon suzdržani, pustiti ćemo da malo vidimo kako to u stvarnosti je a onda očekujemo od nadležnog ministarstva da napravi iskorak i da vidi što se tu još napraviti može. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo. Nastavljamo u ime kluba zastupnika. Sljedeći u ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Bačić i kolega Sokol, a ne Branko, Ante. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom, drage kolegice i kolege. Pozdrav i kolegama iz Studentskog zbora koji su nam se ovdje pridružili jer itekako je ovaj zakon bitan za naše studente jer mislim da će pokrivati kada vidimo na razini cijele RH preko 40 tisuća izvanrednih studenata koji će ući u sustav razvoja studentskog standarda, koji će ući u sustav benefita bilo kojega koji dobivaju od studiranja a ne same diplome u konačnici. Znamo da studentski poslovi su se regulirali još pravilnikom o posredovanju iz 1996. šta mislim da je nelogično i nije bilo adekvatno i tu pohvale još jednom studentskom zboru i svim članovima koji su sve ove godine marljivo upozoravali ministarstvo na potrebu Prijedloga zakona o obavljanju studentskim poslovima koje je evo pred nama u drugom čitanju. Mislim da ćemo ga usvojiti svi, da neće biti nekih problema, da će stupiti brzo na snagu i da ćemo benefite ovoga zakona već u ovoj akademskoj godini vidjeti. Znamo da je Vlada RH osnovala radnu skupinu za izradu ovoga zakona i da je glavna i prva novina prijedloga izjednačavanje prava za obavljanje studentskih poslova sa redovitih studenata na izvanredne. Znamo i u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji je status redoviti, tj. koja je definicija redovitih i izvanrednih studenata. Znači redoviti studenti su oni koji studiraju prema programu i koji se temelje na punoj nastavnoj satnici dok izvanredni studenti pohađaju određeni obrazovni program ili drugu, uz rad, ili drugu aktivnosti koju traži taj program. Znamo i činjenicu u RH da je došlo i do ekspanzije određenih studijskih programa nisu ni imali mogućnost upisivati redovne studente tako da velik broj izvanrednih studenata je bilo primorano upisati takve studijske programe ali nisu imali nikakva prava prava zagarantirana ostalim studentima. Što se tiče same evidencije o obavljanju i studenskim poslovima u ovom zakonu je to dobro i specifično regulirano vezano baš za dostave podataka i posrednika, ali i u Inspektoratu rada što nismo imali prije i nije bilo prije ni sam jasan nadzor obavljanja studentskih poslova. Tako da definitivno mislimo da će ovim prijedlogom to biti itekako kvalitetno rješenje. Ali do sada nije bio niti definirana sama procedura oko davanja rješenja za odobravanje djelatnosti posredovanja kod studentskih poslova. Mislim da je tu dobro da će ministarstvo osnovati povjerenstvo od 7 članova. Da je tu dobro da će članovi Hrvatskog studentskog zbora imati 2 svoja predstavnika gdje će to taj sami proces posredovanja i dobivanja dozvole biti maksimalno ujednačen i transparentan. Što se tiče definiranja uvjeta za obavljanje studentskih poslova i onih famoznih 1 ECTS bod, dobro je da između ova dva čitanja tj. u Konačnom prijedlogu zakona je ministarstvo ubacilo i još jedan stavak u članku 10. koji uz regulaciju za ovaj 1 ECTS bod daje mogućnost izvanrednim studentima koji su upisali određeni studijski program ili općenito studentima koji su upisali određeni studijski program i nakon nekoliko tjedana, mjeseci shvatili da to nije za njih i promijenili i dogodine upisali drugi studijski program po ovom prijedlogu u drugom čitanju će moći koristiti pravo na obavljanje studentskih poslova. To je isto jedna od od primjedbi, jedna od glavnih primjedbi Hrvatskog studentskog zbora koja je evo na dobrobit svih studenata i provedena i uvedena u sami zakon. Što se tiče definiranja uvjeta i načina zaključivanja samih ugovora o obavljanju studentskih poslova čuli smo i kroz replike od državne tajnice ovim zakonom smo uveli mogućnost elektroničkog oblika izdavanja studentskih ugovora. Ubrzo, nadam se ubrzo od strane ministarstva doći i do pravilnika koji će definirati točno kako taj ugovor može izgledati. Znamo da su pojedini studentski centri već spremni za izdavanje i za digitalizaciju svojih sustava. Imamo već nacrte prijedloga sustava kako bi to trebalo izgledati i preko određenih aplikacija. Mislim da će to smanjiti i redove u studentskim centrima da će to i olakšati i našim poduzetnicima i tvrtkama, a i samom studentskom centru nepotrebne gužve i nepotrebnu administraciju koja će uvelike pomoći i koja uvelike stvara velike probleme danas studentima. Bitno je naglasiti i ova minimalna satnica podijeljena sa 160 sa minimalnom plaćom u Republici Hrvatskoj da se to izreguliralo da ne bi bilo nekakvih varanja izigravanja samih studenata i bitno je naglasiti i da je uvedena odredba vezana za poslodavce koji daju određenom radniku poslovno uvjetovani otkaz da sljedećih 6 mjeseci ne mogu zaposliti studenta tj. ne mogu sklopiti ugovor o studentskom radu jer najviše kritike i u prvom čitanju i od zainteresiranih strana, ali i od oporbe bilo hoće li student zamijeniti zamijeniti radnika. Mislimo da definitivno neće. To smo dokazali. To smo pokazali. Još ćemo jedanput to i ovdje iznijeti. Statistike studentskih centara pokazuju jasno da studenti većinom rade samo jedan mjesec u godini, maksimalno 4 mjeseca u godini njih preko 70% tako da to nikako nije nikakva promjena ili problem što se tiče poslodavaca tj. problema da će student kao nekakva vrsta jeftine radne snage zamijeniti naše kolege radnike. U konačnici dobro je i naglasiti ovih 0,5% vezano za posredovanje gdje će sada direktno sada studentski centri uz pomoć naravno projekata i uz pomoć studentskih zborova jasnije i više novaca koristiti koristiti i trošiti za sportske, kulturne i ostale aktivnosti koje vape na našem sveučilištima tako da evo u svoje ime, nastavit će kolega Sokol, pozdravljamo ovo donošenje zakona. Hvala. **Hajdaš Dončić, Hvala lijepa. Pa evo, drago mi je da sam dobio priliku i ja nešto reći u ime Kluba na ovu temu budući da sam ja vodio radnu skupinu u okviru Ministarstva znanosti i obrazovanja, tako da sam na neki način isto sudjelovao u izradi većine ovih rješenja koja se ovdje spominju. napomenuo bih samo da su radnoj skupini bili uključeni svi relevantni dionici znači Ministarstvo znanosti, obrazovanja, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo financija, studentski centri, sindikalni predstavnici i poslodavci. Znači svi relevantni dionici koji su vezani uz ovaj sustav. E sada što se tiče i također bih naravno još istaknuo i ulogu bivšeg državnog tajnika Matka Glumčića koji kada sam ja otišao iz Ministarstva dovršio rad te radne skupine. Iskoristio bih ovu priliku samo da se referiram na par stvari ako uspijem doći do glasa, kolega Mrsić molio bih. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Ja vas kolegice i kolege molim, sada sam malo zvonio, sada više neću zvoniti. Nemojte molim vas. Nemojte. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa. Uglavnom par stvari koje su ovdje rečene samo bih se referirao na njih. Kolegica Mrak Taritaš koje na žalost nema je rekla da ovdje nema iskoraka. Evo ja ću samo pobrojati koje su sve novosti u odnosu na dosadašnju pravnu regulativu. Znači mogućnost rada izvanrednih studenata. Toga do sada nije bilo. Propisivanje minimalne naknade trenutno 21,7 kuna po satu. Povećanje te minimalne naknade za 50% za rad vikendom, blagdanima Dalje propisane su visoke sankcije. Znači, sankcije koje idu za poslodavce od 100 tisuća kuna ako su pravne osobe, 50 tisuća kuna za fizičke osobe i što je posebno bitno za odgovorne osobe u pravnim osobama od 10 tisuća kuna na taj način se definitivno destimulira kršenje odredaba zakona i zloporabe. Također propisana je nadležnost inspekcije rada koje do sada nije bilo. Budući da znamo da zakoni često sadrže dobra rješenja ali da primjena šteka, mi smo na ovaj način omogućili da se počne provoditi stvarna kontrola od fiktivnih ugovora, zaštite na radu, isplaćivanje naknade studentima itd. Znači naravno i elektronički obrasci koji su više puta spomenuti i koji isto tako ubrzavaju cijelu proceduru i olakšavaju zapravo i kontrolu cijelog sustava. Znači to su sve novosti kojih do sada nije bilo i mislim da nije fer reći da nema nikakvih novosti i da nema iskoraka. to je što se tiče kolegice Mrak Taritaš. Što se tiče onoga što je rekla o radnome iskustvu. Znači mi tu trebamo razlikovati nekoliko stvari. Znači radno iskustvo ako idete kod poslodavca, vi njemu nemate što propisivati koje će radno iskustvo priznati a koje nećete. To će privatni poslodavac sam utvrditi. Ako je riječ pak o državnom sektoru, odnosno javnom sektoru, znači tu postoji hrpa posebnih propisa kojima se to regulira što se smatra radnim iskustvom za svako pojedino područje i to jednostavno nije prikladno da se uređuje ovim zakonom. Znači za to, mi smo razgovarali sa drugim ministarstvima i kada smo bili u radnoj skupini i dali smo neformalne preporuke da bi se to svakako trebalo priznavati, ako se radi o radu u struci. nosio, ako je netko konobario ili slično onda takvo radno iskustvo za nekakva radna mjesta u struci jednostavno priznavanje nema smisla. Ali kažem, to jednostavno nije za regulaciju ovim zakonom nego nekim drugim propisima. Što se tiče usklađenosti sa tržištem rada, znači to je pitanje cjelokupnog uređenja sustava visokog obrazovanja ali to opet nije područje ovog zakona nego Zakona o osiguravanju kvalitete koji regulira uvjete za donošenje dopusnice za studentske programe gdje se između ostalog treba uzeti u obzir i usklađenost sa tržištem rada i naravno krovni zakon, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji je u procesu izrade pa će onda on, vjerujemo taj dio bolje uskladiti sa onim o čemu se ovdje radi. Dalje što se tiče kolege Žagara, odnosno kolega iz MOST-a, znači par njihovih primjedbi, znači što se tiče studentskog rada i pojma studentski rad, studentski poslovi. Znači prvo Ministarstvo rada i Mirovinskog sustava koje je bilo u radnoj skupini, bilo je izričito protiv toga da se ovo zove studentski Baš zbog toga da se napravi distinkcija između ovih poslova koji su povremeni i privremeni u odnosu na poslove, u odnosu na radni odnos koji je jednostavno nešto drugo. I u tom smislu i sam pojam izvođača i naručitelja posla upućuje na povremene poslove koji su bliži ugovoru o djelu nego ugovoru o radu. I upravo zbog toga smo uveli ovu terminologiju i kako bismo i na taj način spriječili da studenti zamjenjuju radnike znači na poslovima na kojima rade, se ljude treba zapošljavati u radnom odnosu uz onu odredbu da se ne može nakon poslovno nakon poslovno uvjetovanog otkaza 6 mjeseci uzeti studenta da obavlja te poslove. Baš zato da se ne bi dogodilo da poslodavci koriste studente kao nelojalnu konkurenciju, da snižavaju troškove rada i da zapošljavaju na poslove koji zahtijevaju radni odnos. I upravo tu distinkciju treba naglasiti. Znači baš zato ovo nije radni odnos. Što se tiče studenata koliko su bili uključeni, znači mi smo se definitivno koordinirali s njima i oni su apsolutno koliko ja znam i koliko smo mi danas, danas smo imali i press konferenciju na tu temu, studentski zbor kao legitimni predstavnici studenata apsolutno podržavaju ovaj zakon. Što se tiče poduzetničke djelatnosti koju je spominjao kolega Panenić, to isto tako jednostavno nije predmet regulacije ovog zakona. ovdje je vrlo jasno definirano koji sektor treba regulirati, na koji ga način upotrijebiti a način osnivanja i slično to se regulira nekim drugim zakonima od Zakona o trgovačkih društava pa na dalje. Znači to jednostavno ne treba miješati te dvije stvari jer će u tom slučaju doći do pravne konfuzije i pravne nesigurnosti što definitivno nije dobro i nije cilj ovog zakona. Također zakonom su propisani uvjeti za posrednike, to mislim da je isto tako jako bitno. Znači propisani su objektivni uvjeti i propisano je da osnivač posrednik, odnosno djelatnost posrednika mogu obavljati ili studentski centri koje je osnovalo Visoko učilište ili to može biti jedna jedinica unutar recimo integriranih sveučilišta. I na taj način isto tako štitimo ovu djelatnost kao djelatnost ipak nekog javnog interesa i sprječavamo da netko, da bilo tko može otvoriti posrednika i da da taj posrednik onda neće uopće ulagati novce u studentski standard nego upravo propisujemo koje uvjete objektivne moraju ti posrednici sadržavati i koliko moraju ulagati u studentski rad. Primjerice ako hoćete otvoriti posrednika po ovom zakonu morate morate u trenutku podnošenja zahtjeva imati barem 10% smještajnih jedinica u odnosu na broj studenata koji studiraju u vašem gradu van svog mjesta studiranja. Recimo u Zagrebu je to oko 30 tisuća studenata koji studiraju u Zagrebu a nemaju prebivalište u Zagrebu. Znači 10% u odnosu na taj broj, to je oko 3 tisuće kreveta. Znači 3 tisuće kreveta bi morao imati netko, obavljati posrednik koji želi obavljati tu djelatnost u Zagrebu. I na taj način isto tako štitimo i studentski standard i osiguravamo da se sredstva iz

poslodavca, odnosno naručitelje posla koji ne ispunjavaju obveze osiguranja sigurnih uvjeta rada, pa evo, taj amandman bi trebao onda ići i to će se onda isto tako ubaciti u zakon. Isto tako i još jedna novost a to je što se i na studente počinju primjenjivati i propisi zaštite na radu koje će isto tako onda nadzirati inspekcija rada. Evo, ukratko toliko od mene, ovaj zakon svakako predstavlja poboljšanje u odnosu na današnje stanje. Ima dosta novosti i to onih novosti i iskoraka koji su se mogli unijeti. I zbog toga će klub HDZ-a podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Nastavljamo sa raspravom u ime kluba zastupnika. Sljedeća rasprava kolega Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a. Izvolite kolega. Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle pred nama je, ja mislim da smo sada čuli sukus od prethodnih govornika i od predlagatelja što ovdje se se novoga uvodi. I mislim da prije svega apsolutno treba reći da i u radnu skupinu su kako je kolega Sokol rekao bili uključeni predstavnici različitih Ministarstva od financija, rada, studenata, studentskih centara. I ovo je jedan od onih neću reći reformskih jer to mislim da svima ide na uši ali jedan sigurno od onih zakona o kojima ovdje već tjednima i mjesecima govorim koji donose nešto bolje građanima, konkretno studentima ali i naručiteljima poslova odnosno poslodavcima, svako u svome obimu. I mislim da apsolutno ovim zakonom, mislim samo ono što vidite u preambuli, odnosno u samom obrazloženju da mi radimo danas po zakonu iz '96. godine, mislim da to sve govori, da se nije ništa drugo promijenilo, nego samo tržište rada i uvjeti koji su se već promijenili ne znam koliko puta gore dolje, načini, ponude, potražnje, sustavi mislim da je ovo što je već davno trebalo biti napravljeno i dobro je da se počelo. I u Ministarstvu obrazovanja su prepoznali ovo kao i broj niz drugih stvari koje su započete ali nikada nisu ugledali svjetlo dana i sada upravo to se stavlja na dnevni red evo ga i u konačnom prijedlogu i ovoga Sabora. Što god tko mislio i o HNS-u, o bilo čemu ne mogu se činjenice opovrgnuti. Ne može mi nitko reći da danas da ovo mi ovdje raspravljamo da je to korak unazad. Struka svoje radi. Ja priznajem da je to nešto što već se radilo i prije, pa i sama kurikularna reforma pa nismo je mi izmislili. Samo smo je stavili u učionice u svojoj eksperimentalnoj fazi po svim onim istim kurikulima koji su se radili prije godinama i godinama. Nitko tu nije ništa izmislio toplu vodu. Ali se jednostavno dogodio politički momenat da to bude prioritet. Pa neka smo krivi za to, pa ako treba. Ali to ne znači da to što ljudi rade koji su stručni, neovisni je sve loše evo zato što je onaj zločesti HNS nešto uvjetovao, e sada ništa ne Pa ćemo naći u ovome problema, ja svaki prijedlog koji sam da je dobar, za neki mi nisu jasni i ne vidim ništa, ali hajmo da vidim redom stavak po stavak što je ovdje tako strašno i što ovdje neće poboljšati status naših studenata, a kada govorim uvesti malo reda na tržištu rada. Jer se ovime uvodi i transparentnost i definiraju prava studenta, reguliraju obveze vođenja evidencije, čuli smo mehanizmi kontrole, prekršajne odredbe, definiranje načina uvjeta rada studenata dakle, to se uređuje nešto što je davno već trebalo biti. Kada govorimo o inspekcijskom nadzoru točno se propisuje da su nadležna tijela državne uprave koja upravo i nadziru propise o radu i u skladu sa posebnim propisima. Kada govorimo o obvezama naručitelja posla, kolega Mrsić je rekao da mi ovdje nešto uvodimo što je iznad kolektivnih ugovora, pa onda znači da radimo in favorem radnika jer očigledno radnik postaje konkurentan na tržištu. Govorimo o radnicima Govorimo o radnicima ako ovdje smo propisali za rad vikendom, rad noćni da je 50%, a negdje kolektivnim je to utvrđeno na 30 ili 40 onda će poslodavcu biti isplativije zaposliti radnika na puno radno određeno vrijeme što je i smisao i cilj treba biti, a ne da izvrgujemo i radimo na tržištu rada kao što su puno radili sa studentskim ugovorom. Upravo ovaj propis da kada netko se da kao što imamo kada damo nekome otkaz, pa ne smijemo 6 mjeseci nikoga primiti na to radno mjesto, tako i sada. Znači, uvodi se reda. Kada govorimo o minimalnoj plaći odnosno satnici također se uvodi reda da nema nelojalne konkurencije i iskorištavanja studenata. mogućnosti i imaju veću sa ovim prijedlogom zakona satnicu nego radnici na minimalcu zbog smanjenih doprinosa i troška samog takvog rada. Stoga mislim da apsolutno kada govorimo od strane poslodavaca se uvodi reda. Kada govorimo o definiranju prava studenata u smislu ovoga zakona što se tiče tko sve ima pravo na pristup rada preko studentskog apel dugi niz godina je bio ne znam koliko tisuća, desetke i desetke tisuća izvanrednih studenata koji su studirali koji su trebali kao studirati uz rad a nisu radili, njih se sada uvodi na ovo tržište rada ali po ovim uvjetima koji jesu. Znači ako ne obavljaju nikakvu drugu aktivnost, nisu vlasnici obrta, OPG-a niti rade negdje drugdje imaju pristup rada preko student servisa. Puno se ovdje govorilo o samoj djelatnosti. Na neki način se liberalizira tržište tko može raditi na posredovanju ali pod jasno striktnim i određenim uvjetima koji opet idu u korist samih studenata da nema izvrgavanja, izbjegavanja i traženja rupa i brze zarade za razne brzo otvorene tvrtke koje rade na posredovanju. Mislim da također kada govorimo o uvođenju evidencije o obavljanju studentskih poslova dakle, da se dosta striktno ovdje propisuje i da sa ovim ćemo uvesti zapravo reda negdje gdje nismo od 96. i treba se pitati zašto nije. Očigledno taj nered je nekome odgovarao da se moglo sa studentima što god se htjelo, držati ih se i po 12, 15 sati, slati kući, dolaziti, davati nadnice itd. odnosno satnice koje su daleko ispod stvarne vrijednosti i koristiti njihova pa ja ću čak reći i teža financijska … jer znamo puno studenata, puno koji su uz rad završavali studij jer nisu imali drugog izbora jer su morali da plate svoje i troškove studiranja i same školarine itd. su radili i studirali po tko kakvim uvjetima, tko kako gdje. I ovime se tu uvodi red. I nitko ne može reći da to nije dobro. Ako ima nešto da uvijek može bolje, dapače. Ja ne vidim nikoga tko će ovdje reći nešto nećemo napraviti za dobrobit i da je provedivo. Ali ići na to da je glavna argumentacija nešto što dolazi od strane Ministarstva obrazovanja kojem je eto HNS nešto stavio na političku tapetu, e onda odmah moramo to osporiti jer to nije dobro jer je to naša agenda. Inače bi mi zapravo de facto kada bi ovo podržali rekli posredno pa da, možda su bili u pravu ljudi kada vide što sve rade da su napravili to što jesu. Ali to se ne smije dogoditi nikome, to mi je jasno. I bolje će se nalaziti i dlaka u jajetu i izvrgavati ono što se piše, nego jasno i glasno reći da, ovo je dobro, ovo ćemo podržati, možda može i bolje i apsolutno ćemo to prihvatiti. Ali ne. I to ne umanjuje činjenicu da ono što se radi je dobro. Vrijeme će pokazati. I zato je ovo jedan od ovih zakona kada smo ovdje u ovom Saboru i govorili o Zakonu o strukovnom obrazovanju i nizu i HKO-u, i nizu, setu zakona koji je u zadnjih godinu dana izašao iznad svih očekivanja i iznad svega što se radilo proteklih 20-ak godina. I još treba napraviti. Neki kažu presporo, premalo, neki kažu srlja se, brzo se ide, ne može se tako, znate kako je. Svatko ima svoju zamjerku. Ako je nešto prebrzo onda nije dobro, ako je nešto sporo ima svoje procedure onda se kasni, ne radi se, čeka se. Uvijek se može naći neka primjedba ali bitno je ono što ostaje iza a mislim da tu brojevi i podaci govore i više nego za sebe. U krajnjoj liniji i eto Europska komisija u koju ja uopće ne sumnjam danas da je netko stavio tamo napomenu da nije dobro u sektoru obrazovanja da danas ne bi tu .../Govornik Ja nisam danas čuo niti jedan citat da je netko rekao da je Europska komisija pohvalila i da je rekao da, priznajemo vam to, možda može i bolje i treba ovako i onako. To ću prihvatiti. Argumentaciju koja ide kontra samo radi toga, radi svog pravde i političkog stajališta i nekih teza to mislim da smo se puno naslušali u ovom Saboru od toga i da to nigdje nas nije dovelo odnosno dovodi nas ovdje gdje jesmo danas. Stoga zaključno, naravno Klub HNS-a će podržati ovaj prijedlog i drugi niz prijedloga koji dolaze, mislim da mi moramo svi ubaciti i u petu i u šestu i kako god hoćete koju brzinu jer građani nemaju vremena, građani i odlaze, upravo i zbog ovakvih i sporosti i neproduktivnih rasprava. Jer kad, naravno svi su željni promjena, svi žele promjene ali kada se krene, nemoj me, e to ne valja, e to je prebrzo, e to je presporo, pa stanemo vamo, pa stanemo tamo. Ali svi kao u načelu hoćemo. Pa onda se to i ovdje zrcali kada nas građani gledaju i kada je nešto dobro. Ja pohvaljujem i kolege koji kažu evo i kolega Grbin je danas rekao da za prijedlog o ranijoj točki sudskim pristojbama da .../Govornik se jer je de facto zbilja ne može se tu ništa reći. I tako treba biti. Niti mi opet iz vlasti trebamo biti uvijek a priori protiv bilo kakvog prijedloga oporbe. Meni uvijek bude drago kada vidim da se neki prijedlog i amandman od strane Vlade prihvatio od oporbe. Meni je iskreno drago jer to znači da radimo zajedno na nečemu što je dobro za naše građane, to je ono za što nas građani plaćaju pa neka je to i kritika nama, kao vladajućima, apsolutno da, svjestan sam toga. Možda ja sam ne mogu sve promijeniti ali sigurno da možemo svi zajedno. Ali zato kada čujem kritike radi kritika, radi političkih pozicioniranja onda mi je malo žalosno jer ovo nije to zavrijedilo i svaki konstruktivni prijedlog je dobrodošao, dapače. Ali ovdje, sada sam iskoristio ovu priliku da proširim malo raspravu jer ovdje govorim o općenito sveobuhvatnim paketima mjera i reformi koje su radili u Ministarstvu obrazovanja, niz zakona, mislim da nikada nije bilo iz tog ministarstva toliko zakona praktički ne na svakoj sjednici nego svaki drugi tjedan ili svaki treći tjedan nešto dolazi i to je način na koji trebamo svi se ugledati i onda možda, možda, stignemo nešto i napraviti za ove građane dok nije kasno. A to je naš osnovni posao. Bez obzira odakle dolazimo. Zato zaključno, apsolutno mislim da je ovo nešto što će i studenti i građani i javnost podržati jer nema razloga, ne vidim da netko išta može konkretno reći da je ovo korak unazad i da se nekom ovdje nešto radi na štetu. I u pravilu kada smo govorili i o poreznoj reformi isto tako moramo gledati što više, što bolje napraviti i poslovanja i život i pojeftiniti život samih naših građana i to na mora biti zadatak u nekom okviru koji je održiv

jer ovo nema smisla definitivno. Nemojte, danas je onako ajde dan, polako, ne, ne, polako, svatko ima mogućnost, javlja se replike, priča u ime kluba, pojedinačno. …/Upadica se ne čuje./… OK, hvala. Sljedeći u ime Kluba zastupnika SDP-a zastupnica Sabina Glasovac. Izvolite zastupnice. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pustimo mi sada ove predizborne EPP pamflete HNS-a koja uporno koja uporno upotrebljava, pa usuditi ću se reći i zloupotrebljava ovu govornicu ne bi li radio besplatni PR svojoj ministrici koja će ostati upamćena kao osoba koja je uvela najveći kaos u hrvatski obrazovni sustav i koji će njeni nasljednici bez obzira tko je došao u ministarstvo ispravljati još godinama. To je što se tiče uvoda, ajmo sada na činjenice. Nikada ovaj zakon ne bi ugledao svjetlo dana i ne bismo o njemu raspravljali ovdje da ministar Marić u prvom koraku porezne reforme nije udario po studentima i poigrao se malo njihovim do tad stečenim pravima. Na što su studenti podivljali, na koju nepravdu su reagirali. I onda ih je ministarstvo išlo smirivati i reklo je da će riješiti njihov problem kroz potpuno reguliranje područja studentskoga rada. I mi danas više nemamo, od danas, odnosno od petka kada vjerujemo da ćemo izglasati ovaj zakon, neće studentski poslovi, studentski rad se više obavljati putem pravilnika koji je već star, čuli smo već nekoliko desetaka godina nego ćemo imati jedan novi zakon koji će regulirati to područje. I to pozdravljam i to je dobro. Ali ono, ajmo sada govoriti o činjenicama a ne ne o nekakvim propagandnim porukama gdje jedna osoba ništa prije nje nije postojalo otkada je ona došla, sve se počelo reformirati i mijenjati jer to naprosto nije točno. Sada je drugi par postola što vi ono što ste studentima napravili zapravo ne rješavate ovim zakonom nego to mora riješiti ministar Marić i riješio je. I dobro je, ja ću ponoviti, u ovom zakonu što se nakon dugo godina zapravo utvrđuje minimalna naknada za studentski rad. To pozdravljam i to je izvrsno. I to je bilo potrebno i to je bilo nužno. Nedopustivo je da se studente potplaćivalo a vrlo često i ne isplaćivalo i to će donošenjem ovoga zakona prestati. Studenti ne smiju biti besplatna, a ni jeftina radna snaga. Besplatna to više neće moći biti bez sankcija. A hoće li biti jeftina, to ćemo vidjeti. Mi smatramo da su potrebna još nekakva poboljšanja u zakonu i predložit ćemo određene amandmane kako bismo sveli na minimum intencije ili možda loše namjere nekih poslodavaca koji će pokušati upotrijebiti odnosno zloupotrijebiti ovaj zakon da bi studente uzeli i platili puno manje od stvarne cijene rada kolika ona jest za onoga radnika koji iste te poslove obavlja. To je prvo. Drugo, pozitivno je i to što će se na neki način omogućiti i izvanrednim studentima da imaju mogućnost rada preko studentskih ugovora. Na stranu sada što mi imamo jedan puno veći problem, a to je da nam se potpuno poremetila definicija što je to izvanredni student. Mi u Republici Hrvatskoj imamo negdje oko 160 tisuća studenata, negdje oko 100 tisuća studenata su redoviti studenti, a od ovih izvanrednih studenata imamo zapravo nekih 30 čini mi se tisuća koji rade i 17 tisuća u kojem trenutku nisu u radnom odnosu i mi ovaj zakon zapravo donosimo između ostaloga i zbog njih da bismo omogućili ovom jednom manjem dijelu izvanrednih studenata da imaju mogućnost zarađivati i raditi. Ali kažem, mislim da u onom Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju treba preispitati definiciju izvanrednih studenata. Jer kod nas na žalost u Hrvatskoj izvanredni studenti nisu ono što bi trebali biti u većini slučajeva. To su ljudi koji uz svoj rad koji im je inicijalan žele steći visoku kvalifikaciju. Kod nas studenti na žalost izvanredni iz raznih razloga ili što ne mogu upisati redoviti studij pa onda se odlučuju a žele steći visoku kvalifikaciju nisu nigdje zaposleni upisuju izvanredne studije. Neki gube pravo jer nisu davali ispite gube pravo redovnih studenata, postaju izvanredni studenti itd. Brojni su razlozi koje naše studente dovode u situaciju da su izvanredni studenti i onda oni tu stvarno mnogi od njih zapravo ne rade što bi trebala biti intencija izvanrednih studenata, kupuju vrijeme, omogućuju si visokoškolsku kvalifikaciju kako bi bili konkurentniji na tržištu rada, a pritom nemaju nikakva prava kao redovni studenti. Znači ne rade što bi trebali jer su izvanredni studenti. Nemaju pravo na studentski dom. Nemaju pravo na studentsku prehranu, iksicu itd. Oni su stvarno u tom jednom ružnom prostoru. I to je dobro što ćemo im omogućiti da mogu raditi preko studentskih ugovora i ovih 17 koji nisu u radnom odnosu za razliku od ovih 30 tisuća izvanrednih studenata. Međutim, e sada kako ispraviti nepravdu? Kako zaštititi ovih 30 tisuća izvanrednih studenata koji trenutno rade na ugovor o radu da ih sutra netko ne prevodi u studentske ugovore? Kako smanjiti odnosno da nestanu granice između studenata koji su trenutno izvanredni u radnom odnosu i ovi koji će dobiti mogućnost raditi preko studentskog ugovora da nemaju različita prava? Jer će izvanredni student koji će raditi preko studentskog ugovora recimo imati pravo biti plaćen 50% više za rad nedjeljom primjerice, a ovaj koji je u radnom odnosu a isto je izvanredni student neće biti plaćen 50%, nego temeljem kolektivnog ugovora. Mi stvaramo razliku i nepravdu u istoj kategoriji studenata između će neki izvanredni studenti jedne i drugi druge vrste. Da ne govorim o razlikama između isto tako ovih redovnih i izvanrednih. To ne znam, nisam sigurna da smo uspjeli riješiti ovih zakonom. Mi ćemo dati neke amandmane koji bi trebali možda ispraviti tu nepravdu. Kaže, studente će se platiti 50% više izvanredne za prekovremeni rad. A što znači prekovremeni rad kad oni nemaju utvrđeno kao prema Zakonu o radu što je maksimalna satnica? Što znači prekovremeni rad? Kod radnika se to zna. Kod onog izvanrednog studenta koji radi na ugovor o radu zna se što je prekovremeni rad sve ono iznad 40 sati tjedno je prekovremeni rad. A što je prekovremeni rad kod izvanrednog studenta njegovog kolege koji će raditi na ugovor o djelu kada mi nismo nigdje rekli e gle, ne možete ga izrabljivati samo zato što je student da radi više od 40 sati tjedno, ne možete, ne dozvoljavamo vam to i on je radnik bez obzira što je student. To niste riješili. Opet radite nepravdu između izvanrednih studenata jedne vrste koji rade na ugovor o radu i druge vrste koji rade na ugovor o djelu. Dobro je i to što će se kroz ovaj zakon što se daje ovlast inspekciji rada da ima ovlast pratiti evidenciju ugovorene poslove, ispunjavanje obaveza u ovom tripartitnom zapravo odnosu između izvođača radova što su studenti, između naručitelja što su poslodavci i između posrednika što su studentski centri to je u redu. mislim da to nećemo spriječiti time kupoprodaju studentskih ugovora i zlouporabu studenata da s pomoću svojih ugovora osiguravaju posao nekom trećem i tako sudjeluju u prevarama i usudit ću se reći u protuzakonitim radnjama. Nismo studente ovdje od toga dovoljno kako bih rekla odmakli i potaknuli ih da to ne čine i nemamo dobar kontrolni mehanizam. Postoje kazne, nisu male, ali nisam sigurna da će one biti dovoljne. Ono što sam još željela reći je da bih voljela, nemam ništa protiv toga, mi znamo da posredništvo u ovom trenutku studentski centri koji su posrednici pri zapošljavanju imaju 12% one naknade za posredništvo tzv. provizije. Uz to sada će se još uvesti 0,5% dodatne naknade koji idu direktno studentskom zboru odnosno raspoređuje se putem povjerenstva ali u kojem sjedi u većini članovi predstavnici studentskog zbora a idu u svrhu poboljšavanja ne studentskog standarda u smislu prehrane itd. nego baš aktivnosti obogaćivanja sportsko-kulturnih i drugih sadržaja koji idu direktno studentima. Nemojmo zaboraviti da se milijardu kuna godišnje godišnje okrene, zaradi kako god hoćete putem studentskih ugovora. To nisu mali novci. 12% od toga isto nije malo od milijardu kuna godišnje. To je provizija kojom raspolažu studentski centri. I sada će biti 0,5% od tih milijardu koji idu za studente direktno u njihove sadržaje. Kontrolni mehanizmi su nužni i potrebni da taj novac završi tamo gdje je najpotrebniji da od njega imaju koristi svi studenti da se ne bi događalo ono što se događalo do sada, da studentski zbor putem nekih natječaja sam raspisuje kriterije i dodjeljuje sredstva bivšim šefovima studentskog zbora. To se ne smije događati bez obzira što smo u ovoj sabornici u prvom čitanju sa strane HDZ-a čuli da smo mi bijesni i da nešto kritiziramo jer nismo uspjeli zavladati studentskim zborom. Što to znači da se studentskim zborom vlada? Odakle? Partija, stranaka. Ako je to tako to nije dobro. Ako vi mislite da se studentskim zborovima treba politički vladati gospodine Sokol vi ste tu tezu ovdje rekli i ako ove novce 0,5 dajete zbog toga da bi se politički raspoređivao novac onda je to krajnje bezobrazno, neodgovorno, ružno i loše. Ja se nadam da to nije intencija. Mislim da taj novac treba završiti kod svih studenata u interesu kvalitete života svih studenata i tu mi je žao što niste napravili bolje kontrolne mehanizme da se to kontrolira, da se propišu kriteriji, da studentski zbor bude čist što vjerujem da i jest da su to časni mladi ljudi koji rade u interesu interesu svojih kolega jer su njihovi predstavnici, njihovi zastupnici da se tu znači skine bilo kakva sumnja s njih i da se osigura jedan neometan korektan proces. I mi ćemo slijedom toga znači, zakon je dobar, on ima neka zaista dobra rješenja. Međutim na žalost zakonom se dozvoljava da studenti obavljaju sve vrste poslova i to i onih poslova koja imaju sva obilježja radnog odnosa. Znači studentskim ugovorom se izbjegava radni odnos pa time i obveza i prava poslodavaca prema studentu, a to usudit ću se reći predstavlja prikriven i nezakonit rad. Zakonom se ne definira povremeno studentskih poslova i njihovog rada to ovo o čemu sam pričala što znači prekovremeni rad i smatramo da ne bi trebalo baš biti dozvoljeno da se njih izrabljuje bez ikakvog ograničenja. Treba im osigurati neka prava. Smatramo da bi se trebalo za studente propisati ista vrsta naknade za obavljeni studentski posao kao i za radnike koji kod poslodavaca obavljaju isti posao jer ako studenti obavljaju iste poslove kao i radnici za manju naknadu od radnika odnosno uz veću naknadu za posebne uvjete rada onda usudit ću se reći da je to poremećaj na tržištu rada, a nikakvog čišćenje i utvrđivanje jednog korektnog odnosa. I zakon bi trebao uskladiti prekršajne odredbe s prekršajnim odredbama Zakona o radu jer recimo za kršenje stanke u odnosu na maloljetnika u Zakonu o radu je propisana manja kazna u usporedbi sa kaznom poslodavca ako taj prekršaj učini u odnosu na maloljetnu osobu. To nije dobro. Isto tako slijedom toga mi ćemo dati ukratko ću predstaviti naše amandmane. Prvo, da se studentima iskustvo i odrađeni sati koje steknu kod poslodavca putem studentskih ugovora kao studentski poslovi definiraju i da se zapravo da im služi kao radno iskustvo, da im se priznaje službeno evidentira kao radno iskustvo u budućim zaposlenjima. Naš drugi amandman će tražiti da iako smo propisali minimalnu naknadu da propišemo i to da studenti odnosno izvršitelji imaju pravo na naknadu za obavljanje studentskih poslova u visini 65% osnovne plaće koja je propisana aktima poslodavca za poslove koje student obavlja koja ne može iznositi manje od naknade propisane člankom koji smo već rekli. Znači da budu jednako plaćeni za posao koji obavljaju odnosno 65% iznosa u odnosu na radnike koji rade isti taj posao, a minimalna satnica da ostane ovakva kakva ona jest. Tražimo da nemaju studenti samo pravo na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade samo ako je tako ugovoreno studentskim ugovorom, nego ako to pravo imaju radnici na poslu koji rade isti posao kao i studenti tražimo da se to osigura i studentima i da se to mora ugovoriti kako radnicima tako i studentima, a ne na jednom u istoj firmi isto radno mjesto radnik ima pravo, student nema. To nije u redu. I još nešto, hajmo se zaštititi zaista od toga da radnici budu otpuštani i da ih mijenjaju studenti koje će netko percipirati kao jeftinu radnu snagu. Kako to možemo? Ovdje piše ne možete zaposliti studenta ako ste na nekom radnom mjestu njemu u roku od 6 mjeseci dali poslovno uvjetovani otkaz. E gospodo, ali postoji i osobno uvjetovani otkaz. Poslovno uvjetovani otkaz je nešto što je vrlo rijetko u praksi u radnim odnosima zato što je on kompliciran, dugotrajan itd. A mi znamo da u stvarnosti postoje načini kako poslodavci se rješavaju starijih ljudi uz osobni uvjetovani i dogovoreni otkaz uz neke druge vrste raskida ugovora. Nismo zaštitili radnike i nismo osigurali zlouporabu studenata kao zamjenske jeftinije radne snage, pa ja apeliram na vas, mi ćemo dati jedan takav amandman i ja se nadam da ćete ga uvažiti koji bi se trebao proširiti na sve vrste otkaza. Znači tamo gdje je višak radne snage u zadnjih 6 mjeseci ne treba biti potrebe za novom radnom snagom bez obzira kakav otkaz bio dan i čime je on uvjetovan Sve u svemu ima ovaj zakon jako puno dobrih strani, ali ima i puno naših amandmana … … /Upadica Petrov: Zastupnice Glasovac, isteklo je vrijeme./… … Koji imaju tendenciju k njegovom poboljšanju. Nadam se da ćete ih uvažiti. Hvala lijepo. Povreda Poslovnika zastupnik Sokol. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Znači kolegica Glasovac je povrijedila odredbu članka 238. točka 6. Nema više stavaka, samo jedan stavak, evo to čisto vas da uputim, koji kaže da svojim ponašanjem ne smije zastupnik odstupati od općih pravila ponašanja u Saboru. se ne razumije./… je neistina. Znači kolegica Glasovac je meni … /Govornik se ne razumije./… da sam ja govorio o tome da HDZ-e koristi studentske predstavnike itd. na prošloj raspravi. Ja to nisam rekao. Možete provjeriti stenogram. Molim da ne širite dezinformacije. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupniče Sokol, nije došlo do povrede Poslovnika jer ako ćete vi tumačiti članak 238. i točku odstupanja u vidu ne iznošenja neistina, onda bih ja trebao imati povrede Poslovnika dok sam saborski zastupnik u klupama cijelo vrijeme za zastupnike iz vladajuće koalicije. Klub zastupnika HSS-a javio se za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govoriti će zastupnik Davor Vlaović. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege, uvažena državna tajnice. Evo u ime Kluba HSS o Konačnom prijedlogu Zakona o obavljanju studentskih poslova. Prije svega treba reći da je akademska godina počela i da nije bilo pritiska studenata i studentskih organizacija vjerojatno još danas ne bismo raspravljali o ovome prijedlogu zakona jer svi smo očekivali sve studentske organizacije i svi studenti da s početkom ove akademske godine ćemo imati zakon donesen i da će se on već primjenjivati ali evo, bolje ikad neko nikad. sigurno da treba pozdraviti da se ovo područje studentskog rada, obavljanje studentskih poslova regulira zakonom kako bi studenti bili zaštićeni i kako bi mogli sebi priskrbiti dodatne prihode da malo rasterete svoj kućni budžet i da si pomognu, da si mogu studirati. Još ono što je glavna primjedba, bilo bi idealno kada bi mi u Hrvatskoj imali mogućnost da svaki mladi čovjek može upisati redovno fakultet i da ne mora obavljati studentske poslove, da ga njegovi roditelji iz svojih prihoda mogu financirati. To je nekakvo društvo kojem bi trebali težiti ali evo nadamo se da će i to nekad u Hrvatskoj biti. Trenutno nije dobro da pojedina djeca ili ne mogu upisati fakultet ili im to roditelji ne mogu platiti jer su nezaposleni, jer imaju mala primanja. I svakako bi bilo dobro da se revidiraju i upisne kvote na fakultete. Jer fakultet je i prije svega obrazovna ustanova gdje mladi ljudi trebaju steći znanja i vještine da budu konkurentni na tržištu rada a ne da ponekad se tretira kao profitna ustanova pa onda se ti pragovi i broj redovnih studenata smanjuju kako bi više upisalo izvanredno uz plaćanje. Tako da je i to jedna od tema koje možemo sigurno staviti na dnevni red ovdje u sabornici i kod promjena i drugih zakona a ne samo ovoga kako bi svakom čovjeku omogućili da upiše studij koji želi i da ga upiše redovno i da ne mora dodatno plaćati. Kada je već tako dobro je i mi pozdravljamo što, i to je jedan bio od glavnih zahtjeva studentskih organizacija da se izjednači studentski, obavljanje studentskih poslova za redovne i izvanredne studente jer upravo iz ovih razloga i nisu svi izvanredni studenti krivi što su izvanredni, neki to rade uz rad a neki to rade jer nisu mogli steći određeni broj bodova pri upisu na fakultete i zbog toga su izvanredni ili su propustili položiti neke ispite pa su iz redovnih prešli u izvanredne. zbog toga što im obitelj ne može financirati studij, studiranje nužno je da oni sami rade. Pa evo dobro je da imamo i mogućnost da izvanredni studenti mogu obavljati povremeno i privremeno studentske poslove i na taj način priskrbiti si prihode. Ono što nama iz HSS-a nije jasno i želimo evo tu tražiti pojašnjenje zašto se u članku 2. stavilo da student koji obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede ili šumarstva ne može obavljati ove poslove povremene studentske poslove.

da ne može obavljati studentske poslove. S jedne strane ih kroz Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo regionalnog razvoja stimuliramo da se osnivaju OPG, da imamo mlada OPG, da se proizvodi hrana, stječu znanja i vještine, da se sa više znanja unose i nove tehnologije u proizvodnju a ovdje ih ograničavamo ako je on izvanredni student primjerice na Agronomskom fakultetu u Zagrebu i dolazi iz Slavonije, zašto on ne bi mogao povremeno kada nema posla na svom OPG-u pojačati svoj kućni budžet radom ovdje da bere kod nekog voćara u Zagrebačkoj županiji jabuke ili jagode? Mislim da to nema smisla da ih se ograničava jer ako je on nositelj OPG-a ili član OPG-a da zbog toga ne može raditi povremeno studentske poslove. Ako se to na to odnosi, onda sigurno ćemo mi biti protiv toga jer tražimo da taj dio se pojasni i izmijeni u prijedlogu zakona jer ti ljudi ako se već stručno usavršavaju i žele steći znanja i vještine a nemaju dovoljno vlastitih prihoda zašto ne bi mogli si još dodatno zaraditi na nekom poslu, mjestu gdje studiraju? Drugo što želim reći ovdje je upravo ova cijena rada. Dobro je da je propisan taj minimalni iznos. A ono što mi predlažemo iz HSS-a da se izmijeni da to ne bude samo jednom godišnje se utvrđuje u studenom za iduću godinu minimalna bruto plaća, da bude osnovica nego da se to tokom tokom godine bar dva puta ponderira. Jer evo, najavljena je ova Vlada da će povećavati minimalnu plaću. Mi iz HSS-a, iz opozicije smo tražili da se poveća minimalna plaća i da ona ne bude u Hrvatskoj manja od 5 tisuća Trenutno je to puno manje ali najavljeno je da će biti povećanja. A zašto onda ako tokom godine iduće bude povećanja minimalne plaće ne bi i studentima se povećala ta osnovica pa je naš prijedlog da to bude svakih 6 mjeseci da se odredi taj minimalni iznos a ne kako je sada u prijedlogu jednom godišnje. Mislim da ima smisla. Ono što smo i u prvom čitanju govorili i ostalo je ne definirano koji su to naručioci poslova koji nisu plaćali studentima jer najveći broj rasprava u pripremi ovog zakona i u donošenju ovog zakona od samih studenata je bilo prigovora da neki poslodavci koji naručuju poslove ne plaćaju studentima i da ne plaćaju u ugovornim rokovima. Dijelom je to u zakon ugrađeno da se zaštite studenti. Ali naš prijedlog je bio i da se objave te liste. Koje su to tvrtke koje nisu platile ili koje ne plaćaju studentima, da student zna, da ne ugovora poslove sa takvima i s druge strane da ih prisilimo tim tim javnim iznošenjem tih podataka da plate naručeni i obavljeni rad studenata? Mislim da bi to bio dobar prijedlog i da bi na taj način pomogli našim studentima. Isto tako za one studente koji rade u struci povremene poslove, prijedlog je već rečen ovdje a ja ću evo i ponoviti, mislim da bi mogli naći rješenje da im se to prizna u radni staž i da im se na taj način omogući da mogu i ranije pristupiti pristupiti polaganju stručnih ispita i na taj način prijest doći na tržište rada. I još jedna evo primjedba u ime Kluba HSS-a, stavili ste da nakon 3 mj. od završetka školovanja, nakon toga više ne mogu obavljati povremene poslove. Ja bih bio sretan a vjerojatno i vi kada bi svaki čovjek koji završi fakultet se mogu u ta 3 mj. zaposliti do sljedeće redovno, ugovor o radu kod nekog poslodavca, ali najčešće to situacija nije tako. Pa mislim da bi bilo korektno da smo to stavili 6 mj. jer ako smo za dužnosnike stavili, da nakon što im završi mandat, imaju pravo na još 6 mj. punu plaću, pa još 6 mj. pola plaće, onda smo trebali omogućiti studentima da još 6 mj. nakon završetka školovanja, dok se ne snađu, dok se negdje ne zaposle mogu obavljati poslove, ako imaju mogućnost kod nekog poslodavca i na taj način si osigurati prihode, pa mislim da bi mogli u tom pravcu ići s izmjenama ovog zakona. Jer sigurno da nije dobro da se student iskorištava, da se plaća manje od radnika i ono što sigurno nije dobro u Hrvatskoj, ono opet, ponoviti ćemo, da najveći broj novosklopljenih ugovora o radu je u govor na određeno vrijeme, pogotovo kod mladih osoba koje se prvi put zapošljavaju. To treba smanjiti to treba tražiti i korz druge zakonske rješenja, da se poslodavce stimulira da zapošljavaju na neodređeno vrijeme, da mladim ljudima koji završe fakultete ili druge visoko naobrazbe, omogući da se zapošljavaju i da mogu planirati svoj život, jer kroz ovaj ugovor o radu, na određeno vrijeme, nažalost, si ne mogu ništa planirati, ne mogu, nisu kreditno sposobni, ne mogu nikakvu investiciju započeti, a kamo li sutra biti poduzetnik i mislim da u tom pravdu i druge zakonske prijedloge treba mijenjati. Također, ono što je bitno ovdje za reći, je da je za svaku obitelj, za svakog čovjeka koji upisuje studije, najjeftinije studirati u vlastitom gradu, da nema troškove putovanja, stanovanja itd. i zato pozdravljamo odluke o širenju mreže fakulteta u Hrvatskoj i sveučilišta a i opet ostaje naše pitanje i mislim da ovdje možemo dobiti odgovor u kojom smo fazi sa osnivanjem Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Senat u Osijeku je donio odluku, sada je na potezu opet vlada i ministarstvo, daš sugrađana, iz Brodsko posavske županije pa i šire okolice koji gravitiraju fakultetima u Slavonskom Brodu željno očekuju tu konačnu odluku, da bi se više ljudi moglo upisati na željene fakultete u svom gradu, da imaju manje troškove studiranja, pa onda neće ni morati povremeno raditi. Evo, to su pitanja i prijedlozi o kojima bi trebalo još dodatno razmotriti, ali svakako ovu odluku o osnivanju sveučilišta u Slavonskom Brodu, čim prije donijeti i da to funkcionira. Hvala lijepo. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi prijavio se zastupnik Tomislav Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ima jedna ona poslovica koja kaže put do pakla …/Govornik se ne razumije./… i dobrim namjerama, a ja vjerujem da je ministarstvo imalo dobre namjere da riješi pitanje studentskog rada, ja ću cijelo vrijeme govoriti o radu jer to je rad. Želja da se to zove poslove je samo strah ministarstva rada i mirovinskog sustava, da ga se ne prozove, zašto to ministarstvo nije bilo ono ministarstvo koje je trebalo raditi na ovom zakonu. Jer to je zakon iz područja iz radnih odnosa i može kolega Sokol, koji će mi vjerojatno replicirati, govoriti cijelo vrijeme, da to nisu poslovi, da to nije rad, nego su to poslovi. Studenti rade, rade 8 satno radno vrijeme, rade 16 satno radno vrijeme, rade 60 sati u tjednu, rade 100 sati u tjednu i to znamo. I znamo isto za zloupotrebe studentskog rada jer se iza studentskog rada su se skrivali neki nečasni poslovi i preko studentskih ugovora su se izvlačila sredstva iz tvrtki. I to je bilo ono što je trebalo riješiti ovim zakonom. Dakle, ovim zakonom je trebalo riješiti pitanje studentskog rada, studentima dati pravičnu naknadu za svoj rad, definirati to kao rad, kao oblik rada i odstraniti sa tržišta sve one koji se bave nečasnim poslovima, bilo to studenti, bilo to poslodavci. Ono što bi ja također naglasio, da studentski rad, ne bi trebao biti izvor sredstava za studiranje. On bi u jednoj uređenoj državi, trebao biti ulaz u tržište rada, gdje bi poslodavci, mogli i trebali na taj način studentima pružiti mogućnost, da vide gdje će raditi u životu ono što studiraju i da im možda omogući da dobiju jedan bolji uvid na to kako je to na tržištu rada. Jer, ako smo država, onda svatko u Hrvatskoj mora imati jednaku šansu za obrazovanje, neovisno o svom materijalnom statusu. I država bi se trebala pobrinuti da oni studenti koji imaju slabiji materijalni status, da imaju izdašne stipendije da mogu studirati. I umjesto da trošimo toliko sredstava na obranu i da imamo ove velebne vježbe koje traju 3 dana, za koje, evo, ministar Krstićević neće kaže koliko koštaju, mi bi trebali ta sredstva ulagati u odgoj i obrazovanje jer to je budućnost Hrvatske. Nažalost, Vlada je propustila priliku da zaštiti studente i uvede reda, nego ono što radi jednim kozmetskim načinom, jednim kozmetskim načinom, pruža ovako sliku da evo, sada smo mi to uredili, sada će to biti sve u redu, međutim, samo sa ovim zakonom, ozakonjujemo praksu u Hrvatskoj i sa ovim zakonom nećemo riješiti niti jedan problem koji sam ja sada naglasio. U ovom trenutku u Hrvatskoj nam nedostaje radnika. I Vlada umjesto da ide za time da se plaće u Hrvatskoj povećaju, da imamo veće plaće, ona na tržište stavlja jeftinu radnu snagu jer student će biti najjeftinija radna snaga. Nema jeftinijeg ugovora o radu od studentskog ugovora. I to je premijer Plenković u više navrata rekao i pozvao je strane investitore da dođu u Hrvatsku jer eto, mi imamo jeftinu radnu snagu a sad ćemo i jeftine studente. Širenje studenskog rada na izvanredne studente dovodi do toga da ćemo imati slučaj da poslodavac umjesto da da mladoj osobi ugovor o radu i da ga pošalje onda na studij, dat će mu studentski ugovor i radit će kod njega koliko bude radio. Tu dolazimo do problema onoga da izvanredni studenti u Hrvatskoj nisu izvanredni studenti nego su to studenti koji se nisu uspjeli upisati na nekakav redoviti fakultet pa je ovo način kako će nastaviti studirati i to je nešto što treba riješiti Ministarstvo obrazovanja a ovo je ono što je trebalo riješiti Ministarstvo rada. Činjenica da niti jedna suštinska primjedba koja veza uz ovaj zakon nije prihvaćena i on će dovesti do toga da će biti dobar za posrednike, de facto ovo je zakon o posrednicima koji će imati izdašna sredstva koja će ta sredstva bez obzira intencijom zakona, moći trošiti na netransparentan način, stoga sam predložio i amandman koji ide za time da svi trebaju imati uvida u to kako kako se troše sredstva koja se dobivaju kao naknada za studentske ugovore o radu. Zakon je trebao definirati rad kao i svaki drugi, samo da kažem jednu digresiju da u skandinavskim zemljama gdje je najrazvijenije to kolektivno pregovaranje, studentskog ugovora nema, on ne postoji kao ugovor na tržištu rada. Student se može zaposliti kao i svaki drugi radnik i zaposlenik. Ovdje stvaramo sa ovim zakonom u istoj tvrtci dvije skupine radnika. Jedne radnike tog poslodavca i druge studente. Odredba da 50% bi trebao student biti plaćen više ako radi noću i praznikom je hvalevrijedna ali dobre namjere uvijek ne prouzroče i dobar učinak jer ćete imati radnika, evo blagajnicu ili nekoga tko će imati 10% povećanje jer je to tako definirano sa kolektivnim ugovorom imat ćete studenticu ili studenta koji radi s njim, koji će imati 50%. Ovdje namećete i poslodavcu da daje naknade za topli obrok i putovanje a možda radnici u toj tvrtci toga nemaju. I to je ono što je problem ovog zakona. Problem ovog zakona je stvaranje 2 tipa radnika u istom poduzeću. Studenti po ovom zakonu mogu raditi dok ne padnu od iscrpljenosti na svom radnom mjestu. Nema ograničenja koje imate u Zakonu o radu. Nema nikakvih ograničenja, niti vremenskih niti terminskih. Studenti mogu raditi u vrijeme predavanja. Uređenje zemlje koje imaju studentski rad, definiraju vrijeme kada se studenti ugovor može dati studentu. Neke su to definirale da je to zimski rad, neke su definirale da je to ljetni rad, neke su definirale kada koji fakultet nema nastavu. Stoga sam predložio i taj amandman, da se ugovori o studentskom radu ne mogu izdati u vrijeme kada studenti imaju svoje obveze na fakultetu. Studenti rade i to ne možete pobjeći od toga, rade puno, rade godinama, po 5 g., 6, a da za to nemaju ništa što se tiče samog mirovinskog staža. Da je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava bilo u ovo uključeno onako kao što je trebalo uključiti onda bi prvo ovo bio rad, na njega bi bili doprinosi i studenti bi imali staž, mirovinski staž koji bi im poslije bio vrlo važan kada dođu u vrijeme kada će dobiti mirovinu. Također bi im to omogućilo da im se prizna kao radno iskustvo jer bi onda već u startu kada kandidiraju kod poslodavaca za radno mjesto, možda i od tog istog poslodavca gdje su bili na studentskom radu, imali ono što oni traže, godinu dana radnog iskustva. Pazite, sve su to stvari koje je trebalo riješiti kroz ovaj zakon. On je jedan hibrid, jedna himera između ugovora o djelu i ugovora o radu a i sami znate da osim u automobila gdje imamo hibride gdje je to pozitivno da u većini slučajeva to neće dovesti do unaprjeđenja situacije na tržištu rada. Ozakonili ste negativne stvari koje su se dešavale godinama i dešavat će se i ubuduće, niste riješili probleme koje jesu i s druge strane, u zakonu niste sankcionirali one koji su nepošteni poslodavci. Trebali ste ih jasno definirati stoga sam ja predložio još jedan amandman da bi trebalo objaviti listu nepoštenih poslodavaca koji ne izvršavaju ono što trebaju dati studentima. Hvala lijepo. Više je replika izneseno na ovo pojedinačno sudjelovanje u raspravi, Silvano Hrelja je zatražio prvi repliku, izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi kolega Mrsić, ja ne mogu ovo nazvati hibridom jer i ugovor o djelu i ugovor o radu plaćaju se doprinosi za zdravstvo i za mirovinski, razlika između ugovora o radu i ugovora o djelu je da ugovor o radu ima pravo i na putne naloge i na božićnice, sve skupa. Ugovor o dijelu nema. Ovo je prekarni rad, ovo je štetan zakon, ovo je nepotreban zakon za RH i doprinijeti će da se stvara još više profita i to na koji način? Neplaćanjem rada. U pravu ste, neke skandinavske zelje, naravno ne naplaćuju od rada studenata ni poreze, ni zdravstveno osiguranje, jer su kao i kod nas studenti zdravstveno osigurani. Ali plaćaju doprinose za mirovinsko,

Hvala lijepo, uvaženi kolega Hrelja da, kada sam govorio o hibridu, nisam govorio o hibridu da su postulati ugovora na određeno vrijeme i ugovora o radu uključeno, nego jednostavno se pokušalo napraviti iz principa jednog i drugog, ugovora nešto što je treće i što u ovom zakonu nije uspjelo. Umjesto da se je smanjila naknada za te posrednike, za koju je po meni prevelika i da se uplaćuju doprinosi, dakle, doprinosi za mirovinsko osiguranje, bi omogućilo da naši studenti imaju staž i to ste mogli napraviti u zakonu. Podizanje studentskog rada, odnosno, studentskog standarda, je hvalevrijedno, ali to može financirati država a ne da to financiraju studenti sami. I onih 12% koje je bilo do sada, mogli ste prenamijeniti u doprinose za mirovinsko osiguranje i studentima omogućiti da imaju staž. Zastupnik Stjepan Čuraj, zatražio je repliku, izvolite. plaće spomenuli ste da mi uvodimo jeftinu radnu snagu, upravo se ovim zakonom povećava minimalna satnica, zapravo poskupljuje rad studenata, što bi lančano trebalo dovesti da se povećavaju same na ekvivalentnim poslovima i same cijene rada i normalnih zaposlenika. Rekli ste da izvanredni studenti i sada će imati problem, da neće ih više nitko zapošljavati, nedavno nego ići preko studentskog, ali upravo smisao povremenog posla, je taj koji tom mizernog studentu i odgovara. On ne želi ići na tržište rada, on želi studirati, a imati mogućnost da povremeno zaradi. Također, sada ne stignem, kaže nameće se naknada za topli obrok i putovanje, ne to piše samo u zakonu definirano, da moguće je, ne nameće se, moguće je ugovoriti i stalno razlika između iskustva i staža. I do sada je moglo imati iskustva …/Govornik se ne Mirando (Nezavisni)** Kolega Čuraj izvanredni student je zaposlen, barem je to tako u zakonu, do sada dok ne promijenimo, dakle, ha promijenite zakon, prema tome izvanredni student koji ima ugovor o radu. I to je izvanredni student, redoviti je onaj koji nama ugovor o radu, to je jedno, a drugo kada govorimo o minimalnoj plaći, onda vaš, dobro nije vaš, ali ministar iz HDZ-a, koji je dakle, ministar Pavić, neće da promijeni definiciju minimalne plaće jer poslodavci u minimalnu plaću trpaju sve i normu i noćni rad i prekovremeni. Tako da minimalna plaća je za te radnika, manja nego što će imati student. Prema tome, stvarate opet, na ovaj način dvije skupine zaposlenika. Oni koji će imati nadnicu po zakonu ili, dakle satnicu po zakonu o studentskim poslovima i oni koji će imati po zakonu minimalne plaće, ona neće biti ista, dok HDZ ne promijeni, zašto …/Govornik se ne razumije./ … **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Mrsić isteklo vam je vrijeme, ja bi vas molio stvarno da se držite vremena, izglasali ste poslovnik gdje imate pravila koja imate nova i držite se toga kada ste već dignuli ruku za njega. Zastupnik Domagoj Mikulić, zatražio je repliku. u kakvim uvjetima ste vi studirali, kakve ste vi imali primanja tijekom svoga studija i bilo bi dobro da evo, iskoristite prilike i ovdje i malo porazgovarate s studenima. Jer ono što sam vidio kod vas je velika doza socijalne neosjetljivosti. Druga stvar, bili ste ministar rada, mogli ste definirati ovaj studentski rad kako ste htjeli, no isto, i to ste prepustili to učiniti. Kolegica vam je uporno tvrdila ovdje, kako postoji kolega Čuraj i svi mi zajedno da postoje osigurači kako bi se razgraničio i zaštiti upravo rad i da studentski rad ne bi išao na štetu rada, a to je i plaća o kojoj ste vi sada u vašoj replici govorili. Tako da i ovo što ste rekli da se odnosi na sve izvanredne studente, to nije istina, odnosi se na one studente koji nisu u radnom odnosu. Znači Mrsić odgovor na repliku. **Mrsić, Mirando (Nezavisni)** Ja znam da vi morate braniti zakon, to mi je jasno, a kada govorimo o socijalnoj osjetljivosti onda itekako bi trebalo ovim zakonom biti socijalo osjetljiv, ovaj zakon nije socijalno osjetljiv, on je nepravedan. Nepravedan je i prema studentima, nepravedan je i prema radnicima. I u vašoj replici, niste ni jednom s vašom tezom oborili ono što sam ja rekao. Prvo da će u isto vrijeme, u istoj tvrtci biti radnici koji će imati manje, će biti plaćeni po sati i studenti koji će biti više. A opet s druge stane, će biti radnici koji će imati ograničenje, po zakonu o radu da ih zakon štiti od prekomjernog rada, dakle, maksimalno 40 sati tjedno i imati ćete studente, koji će moći raditi 12, 16 sati na dan. Jer ovaj zakon to ne prijeći. Studenti mogu raditi koliko god poslodavac hoće. I umjesto da to riješimo ovim zakonom, nismo to napravili, što mi je žao. je repliku. **Petrijevčanin Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Mrsić, meni osobno ne smeta u kojem je to resornu ministarstvu smješteno, da li je u onome ili onome. A mogu vam reći iz svog osobnog iskustva, da moja teza vezana za ovaj zakon je, polazi od toga kada sam ja bila studentica i radila sam preko student servisa. I u odnosu na to vrijeme ovaj zakon ipak neke stvari korigira. Znamo što korigira a znamo što ne korigira objektivno govoreći. Međutim, hoće li to riješiti sve zloupotrebe na terenu? Pa neće kao što ne rješavaju ni drugi zakoni. Teren uvijek ima svoje sive zone i to mi znamo. To se ne rješava ni jednim zakonom i to ne može se riješiti slovom na papiru i tako će uvijek biti. Nažalost jel' smo mi s tim suglasni ili nismo o tome može diskutirati. Ja sam sigurna da nismo. Praksa će pokazati … Mirando (Nezavisni)** Da, zakon neće riješiti sve probleme ali zakon je trebao dati pravce rješavanja problema i omogućiti da se ti problemi riješe. Ovaj zakon to ne radi, da on samo sankcionira postojeće stanje i postojećem stanju daje zakonski okvir. Dakle legalno je da to radimo, legalno je da iskorištavamo studente, legalno je da studenti rade 5, 6 godina. Legalno je da otpustimo radnika i zaposlimo studenta jer zakon nije predvidio sve one razloge otkaza koji su u Zakonu o radu. Pa ne bi kod telekomunikacijskih kuća toliko bilo studenata zaposleno u call centrima da nije nađen način kako će se riješiti radnik. Prema tome ovaj zakon je trebao izjednačiti studentski rad sa radom koji je definiran Zakonom o radu. I to je u svim zemljama to tako. Mi ono što radimo ovdje radimo krivo. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnica Grozdana Perić zatražila je repliku. Poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Mrsić, u ono vrijeme kada sam ja bila studentica tada ste otprilike bili i vi, ja sam isto tako radila preko student servisa i nisam imala sve riješeno, sve uvjete u smislu da sam imala stipendije, da sam imala sve riješeno pa da mi nije trebalo dodatno zaraditi neki novac pa tako ne smijemo ni današnje studente toga lišiti, odnosno onemogućiti im da rade i da bez obzira na to koliko imaju da mogu dodatno priskrbiti. Mislim da vi miješate ugovor o djelu, ugovor o radu i sve ostalo tako da u pravnoj regulativi to je malo, malo čudno. I ne možemo, možemo govoriti o tome, o broju sati, da li bi se trebalo ugraditi pa to u odnosu na njemački model koji ima do 20 sati preko toga to je nešto drugo. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Isteklo je vrijeme. Odgovor na repliku zastupnik Mrsić. Hvala lijepo. I ja sam radio preko student servisa ali u ono vrijeme kada sam mogao s obzirom na moj studij medicine, dakle preko ljeta. Prema tome, znam kako to izgleda u ona vremena, to je bilo davno. I student servis je, odnosno studentski rad je nešto što je poželjno ali ga treba dobro regulirati. Ne smijemo ostaviti u tome mogućnost da se studenti izrabljuju a ovaj zakon to ostavlja. I ostavlja onu nepoštenu praksu koju imaju poslodavci da radnike mijenjaju studentima. To će biti sve više izraženo s obzirom da će plaće rasti i da će poslodavcima to biti sve skuplje i radije će posegnuti za jeftinim studentskim radom, za jeftinim studentom koji onda nije zaštićen Zakonom o radu, koji može raditi koliko hoće, koji nije zaštićen Zakonom o zaštiti na radu, koji nema ograničenja u radu. Dakle sve su to stvari koje nisu definirane. Da li student može raditi, evo jedno pitanje, da li student može raditi na opasnim poslovima? Zastupnica Vesna Bedeković zatražila je repliku. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Mrsić, ja ću se osvrnuti na vašu tezu s kojom ću se složiti da studentski rad ne bi trebao biti izvor sredstava za studiranje dakle ulaz za tržište i zapravo svojevrsna priprema za tržište. Nažalost, stanovitom a ja bih rekla i velikom dijelu studenata studentski rad je u današnje vrijeme izvor prihoda koji mu omogućavaju studiranje bilo redovito, bilo izvanredno. I ovaj zakon se pokušava tome prilagoditi. I stoga ja nekako pokušavam razumijeti vašu svjesnu ili možda podsvjesnu potrebu za napadanjem ovog zakona. Naime 22 godine nismo po ovome napravili ništa. A i vi ste između ostalog kao ministar resornog Ministarstva rada

i to je radilo Ministarstvo rada. Nije radilo Ministarstvo obrazovanja jer je to posao Ministarstva rada. Ovo je Zakon o studentskom radu, nije Zakon o obrazovanju. I to je trebalo raditi Ministarstvo rada i cijelo vrijeme to govorim. I slažem se sa vašom tezom da nažalost studenti nemaju sredstava u Hrvatskoj nismo takva država ali trebamo težiti takvoj državi koja osigurava studentima dobre stipendije, domove i sve ostalo da oni koji su slabije materijalne mogućnosti mogu studirati. I obrazovanje ne smije ovisiti o tome da li vi imate, vaši roditelji imaju novaca ili nemaju. A ovim zakonom je, ja ga napadam, ne zato što mislim da nije, da ga nije trebalo, trebalo ga je donijeti, bila je šansa da se donese ali ga se je donijelo krivo. Zastupnica Marija Alfirev, javila se za repliku. **Alfirev, Marija (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Mrsić, doista kada govorimo o studentskom poslu ili radu, ja sam zaista mišljenja da se ovdje radi o radu. Jer postoji li bitna razlika između onog što student obavlja u kafiću, odnosno obavlja od, znači za razliku od nekog koji je ugovorom o radu recimo konobar koji obavlja te poslove. Dakle postoji li uopće razlika, shodno tome možemo li li onda i drugačije nazivati ono što obavlja student u odnosu na nekog drugog koji je zaposlen u kafiću. Ono što razumijem, razumijem zaista intencije studenata, razumijem intencije izvanrednih studenata, međutim ovim zakonom zaista postoji realna opasnost da dođe do iskorištavanja samih studenata odnosno da ovaj zakon bude isključivo na korist poslodavaca. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala, isteklo je vrijeme, odgovor na repliku, zastupnik Mrsić. **Mrsić, Mirando (Nezavisni)** Slažem se sa vašom tezom da ovdje se radi o radu i to cijelo ja govorim, ja ću cijelo vrijeme to ponavljati da se ovdje radi o radu. Dakle, studentski poslovi su samo izlika da zakon ne bude onaj zakon koji je trebalo napraviti Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. A da su i studentski poslovi isto bi to bilo jer posao je posao, to je posao Ministarstva rada i mirovinskog sustava, a još uz to, ministar Pavić je slab ministar koji se nije uspio izboriti da on radi ovaj zakon. A kad govorimo ugovoru o radu onda je studentski ugovor o radu mogao biti jeftiniji. Zašto dajemo 12% u studentske centre, moglo je biti 6%. Studenti su ionako osigurani zdravstveno, prema tome ne mora se uplaćivati 15%. Pa evo, već vam je to onda 21% „jeftiniji“ taj ugovor od ugovora o radu od klasičnog onog koji imaju radnici. Evo to je bio put.

Ja bi ovo rekao, država nije u mogućnosti dati svima studentima stipendije što bi trebala. Onda poslodavci vjerojatno da bi je legalno iskorištavao a ne mislim da ga iskorištava jer isto taj poslodavac je omogućio studentu da može raditi svojim prostorom, svojom infrastrukturom. A morate znate da masa studenata nije ni obučena niti zna raditi nekakve poslove a ipak poslodavac ih uzme, na neki način nagrađuje studente. da studenti više su plaćeni od radnika, to nije istina, naravno, treba prozvati poslodavce koji ne plaćaju, koji prave kriminal, to je možda 1, 2%, prema tome mislim da je ovo dobra stvar da studenti imaju puno pravo i da im se da mogućnost da svoj loš standard podignu ako znamo da imamo 62 000 udruga koje država financira, što bi trebali smanjiti bar 50 manje, mislim, to nitko ne postavlja pitanje. Hvala. Pošteni poslodavci će uvijek platiti svoje radnike i uvijek će platiti studente. Nepošteni neće platiti ni radnike ni studente, ovaj zakon to neće riješiti. Nepošteni će uvijek biti nepošteni ali možemo ih sankcionirati na način da ih izbacimo iz tržišta rada bilo kad ne plaćaju radnike, što postoji zakonska već regulativa ili preko ovog zakona. Zašto ne bi bila objavljena lista poslodavaca koji ne ispunjavaju svoje obaveze temeljem ugovora o radu studenata? I nemojte mi govoriti da su sada poslodavci altruisti zato što studentima daju mogućnost da rade na strojevima poslodavca .../Govornik se ne razumije./... poslodavac je zaposlio tu radnike da od njega ima profit, to je tako jer ne bi inače bio poslodavac ali u tome ne treba izrabljivati ljude, ne treba izrabljivati studente, a ovaj zakon omogućava izrabljivanje studenata. Oni po ovom zakonu mogu raditi dok ne padnu od umora. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Zastupnik Tomislav Žagar javio se za repliku. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Mrsić, dakle i prijevoz učenika od kuće do škole ne rješava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, to rješava Ministarstvo prometa, jasno, zato što vam nadilazi, taj problem nadilazi same kapacitete ministarstva i nije to u njihovoj domeni. Jednako je sa radnim pravom koje spada u jedno od ozbiljnih i opsežniji prava koje se mora ustanoviti. I u tim smislu i ja želim naglasiti što sam danas već rekao, a vi ste to posebno naglasili, ovdje isključivo govorimo o radu, o radu studenata. se s vama slažem, možda Ministarstvo rada samo jedno poglavlje je trebalo posvetiti radu studenata ali svakako je riječ ovdje o radu i glavni naglasak bi trebao i zbog toga ministarstvo nije ambiciozno. Ako već govorimo o radu studenata, onda moramo govoriti o takvom radu kojim će ti pametni, mladi ljudi moći pridonositi i poslodavcu i ovom društvu a ne da idu po kruh i perece i da čiste krug, tvornicu. **Petrov, Božo Kolega Žagar, slažem se sa vama da ovaj zakon je trebalo Ministarstvo rada. Pa ja ne vjerujem da bi Ministarstvo obrazovanja dopustilo da Ministarstvo rada radi Zakon o visokoškolskom obrazovanju, pa ne bi, jel' tako. A ovdje nešto što je radni odnos, što je rad, radi Ministarstvo obrazovanja i ljudi su napravili što su mogli najbolje jer jednostavno ne poznaju tu materiju ja opet kažem, ovo trebalo raditi Ministarstvo rada jer ovdje se radi o radu a očito da ministar Pavić valjda nije htio ući u sukob sa ministricom Divjak ili je možda ministrica Divjak smatrala da će s ovim imati veći PR i bolji PR koji joj treba s obzirom na na reformu obrazovanja. I to je jedino što ja vidim zašto ovaj zakon nije radilo Ministarstvo rada jer tamo postoje stručnjaci koji su stručnjaci radnog prava, to je u djelokrugu u rada ministarstva i možda će mi netko objasniti zašto je to radilo Ministarstvo obrazovanja. Hvala. Prije nego nastavimo sa replikama, danas su s nama na galeriji učenici VI. OS Varaždin, molio bih da ih pozdravimo jednim Kolega zastupnica Sabina Glasovac zatražila je repliku. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Iskreno, kolega Mrsić, meni je manje važno tko je izrađivač ovog zakona, jel' to Ministarstvo obrazovanja ili je to Ministarstvo rada ili je radila nekakva radna skupina u kojoj kao i obično budu zastupljeni predstavnici raznih resora i raznih udruženja. Ono što smatram da je izostalo u ovom zakonu, a to je da se usklade neke stavke i da se radnici, u ovom slučaju studenti koji rade putem studentskih ugovora, neovisno o tome hoće li biti redovni ili izvanredni, izjednače u nekim pravima s radnicima. Da se ne dogodi, ne da istom radnom mjestu u nekoj firmi imaju različitu satnicu, radnik i izvanredni student, nego će nakon donošenja ovoga zakona, potencijalno moći doći do situacije gdje će jedan izvanredni student, koji je zaposlen temeljem Zakona o radu a kojih je 37 000 u Hrvatskoj trenutno, 27 pardon imati satnicu primjerice 40 sati jer je u radnom odnosu, a za isti taj posao njegov kolega izvanredni student koji radi preko studentskog ugovora, što ćemo mu omogućiti ovim zakonom, koji u ovih 16 000 će

jer ovaj zakon je trebalo raditi u Ministarstvu rada kojem je to u djelokrugu, koji znaju kako to treba napraviti, a uloga Ministarstva obrazovanja je bila samo na dvije stvari, koji studenti i u koje vrijeme. I ništa više. Dakle, ovo je trebalo biti u ingerenciji Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, pa se onda ne bi desilo da prekršajne odredbe su eksplodirale koje potpuno odudaraju od Zakona o radu, dakle, tamo su potpuno drugačije. Za rad ovdje je 100. 000,00 kn. Imate ako vam radi učenik, onda je to potpuno drugo, koja razlika je između učenika i studenta u prekršajnim odredbama? A da je radilo Ministarstvo rada onda bi to jasno bilo da bi to bilo usaglašeno. I to je problem ovog zakona da nisu radili oni kojima je to posao, nego su radili neki drugi. …/Upadica: Hvala./… **Petrov, Božo (MOST)** Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi prijavio se zastupnik Tomislav Sokol. **Sokol, Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, pa evo nakon svih dezinformacija netočnosti koje su izrečene moram promijeniti koncept svoje pojedinačne rasprave, pa se nažalost, na moju veliku žalost, posvetiti svemu onome što je rečeno do sada i većinu toga demantirati. Dakle, prvo kada se govori o tome koje Ministarstvo, tko je jak ministar itd. Znači, odluka o osnivanju radne skupine donesena je u drugom mjesecu 2017. Tada Ministar rada i mirovinskog sustava nije bio Marko Pavić, niti je ministrica znanosti i obrazovanja bila Blaženka Divjak. Dakle, te kombinacije gospodina Mrsića tko koji ministar je jači od koga, tko se kome usudi ili ne usudi suprotstaviti nema veze s vezom. Što se samog drafta zakona tiče, on je donesen, znači draft je bio gotov u 9. mjesecu prošle godine. Znači, prije godinu dana, čisto informacije radi. Što se tiče Ministarstva rada i mirovinskog sustava da je kolega Mrsić slušao, kao što vjerojatno nije rasprave po klubovima, čuo bi da su bili zastupljeni u radnoj skupini. Dapače, mi smo imali nekoliko međuresornih sastanaka s njima. Znači, u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava i u Ministarstvu znanosti i obrazovanja imali su uvid u cijeli proces izrade nacrta prijedloga zakona i mogli su u svakom trenutku dati primjedbe i dali su. Negdje …/Govornik se ne razumije./… primjedbi koje su oni dali upravo da se izbjegne pojam rada. Znači, a kolega Mrsić tvrdi da se poziva na Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, govori da bi se ovo trebalo zvati radnim odnosom, a to isto Ministarstvo je protiv toga da se ovo zove rad. Dakle, očito tu imamo potpunu konfuziju kod nekih kolega. Dalje, uglavnom što se tiče, općenito bih iznio dvije stvari. Znači, ovdje imamo prvo želju nekih zastupnika i nekih stranaka da zaštite studente od njih samih. Znači, mi ih štitimo od istrebljivanja, vas studente, mada vi to ne želite, a znamo da ne žele jer legitimno izabrani studentski predstavnici podržavaju ovaj zakon. Danas smo držali zajedno presicu s njima gdje su mu dali podršku i također su bili uključeni u radnoj skupini i upravo su većinu ovih stvari, ovih ograničenja koji se predlažu s ove strane govornice, Upravo zbog toga što je ideja studentskog rada, da se, znači da nije isto što je radni odnos. On je povremen, on je privremen i omogućuje se studentima da obavljaju određene poslove, primjerice sezonske koje jednostavno ne možete ograničiti na 8 sati dnevno. Znači to nisu tipični poslovi, to nije radni odnos, to je ta konceptualna razlika što kolega Mrsić želi da to bude radni odnos, ali u tom slučaju praktički onda ne trebamo niti imati posebni zakon. Ako je po svemu izjednačeno s radnim odnosom. Ako se jednako plaćaju porezi i doprinosi onda, onda je to radni odnos, gotovo, nema studentskog rada i to je ono što kolega Mrsić hoće, to javnost treba znati. Znači, on želi ukinuti studentski rad. Znači, svega ovoga sadržajnog što je on rekao, to je zapravo sukus njegove rasprave. E, ako maknete sve one razlike između radnog odnosa i studentskih poslova, onda studentski rad i studentski poslovi kao posebna kategorija više ne postoje. A to studenti ne žele. E sad, također mi tu imamo jedno nerazumijevanje uopće kako tržište rada funkcionira u realnosti. Znači, ne to sa strane zakona i paragrafa, nego u realnosti. Znači, ako vi zabranite studentski rad, pa neće svi ti studenti odjednom dobiti Ugovor na neodređeno. Jer to ispada, znači, ukinimo defakto studentski rad i onda će svi ti poslodavci morati tim istim ljudima dati Ugovor na neodređeno. Neće. Samo ćete dobiti više crne i sive ekonomije. Upravo zbog toga što to jesu poslovi koji su specifični, sezonski poslovi itd. Može biti stručnih poslova, ali to se onda regulira kroz stručne prakse itd., ali dobar dio tih poslova jesu povremeni, privremeni, sezonski poslovi koji jednostavno nisu prirodni da se sklapa za njih Ugovor o radu. Upravo se o tome radu. To je to dubinsko nerazumijevanje koje vidimo s one strane, zbog čega bi neki zapravo ukinuli studentski rad. I mislim da je to ono što svi skupa trebamo znati. Konkretne stvari, znači što se tiče ograničenja, nije točno da nema ograničenja, osim ovih praktičnih. Imamo onu odredbu da se treba izbjegavati poremećaj na tržištu rada. Jer ona je namjerno postavljena široka, baš zato da nadležna tijela mogu to tumačiti ovisno o tome kako se realnost na tržištu rada mijenja. Dalje, imamo ono ograničenje porezno, 60.600,00 kn godišnje više studentski poslovi ne spadaju u onu povoljniju poreznu kategoriju. Da ne govorimo još i o onim povlasticama, poreznim olakšicama za roditelje i to će sve biti praktički one situacije kada će jednostavno biti tim studentima neisplativo da rade, ne znam, tisuće i tisuće sati godišnje i ta opasnost ne postoji. Pogotovo što imamo i podatke od studentskih centara koji pokazuju da je ogroman postotak studentskih poslova su upravo sezonski poslovi, …/Govornik se ne razumije./… poslovi do 3 mjeseca, oni koji su dulji od toga su vrlo mali. Tako da taj problem koji se ovdje želi rješavati definitivno nije ključni problem tržišta rada. Dalje, nekim kolegama smeta, nekad smeta da su studenti jeftiniji od radnog odnosa, nekad smeta da su skuplji. Recimo, s jedne strane smeta generalno da su studenti jeftiniji jer je to kao nelojalna konkurencija, ali kada se njima daju veća prava, baš zato da bi ih se više izjednačilo s radnicima, generalno, to ovih 50% povećanja za rad blagdanom i sl., onda ih to smeta. Pa ja ne znam tko je tu, tu su očito postoji određena nekoherentnost o tome što neki zbilja žele i što misle. Želimo li dići, znači… satnicu, standardi sve ovo što radimo i povećati zaštitu studenata ili ne želimo. E sad, kad se uspoređuje izvanredni studenti koji rade, koji su u radnom odnosu i oni koji nisu, inače također kolega Mrsić je rekao jednu netočnost. Znači izvanredni studenti po članku 86. Zakona o znanstvenoj djelatnosti visokom obrazovanju nisu samo studenti koji su u radnom odnosno nego koji i zbog drugih aktivnosti imaju posebne rasporede i sl. Dakle, kolega Mrsić uopće ne zna zakone koje citira ili koje pokušava citirati. Uglavnom zašto, uglavnom što se tiče priče o 50% povećanja, pa da kod studentskih poslova nema kolektivnih ugovora, niti ih može biti. I sad koje je rješenje, ako da nismo stavili u zakon tih 50% na što bi se trebali referirati. Ne bismo se imali na što referirati kad se kolektivni ugovori ne mogu primjenjivati na studentski posao. Drugim riječima kad se kolege zalažu protiv te odredbe onda se zapravo zalažu protiv povećane naknade za rad nedjeljom i blagdanom, ali to onda tako treba reći, jer ja ne znam koja je alternativa, jer opet kolektivni ugovor može biti samo kod radnih odnosa, mislim da je to potpuno jasno. Ako ti kolektivni ugovori ne daju dovoljna prava radnicima, pa evo onda se treba mijenjati kolektivne ugovore, ne znam zašto kolega Mrsić dok je bio ministar nije inzistirao da se kolektivnim ugovorima te naknade podignu, nego se sad jako brine za to što kolektivni ugovori u nekim situacijama daju manje, daju manja prava nego što mi dajemo kroz ovaj zakon. Dakle, opet kažem potpuna jedna konfuzija. Dalje, dosta se govorilo o mirovinskom stažu i radnom stažu, radnom iskustvu i tu su se miješali pojmovi. Dakle, ne možete pitanje mirovinskog staža regulirati ovim zakonom za to postoje propisi iz područja mirovinskog osiguranja, što bi kolege koji su pogotovo bili ministri tog resora trebali znati. Što se tiče radnog iskustva, gledajte opet malo realnosti, znači radno iskustvo u prirodnom sektoru će ocijeniti svaki poslodavac, nemate vi njemu što zakonom propisivat hoće li on neće radno iskustvo priznat ovako onako. To svaki poslodavac na tržištu rada sam procjenjuje što priznaje što ne. Dakle, jedino to može biti relevantno u javnom sektoru, ali opet svako područje javnog sektora, svako ministarstvo, agencije itd. opet ima svoje razloge svoja pravila svoje specifične aktivnosti koje će priznati kao radne aktivnosti ili neće. Recimo, studentske studentske poslove koji su sezonskog karaktera teško da će se priznati kao radno iskustvo. Dakle, nemojmo pokušavati preregulirati stvari, nemojmo misliti da zakonom sve možemo riješiti neke stvari jednostavno se rješavaju na druge načine. Znači to je što se toga tiče, da zaštita na radu, još jednom kolega Mrsić pokazuje da nije pročitao zakon znači članak 13. stavak 8. izričito se referira na propise o zaštiti na radu. Znači, nije točno da su ti propisi neprimjenjivi na studente. Upravo sada se to propisuje i još se da bi se mogao zakon implementirati na pravi način se izričito propisuje nadležnost inspekcije rada. Sad se može opet reći na to ovo nije radni odnos, jest nije, ali to je jednostavno ono što imamo i što je u ovom trenutku najbliže tome što pokušavamo napraviti. Ali kažem zato treba pročitati zakon i pročitati odredbe prije nego se kritizira. Također, više se puta spomenulo da treba javno objavljivati crne liste poslodavaca. Vi pravnu osnovu za to zapravo već imate na jedan način, znači imate u članku 9. stavak 15. gdje se izričito navodi da da posrednik studentski centar neće solidarno odgovarati za neisplatu plaću ako je prije toga pisano upozorio studenta da taj poslodavac učestalo ne plaća plaće itd. drugim riječima mi na taj način stimuliramo da oni studentski centri koji ne vode takve evidencije da ih počnu voditi i koje mogu staviti na raspolaganje studentima. Znači to je još jedna stvar koju imamo u ovom zakonu i to recimo mogu reći smo upravo tu odredbu stavili u zakon na sugestiju nekih studentskih centara koji to već rade. rade. To je još jedna stvar koja je propisana a za koju se govorilo da nije propisana. Što se tiče kupoprodaje ugovora, znači rekli smo visoke su sankcije to je ono što je kolegica Glasovac spominjala i imamo nadležnost inspekcije rada. Znači imamo mehanizme kontrole, a tako da ne treba paušalno govorit da tih mehanizama nema. I na kraju što se tiče raspodjele onih 0,5% znači ne odlučuje o tome sam studentski zbor nego povjerenstvo predlaže, ravnatelj SC-a potpisuje i SC mora objaviti kriterije za raspodjelu tih sredstava i na kraju svega još i ministarstvo provodi nadzor. Znači nije točno da studentski zbor sam sebi dijeli sredstva kako se ovdje impliciralo. Hvala. Zastupnica Anka Mrak-Taritaš zatražila je repliku. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Sokol, tu u zakonu imamo nešto što govori o izvanrednim studentima, izvanredni studenti su nekad bili ljudi koji su mogli biti samo oni koji su studirali uz rad. Danas tome više nije tako. Na fakultetu na Pravnom fakultetu imate danas tri crte. Imate one koji se upisuju bez plaćanja, one koji se upisuju s plaćanjima i treći su izvanredni, dakle možda je bilo prije 4-5 godina, možda nema danas, ali prije 4-5 godina kad se moj sin upisivao je bilo tako i treći su bili odmah su dobili status izvanrednih studenata jer nisu radili. Dakle, to su bili oni koji su polagali prijemni, stoga se meni čini da je uopće tema izvanrednog studenta je nešto što ovo ministarstvo treba riješiti pojmovnikom definirati što to je. Ili imamo tri odnosno dvije ili tri vrste oni koji su zahvaljujući svemu dobili mogućnost da država dakle plaća njihov studij i oni koji plaćaju za svoj studij …/Upadica: Hvala./… Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa, pa evo ja se slažem s vama, ja se potpuno slažem s vama da je pitanje izvanrednih studenata zapravo pitanje koje treba riješiti. To pitanje, međutim nije regulirano nekakvim posebnim pravilnikom to je u članku 86. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti, visokom obrazovanju kao krovnom zakonu koju tu definiciju postavlja na način da su to osobe ili u radnom odnosu ili koje zbog drugih aktivnosti moraju imati posebni raspored itd. što se može vrlo široku tumačiti. tako da je meni zapravo zdravo drago da je i donošenje ovog zakon pokrenulo tu raspravu o tome kako u krovnom zakonu koji regulira sustav visokog osiguranja to područje urediti. Jer činjenica je da današnja regulativa ostavlja prostor da se to može shvaćati vrlo široko da se zapravo preko toga naplaćuje školarina i svi to znamo, tako da mislim da se o tome svakako treba misliti kada će se donositi novi krovni zakon o visokom obrazovanju. Hvala. zatražio je repliku. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče. Kolega Sokol, naravno da želimo zaštiti studente, ali kad studentima dajete neka prava koje radnici u ugovoru o radu nemaju primjerice 50% više plaćen rad praznikom ili nedjeljom. Tada vi zapravo stavljate u neravnopravni položaj radnike odnosno otvarate čitav niz mogućnosti zlouporaba iz toga zato što i mi jednostavno na tržištu rada bi svi trebali imati jednaki tretman u smislu zaštite i njihovih prava, a dajemo im neka veća prava od radnika, dakle po meni to nije u redu iako ih želimo zaštititi. Ali zadnje i ne manje bitno, ovim zakonom se ne rješavaju zapravo problemi zbog koji su se studenti pobunili 2017. g., dapače, uopće se ne dotiče tih problema i ovaj se zapravo zakonski prijedlog iskoristio i pretvara se u zadovoljavanje interesa studentskih zborova i privatnih učilišta a ne studenata koji pokušavamo ovim zakonom Odgovor na repliku, zastupnik Sokol. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolega, ne znamo o kakvim zapravo mogućim zloporabama govorite kad studentski rad već je, on je jeftiniji i samim tim privlačniji, to je ono što kolega Mrsić govori, od radnog odnosa. odnosa. Mi na ovaj način pokušavamo na neki način dignuti ta prava koja studenti imaju u smislu a koja su manja nego što imaju radnici, baš zbog toga. A druga stvar, shvaćate, kod ugovora o radu, imate kolektivne ugovore koji to propisuju, ovdje ih nema. Znači ili ćete ovako to urediti ili nećete imati ništa. Vi nećete imati nikakvu zaštitu studenata blagdanima i sl. Što se tiče onoga što je pokrenulo cijelo stvar, to se rješava i u velikoj mjeri već je riješeno kroz porezne propise kojima to treba biti, kojima je to predmet rješavanja, tako da tu nije ništa sporno a što se tiče pogodovanju privatnim interesima, evo ja stvarno ne vidim gdje se tu vidi pogodovanje privatnim interesima pogotovo kad vidite uvjete za osnivanje posrednika studentskih centara, oni su tako visoko postavljeni da će to vjerojatno u praksi osnivati postojeća sveučilišta i visoka učilišta. Zastupnik Stjepan Čuraj javio se za repliku. iskrivljavanju činjenica, zapravo treba reći da se zbog ovog Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata na koga je bilo niz primjedaba su i u radnoj skupini a i u raspravi sa zainteresiranom javnošću sudjelovali sami studenti. Dakle, studenti su i njihovi prijedlozi koji su bili vezani za prijedlog ovoga zakona uvršteni u ovaj konačni prijedlog zakona. To je ono najbitnije. I vi ste sami rekli da i studenti i studentski zbor su zadovoljni sa ovim konačnim prijedlogom zakona. Možda još jednu stvar treba reći, čini mi se da ste je naglasili, da studentski posao nije posao struke, on to može biti ali primarno nije i o onome što je govorio kolega Mirando Mrsić. Hvala. Odgovor na repliku, zastupnik Sokol. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa. Pa evo kolega, drago mi je da ste spomenuli pravilnik iz '96., a zašto mi je drago? Jer bi htio još jednom naglasiti koje su sve novosti u odnosu na ono što smo imali dosada a to je ono što je jako bitno, o čemu se nedovoljno govori. Znači rad izvanrednih studenata, propisivanje minimalne naknade, povećanje za rad blagdana nedjeljom itd., propisane visoke sankcije za povredu propisa uključujući sklapanja fiktivnih ugovora, .../Govornik se ne razumije./... inspekciji rada, elektronički obrasci, propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti posrednika koji do sada nije bilo. Znači to su sve stvari koje stvari koje do sada nismo imali a koje sve zapravo dižu razinu zaštite studenata i to je ono što je bitno. I zato reći da ovaj zakon ne postiže cilj i da ide na zlorabljivanje, to jednostavno ne stoji. Ja ću postaviti pitanje drugoj strani sabornice, zašto oni nisu u svom mandatu ništa napravili da se taj pravilnik stavi van snage da se donese zakon? Dapače, meni su neki djelatnici ministarstva govorili nećete nikad donijeti ovaj zakon, previše je interesa tu protiv. Pa evo, ipak smo ovdje, dakle, može se. Zastupnica Sabina Glasovac zatražila je repliku. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ma kolega Sokol, vi ste radili na ovom zakonu, zato vi njega ovako i žustro branite, čak na momente zaboravljate da ste zastupnik a da niste ovdje u funkciji predlagatelja od strane Vlade s ove strane klupe. Pa ja vas pitam, evo samo jednu stvar. Kako ćete vi iskonzumirati članak 13. stavak 3. gdje kaže da izvođač odnosno student u ovom slučaju ima pravo na 50%-tno uvećanje naknade za sat za prekovremeni rad? Šta znači, nikad. Jer vi niste uopće odredili što je prekovremeni rad. Studente se po ovom zakonu može izrabljivati koliko god se želi. Dnevno, tjedno, mjesečno. I nećete im dati naknadu 50% za prekovremeni rad. I nemojte ih lagati ovim zakonom. A to ste upravo napravili ovdje. I druga stvar, vi kažete nije isto studentski ugovor i radni odnos. Pa naravno da nije isto.

Hvala. Pa evo, već smo o tome dosta toga rekli. Znači nitko tu ništa ne laže, postaju mehanizmi ograničenja a to je onaj dio do one stanice koja se plaća nakon koje jednostavno više ne spadate u povoljniji porezni tretman i onda više jednostavno nema nikakvog razloga, sklapati, mijenjati jedno s drugim. Druga stvar ono što smo rekli je, također ta zamjena radnika radnika i studenata, imamo onu odredbu od 6 mj. da se ne može osoba zapošljavati, tako da tu limiti postoje i upravo a ono što sam još jednom rekao, znači radi se o privremenim i povremenim poslovima, mnogi od njih su sezonski, daljnja ograničenja propisivati jednostavno nisu imala veze sa realnim životom i nema veze sa zlorabljivanjem studenata i na kraju krajeva, studentski predstavnici su sami bili protiv toga. Tako da tu, kaže, ja tu jednostavno nikakvih posebnih problema ne vidim ali priznajem da je možda ova odredba zakona taj jedan segment malo nezgrapan, to se eto, provuklo da se dogodi. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Zastupnica Vesna Bedeković zatražila je repliku. Hvala lijepo. Kolega Sokol, slušala sam vaše izlaganje prilično pozorno i ono što smatram važnim ovdje istaknuti je da mi je drago što ste vi zapravo rekla bih u konceptualnom smislu vrlo dobro objasnili suštinu zapravo Zakona o studentskim poslovima, odnosno suština Zakona o studentskim poslovima leži upravo u razlici između rada studenata i rada iz radnog odnosa. Dakle, uvodi se ovim zakonom posebna kategorija, dakle studentski poslovi kao posebna kategorija rada koji ima povremeni i privremeni karakter, odnosno sezonski karakter. I tu je prava dakle razlika između prava temeljenoga na ugovoru o radu koji je reguliran Zakonom o radu i rada na temelju obavljanja studentskih poslova temeljenih na studentskom ugovoru koji treba i mora biti reguliran Zakonom o studentskim poslovima. Hvala lijepa. Pa upravo, kolegice, to je upravo to. Znači krajnja stvar koju trebamo osvijestiti i definirati trebamo li studentski rad, odnosno studentske poslove kao posebnu kategoriju ili ne. Mi smo zaključili da trebamo, oni koji misle da ne trebaju to je njihovo pravo. Ali ono što treba reći, znači ta priča, sada ako mi praktički studentski rad potpuno izjednačimo sa radnim odnosom, hoćemo li mi postići time da povremene poslove koje, privremene poslove koji se obavljaju tjedan, dva, možda vrlo intenzivno poput turističke sezone, hoće li netko, hoće li poslodavci koji do sada su to obavljali preko student servisa hoće li tim ljudima davati, hoće li davati ugovore o radu? Neće. Prije će se to raditi na sivo, na crno i tko zna kako. I o tome se radi. Zato kažem, znači jedno je život, jedno je kada se nešto gleda sa strane na nekakvoj općenitoj razini ali kažem, ne možete zakonom apsolutno svaku stvar regulirati na taj način nećete imati efekta. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Sokol, kada su u pitanju studenti nalazimo se na istoj strani. Ono što želimo, na što želimo upozoriti a ovaj zakonski prijedlog je došao koliko je meni poznato na inicijativu studenata, ako je to točno. I trebamo se prvo zapitati što je svrha studentskog rada. mi imamo danas visoki postotak studenata koji napuštaju fakultet. Mislim da je negdje oko 40% prema istraživanjima. A svrha studentskog rada da studenti, da im omogući studiranje, onima koji su slabijeg imovinskog statusa. Dakle to je svrha studentskog rada. I tu nema uopće dvojbe, treba omogućiti sve da studenti mogu raditi. Međutim, studenti s druge strane imaju posrednika i imaju poslodavca. E sada taj posrednik, jedan posrednik je bio u 15 godina dva puta u sanaciji. Nestajali su prehrambeni proizvodi, kažu da su pojeli miševi, kažu da su jeli biber i plakali miševi, ali te namirnice su nestale. S druge strane imamo poslodavce koji nisu svi dobronamjerni. hrpu poslodavaca koji su kroz privatizaciju došli do novca i koji su preko ugovora sa javnom i državnom upravom danas stječu bogatstva. I od takvih ljudi moramo zaštiti naše naše studente i zbog toga ta opaska možda je to bolje da je radilo Ministarstvo rada. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Sokol. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa. Pa to, i je ključno pitanje upravo svrhe studentskog rada. Međutim, tu treba isto tako biti realan. Znači ako mi ne trebamo studentski rad, ako kažemo svi trebaju, svi koji trebaju studirati će imati besplatan studij na račun države i stipendije. Međutim što ćete time postići? Postići ćete to da ćete zapravo smanjiti broj studenata koji se upisuju. Znači država ima sredstava koliko ima. Upravo ova Vlada je povećala broj stipendija, jako puno u odnosu na ono što je bilo u vrijeme Vlade SDP-a. Tada ih nije toliko brinuo kako će studenti plaćati svoj studij itd. Ali o tome se radi. Činjenica je da država ne može financirati sve, činjenica je da i ljudima koje država možda ne može isfinancirati iz ovog ili onog razloga treba omogućiti studij, pa zašto se ne bi dala mogućnost dodatne zarade. Ja mislim da je to apsolutno pozitivno. Što se tiče posrednika, pa mi smo prvi put ovim zakonom pokušali regulirati i uvjete koje posrednici moraju zadovoljiti. A sad, što se tiče sanacije itd., mislim da je to preširoka tema a to se jednostavno ne može sad riješiti ovim zakonom. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Mirando Mrsić, javio se za repliku. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Sokol, ne možete mi imputirati da sam za ukidanje studentskog rada, ja sam za regulaciju studentskog rada što ovim zakonom to nije napravljeno. A kada govorimo o upoznavanju zakona onda samo da vam kažem, ministar ne dogovara kolektivne ugovore. Kolektivne ugovore dogovaraju poslodavci i sindikati. Ministar tu nema šta raditi pa bio on iz SDP-a ili HDZ-a. I drugo, cijelo vrijeme govorite o poslovima a ovaj zakon nadzire inspekcija rada, odnosi se Zakon o zaštiti na radu ali se ne odnosi Zakon o radu. I to je ono što cijelo vrijeme govorimo, da je ovo zakon iz djelokruga Ministarstva rada a vi ste bili u njemu. Moram vam reći da vi ne znate rad i radne odnose a zgorljivo branite ovaj zakon. I cijelo vrijeme govorite i o radu, ne govorite i o poslovima. Prema tome ovo je zakon koji je iz djelokruga Ministarstva rada. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Sokol. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa. Prvo o tome tko zna, tko ne zna radne odnose vidi se po vašim rezultatima kada ste bili ministar, tako da da se uopće neću spuštati na tu razinu da dalje ulazim u tu priču. Što se tiče ovlasti ministara kod kolektivnih ugovora, prvo itekako ima ovlasti kod pregovaranja u dijelu državnih i javnih službi a i naravno kod donošenja regulatornog okvira a to je Zakon o radu i svi ostali propisi koji utječu i na kolektivne ugovore. Tako da, tako da se ne možete ekskulpirati od svoje odgovornosti tu. Što se tiče samih radnih odnosa, vi ste za ukidanje studenskog rada. Ali ako vi njih potpuno izjednačite sa radnim odnosima, ako stavite da se porezno, doprinose itd., potpuno jednako tretiraju kao radni odnosi, vi ste ih de facto izjednačili. Onda više studentski poslovi, opet, nemaju posebnu svrhu i nisu posebna kategorija. A to je ono što vi zapravo govorite i za što se zalažete. Ali onda to molim vas recite direktno, nemojte tu vrdat, izbjegavati nešto, manipulirati i slično. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi prijavio se zastupnik Domagoj Mikulić. Izvolite. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice Ramljak, sa suradnicom, kolegice i kolege. Za početak bih pozdravio prisutne članove Hrvatskog studentskog zbora kao najvišeg predsjedničkog tijela studenata u RH koji se danas nalaze ovdje u galeriji. Želim im čestitati na njihovoj ustrajnosti. Danas prolazi 662 dan od kada je Vlada RH donijela Odluku o osnivanju radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona kojim će se urediti bolje zapošljavanje i rada studenata. 22 godine studenti u RH čekaju na jasnije definiranje, na jedan novi zakon kojim bi se zamijenio ovaj dosadašnji pravilnik o radu, redovitih studenata koji je donesen kada se jedna, pa možda i većina današnjih studenata u biti nije ni rodila. U pravilniku je na 2 str. i 14. čl. definirao studentski posao, u kojoj se na godišnjoj razini isplatilo više od milijardu kuna. Mislim da to dovoljno govori o nužnosti donošenje jednoga konkretnijeg okvira a i vrlo je važna činjenica koju treba naglasiti ovdje, da su u izradi samoga zakona sudjelovali i studenti i studentski centri i poslodavci i sindikati i brojni drugi, te je dosegnuta jedna vrlo visoka visoka razina kompromisa i na nama je sada vrijeme da okončamo ovo čekanje i konačno uredimo samo područje. Kao što su oni pokazali u ovih svih g. i meni je ovaj zakon, trebao bi biti bitan svima prisutnima iz više razloga, prvenstveno jer na hrvatskim učilištima studira više od 150 tisuća studenata i upravo ovaj prijedlog zakona, stavlja u jedan ravnopravan položaj sve studente visokih učilišta u RH. On uključuje i tih 40 tisuća izvanrednih studenata koji u biti ne traže nikakve privilegije, nego traže samo svoje pravo da rade i da samostalno zarade za sve troškove studija, smještaja i svakodnevnog života s čime rasterećuje svoje obiteljske proračune. Znači svi oni studenti koji nisu u radnom odnosu, stupanje na snagu ovog zakona, moći će raditi putem student servisa. Ono što je također iznimno bitno ovim zakonom se po prvi put jasno definiraju obveze posrednika i naručitelja posla, posrednici će imati pravo, ali i obvezu osigurati naplatu potraživanja poslodavca, isplatiti naknadu studentima za obavljeni rad i to u okviru od 15 dana od predaje ugovora. Na neki način ovim zakonom se sprječava i neisplata plaća i iskorištavanje studenata koji također, koji su se događali. Bitan stavka zakona je definiranje uvjeta i načina zaključivanje ugovora o obavljanju studentskih poslova u okviru koje se napokon uvodi i digitalizacija sustava. Tako da će umjesto višestrukog šetanja od studentskog centra do poslodavca i nazad, studenti kroz nekoliko klikova miša imati svoje ugovore. Time će doći i do uštede vremena, do rasterećenja samog rada SC-a ali i zasigurno do povećanja transparentnosti sustava studentskoga rada. Prijedlogom zakona definiran je i način korištenja prihoda od posredovanja, tako da će posrednici biti dužni voditi brigu o unapređenju i razvoju studentskoga standarda, ali i izdvajati dio sredstava sredstava za poticanje razvoja kulturnih, umjetničkih sportskih, edukativnih i znanstvenih događaja među studentima, što će siguran sam ako uzmemo u obzir sve veći broj prijavljenih studentskih programa i projekta iz godine u godinu pravo na ovaj način studentima, kroz studentski rad i projekte pomoći da razviju svoje vještine, koji će im biti sutra potrebne na tržištu rada po završetku fakulteta. Evo i danas smo ovdje imali, a i javnosti je bilo dosta polemike, hoće li se usvajanjem ovoga zakona, studenti, postati jeftina radna snaga, kao i to da će studenti nekome ukrasti radna mjesta i da to nije baš istina, jasno je kada uzmemo u obzir ono što se donosi ovim zakonom, a to je minimalna radna satnica za studente, koja bi trebala iznositi oko 21,5 kn, koji ukoliko rade puno radno vrijeme, po toj satnici, poslodavca koštaju isto, čak i nešto više, u odnosu na stalno zaposlenog radnika na minimalcu. Također sami zakon neće našteti tržište rada, osiguranje zato je unesena odredba da se na radno mjesto ne može zaposliti student ukoliko se unutar 6 mj. s istog radnog mjesta iz poslovno uvjetovanog razloga otpustio radnik. To su ajmo reći dva osnovna osigurača uz ovaj porezni na 15 i 60 tisuća kn. Moje mišljenje je da je na studentima da sami odluče koliko će oni u biti raditi, koliko im je potrebno raditi, jer oni su, a vjerujem da oni znaju najbolje šta je njima potrebnije, ali primarno su oni studenti a onda tek su radnici. Iz svih navedenih razloga, hrvatski studenti već godinama, posebice zadnjih mjeseci, poručuju kako je njima taj zakon bitan, kako im je nužan, iza 17 tisuća studenta na Sveučilištu u Osijeku iz kojeg ja dolazim više od 150 tisuća studenata u RH. Imajući sve ovo u vidu danas, što smo sve ovo čuli, na neki način vas, kolege i kolegice pozivam da kažemo kako je i nama bitan i da usvojimo konačni prijedloga Zakona o obavljanju studentskih poslova i konačno nakon 22 g. definiramo ovo jedno područje koje nije malo i koje kroz koje se isplati preko milijardu kuna. Hvala. Zastupnica Grozdana Perić tražila je repliku. sa ovim određivanjem minimalne plaće podijeljeno sa 160 zapravo se dolazi do 21,50 kn minimalna satnica, što je do sada bila od 15-35kn. Bitno je reći da je bila niža do sada, a da se s ovim sada povećava satnica rada studenata. Isto tako, ono što bi trebalo napomenuti, da je u samom ugovoru, postoji do sada određeni doprinosi, a to je doprinos za mirovinsko iz prvog stupa. Dakle, nije točno da ne postoje nikakvi doprinosi, a to da se oni ne tretiraju onako kako je to po Zakonu o radu, to je prosto druga priroda ugovora. Ovdje imamo u čl. 13. da izvođač koji obavlja poslove najmanje 6 h dnevno, ima pravo na pola sata odgovora, pa onda …/Govornik Zahvaljujem se kolegice, mislim da se ovdje treba napraviti jedna distinkcija između rada i studentskog rada, čuli smo podatke, studenti rade u prosjeku od jednog do četiri mjeseca, tijekom svoje g. rade iz potrebne, ne rade iz ničega drugoga, tako da bitno je ovdje za naglasiti još jednom da mora postojati distinkcija između klasičnog rada i studentskoga rada. Hvala

I sad mi objasnite kako ćete riješiti članak 13. da će poslodavac platiti radniku 50% više prekovremenih, kada nemate definiciju što je to prekovremeni rad i koliko student može raditi? Jel' to 8 sati na dan, 10 sati na dan, jel' to tjedno 60 sati, 72 sata, 100 sati, kako ćete to definirati i natjerati poslodavca da kaže, ti studentice, radiš 10 sati, 8 sati ću ti platiti, ovo ti je prekovremeno, ne, on će reći, radiš 10 sati, zašto bi ja platio prekovremeni. Prema tome, tu vam vidi da ste išli krivim putem i da ste omogućili izrabljivanje studenata i to je vrlo jasno. Bježali ste od Zakona o radu. **Petrov, Božo poštovani kolega Mrsić, meni je posao i rad praktički isto. Što se tiče samih sati koje će studenti obnavljati, možda ne bi bilo loše i da se definirala neka gornja granica koliko oni mogu raditi ali opet, ponavljam, možda je najbolje na studentima da se njima ostavi jer i oni imaju različite potrebe pa onaj ako mu je potrebnije, neka radi više, onaj kojemu nije potrebnije, radit će manje. Tako da najbolje da ostavite na njima iako ne bih imao ništa protiv da imamo neku satnu granicu po tjednu. Hvala. Hvala lijepo. Kolega Mikulić, drago mi je da ste ponovno i mislim da je potrebno to naglašavati, da ste naglasili da je prijedlog ovog zakona oblikovan u suradnji sa studentima i da je upravo u suradnji sa studentima postignuta jedna visoka razina konsenzusa sa ovim prijedlogom i ono što ste naglasili, to smatram ponovno ponoviti, da je važno da je ovim zakonom dano studentima pravo da rade i pravo da zarade i u tom smislu teze koje smo mogli čuti između redova u različitim raspravama, zaštititi studente od studenata, zaštititi radnike od studenata, zaštititi studente od radnika, dakle da sve to pada u vodi uz naglasak na rečenici da se ne treba bojati studenata jer ima mjesta za sve, tržište je dovoljno široko i za studente i za radnike iz radnog odnosa. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Poštovana kolegice, ja se slažem s vama da mjesta za sve i treba biti i biti će, a ono što bi možda naglasio, danas su neki ovdje možda i najglasniji u sabornici a upravo su oni ti koji su propustili onda kad su imali priliku da ovo nešto definiraju, znači mi imamo pravilnik od 2 stranice i 14 članaka koji datira iz 1996. g., proteklih godina, protekle 22 g. nisu to rješavali a evo danas su najveći protivnici nečega što smo evo Vlada RH a i mi svi zajedno koji podržavamo, pokušavamo regulirati. Hvala. Zastupnik Sokol javio se za repliku. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa. Pa evo kolega, vi ste spomenuli da ovim zakonom neće doći do izrabljivanja studenata, mislim ono što treba naglasiti i što se zaboravlja, dobro, to ste sada spomenuli na kraju je, da ovaj zakon skoro .../Govornik se ne razumije./... odredbom diže razinu zaštite studenata u odnosu na ono što je bilo dosada. I mi smo do sad imali situaciju koja je bila posve otvorena. Kolegica Perić spominje kako su varirale te naknade ali nisu bile propisane, znači minimalna naknada se sada prvi put propisuje, do sada je nije bilo. Povećanje od 50% se sad po prvi put propisuje. Zabrana da se sklopi ugovor sa studentom unutar 6 mj. nakon .../Govornik se ne razumije./... za iste poslove se također sad po prvi put propisuje, za ove sankcije nalaže se inspekcija rada, znači to je sve sada prvi put, toga nije bilo. I to je nešto što treba ovdje naglasiti. Znači da se ovdje isključivo razina standarda i prava studenata diže u odnosu na ovo što je bilo do sada. A kažem, što se tiče tih poslova, već smo rekli da su oni povremeni i privremeni, da je to ono što ih razliku od rada. Ja sam jako pazio da koristim studentski posao ili da objasnim distinkciju. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Isteklo je vrijeme, zastupnik Sokol. Odgovor na repliku, zastupnik Mikulić. evo kolega Sokol, kao student, radio sam za 13 kn na sat. A danas će to biti 21,5 kuna minimalna rekao bi vezano za ove osigurače i sankcije koje postoje, da su to u niti temelj onoga na koji način mi štitimo naše studente. Prava njihova definitivno ovim prijedlogom rastu i to svakako moramo i primijetiti ali i pozdraviti. Hvala.

poštovani građani koji nas pratite a posebno pozdravljam studente ako koji uspije od knjige ili od posla pratiti ovu našu raspravu. Raspravljamo o važnoj temi, znači Zakon o studentskim poslovima. I sam sam dok sam studirao, koristio studentski servis, studentske ugovore jer sam se moramo dobrim djelom sam financirati međutim odmah želim naglasiti, studenti poslovi danas i prije od danas, nisu samo namijenjeni, naravno prije svega su namijenjeni i moraju raditi studenti koji se ne mogu sami financirati, to je broj jedan i to je svima poznato. Međutim ovdje želim naglasiti još jednu drugu dimenziju, da treba omogućiti a i omogućeno je, raditi svim studentima koji žele vidjeti kako izgleda svijet rada, kako je zaraditi 100 kn, a to žele i njihovi roditelji. Znači, ovi povremeni studentski poslovi, studentski rad, on upravo ima tu jednu, kako bi rekao, stvaranje kulture rada, odnosa prema radu, što znači i kako znači zarađivati novac. Ovdje naravno ima terminološke zbrke između poslova i rada, pa kaže idem na posao da radim. Mi možemo imati posao tamo dođemo da ne radimo, ali neću ulaziti u to jer nije to namjera ovoga, međutim u zakonu to mora biti jasno postavljeno jer uistinu onaj tko radi bio on student ili redovni radnik, ako odrađuje to je rad, dakle nije to da ne miješamo to jest posao ali on radi na tom poslu dakle, ista je priča. Dakle, želim ovdje naglasiti koliko je važno da student koji studira da radi bez obzira, naravno prije svega onaj koji nema novca, on mora raditi, ali i onaj čiji roditelji bolje stoje. Zašto je važno da student njihov radi, pa da nauči izgradi se kao čovjek i da ima jedan ispravan odnos prema radu, ljudima koji rade i da shvati što znači zaradit 100 kuna. Nedavno sam bio u Americi, a i prije kad sam išao u Zapadnoj Europi gdje god dolazite u Americi, restorani, aerodromi, ove one službe vidite puno studenata, sa različitih su fakulteta, školuju se za različite specijalnosti i upravo je to razlog, međutim za razliku od naših oni masovno uzimaju kredite da bi mogli studirati, kod nas je na svu sreću studij ako student studira kako treba on je praktično besplatan. Ali ono što je tamo bitno jest upravo to stvaranje odnosa prema radu i odgovornosti prema poslu, ali i svojim roditeljima. Ali ovdje želim naglasiti nešto posebno važno, ovdje se priznaju u Hrvatskoj porezne olakšice za roditelje ako njihov student nije premašio godišnju zaradu od 15.000 kuna neto, međutim ako je premašen taj iznos od 15.000 kuna onda će mnogi, već su mnogi roditelji dobili poziv iz Porezne uprave da dođu uplatiti određenu razliku i oni naprosto postanu šokirani jer ima slučajeva da je, da su toliko morali vratiti odnosno platiti Poreznoj upravi da su postavili pitanje svome djetetu zašto je uopće išao raditi. E sad vidite, pošto sam sveučilišni profesor i pričam često sa studentima, a oni prenose i stavove njihovih roditelja, ovaj limit od 15.000 kuna je naprosto premali, premali, prenizak. Naravno ovdje će predstavnik predlagatelja reći oprostite ali zašto o tome raspravljate to vam je pitanje rasprava za ministra financija, odnosno pišite amandman ili tražite izmjenu Zakona o porezu na dohodak, jer time su naprosto obuhvaćeni odnosno u ovom slučaju tiče se roditelja studenta. Ovo je zaista mali porezni limit i znači student bi morao svaki mjesec najviše zaradit 1.250 kuna da dođe do ovoga 12 mjeseci puta 1.250 je 15.000 kuna neto. Ako pređeš preko toga to je problem, postoje drugi prag od 60.000 kuna ali o njemu ne želim ni raspravljati jer on pretvara studenta praktično u stalnog radnika, je tako, da ima mjesečno plaću od 5.000 kuna, ali o tome ne želim uopće raspravljati. Predlažem ovdje dok je još vrijeme da pokrenete odnosno zašto i ovdje je važno to reći i vi to pokrenite, jer sad ste na vlasti znači ovo je vladajuća koalicija, da se ovaj porezni limit podigne na 30.000 kuna, 30.000 kuna i to će studenti sigurno pozdraviti. Ajmo se pitati što studentu znači 1.250 kuna, molim vas? Pa tko je izračunao 1.250 kuna. Šta valjda da može imati ručak, večeru ili nešto drugo, da drugo ništa ne može, pa oni imaju danas velike potrebe, vidite računala, telefoni, ovo, ono, prema tome ja ne znam tko je izračunao 1.250 kuna da to bude mjesečni limit. Mi se bojimo, malte ne ispada da se bojimo studenata koji će zaraditi 2.000 -3.000 kuna mjesečno. Mi znamo da su to povremeni poslovi da to služi kao pomoć da se studira, ali ja mislim da je ovo potpuno jedna pogrešna procjena i zato vas pozivam da podržite u ime stranke Promijenimo Hrvatsku da studenti odnosno njihovi roditelji, da studenti mogu zarađivati do 30.000 kuna godišnje neto a da se to ne odnosi da ne ugrožava, da se ne uzima porezna olakšica za njihove roditelje. Nadalje, želim posebno naglasiti, možda dok je vrijeme dok još raspravljamo da se ovdje zaista izbjegne razlikovan je redovnih i izvanrednih studenata jer je pitanje odnosno status izvanrednih studenata proteklih 10-20 godina on je naprosto više nije takav, doveden je u pitanje. Vi koristite u zakonu jednostavno pojam riječ student. Svatko onaj tko posjeduje indeks, tko se može legitimirati kao student koji ima i ako mu traju studentska prava to je to. Prema tome, ja ne razumijem redovni izvanredni to je iz godine u godinu kako prolazi to se sve više gubi, I na kraju neću više duljiti, jer sumirao bi dakle, ovo, ovu čitavu priču što je, koje se radi i u ovom zakonu. Ja ću najprije reći da je ovaj, dobro je da je ovaj zakon predložen donešen u njemu ima dobrih, dobrih, kvalitetnih rješenja on sa jedne strane štiti studente u slučaju ne isplate njegove zarade, smatram da je provizija posrednika velika ali ima još jedna ovdje stvar nije definiran maksimalni broj sati koji može raditi student, odnosno nije jasan pojam prekovremenog rada. Iskoristite to molim vas, znači ima dobrih rješenja mi ovdje kao oporba ne želimo barem ispred stranke Promijenimo Hrvatsku nije sve loše ima dobrih rješenja, ali molim vas ako radnik redovno ima 160 sati mjesečni limit, onda je jasno da se tu ne može više radit, a ako radi preko 160 sati što izgleda čisto, možda jedan mjesec iza, to može biti 7., 8. mjesec, kada se ne studira, onda da se kaže preko toga ćeš plaćati 50% veću plaću. I zaista je kolegice i kolege iz vladajuće nejasno. Znači, tu su studenti zakinuti. On bi trebao dobiti 50% veću plaću, ali poslodavac kaže, pa ja bi tebi dao, ali ne znam do kojeg limita. Pa, dajte, molim vas uvažite ovaj glas razuma. Znači, nemojte odmah džonom ići. Vidite, da svi raspravljamo u interesu studenata i da je to sasvim logično i racionalno. Evo, pozdravljam još jednom sve studente i drago mi je, bit ću sretan ukoliko se ovaj limit od 15.000,00 kn koji je predstavljao odnosno nakon kojeg se ukidaju porezne olakšice za njihove roditelje ukoliko se poveća na 30.000,00 kn. Hvala Pogotovo mi je drago što ste spomenuli to kako ipak nije isto kada sami zaradite nekakva sredstva i kako to da puno više vrednujete način na koji ste zaradili i to što s tim plaćate…/Govornik se ne razumije/…,nego ako ste dobili nešto što je naizgled besplatno. Naravno, ništa nije besplatno, na kraju krajeva plaćaju porezni obveznici. Još bih naglasio da, kada govorimo o troškovima realni troškovi studija, vi to najbolje znate, su i u društvenim znanostima, pogotovo STEM području puno viši od one školarine koja se naplaćuje. Znači, realan trošak studija…/Govornik se ne razumije/…nije ni 5,6,7,8 tisuća kuna, nego realno možda 30 do 40. I to je isto nešto što treba naglasiti i što pokazuje i socijalnu dimenziju ove cijele priče. A što se tiče ovih 15 tisuća u ovom poreznom paketu, sad u izmjenama poreza na dohodak se stipendije miču iz toga. Znači, stipendije više neće ulaziti u tih 15 tisuća i to je i to je korak u pravom smjeru, ali svakako mislim da se treba razmisliti općeniti o tom limitu kao takvom. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku zastupnik Lovrinović. Evo vidite, ne znam što je u novom poreznom paketu iako je prva rasprava bila. Međutim, pored stipendija da se maknu, ja zaista apeliram u ime svih studenata, njihovih roditelja. Pa ljudi moji, ugledajte se na zemlje, članica smo EU. Bilo je puno nas, vas po Americi, vidimo, pa stimulirajmo taj studentski rad. Od njega nitko se neće obogatiti. Ali studenti isto imaju svoje potrebe, a ne mogu oni od 1.250,00 kn da im je netko odrediti i kaže ti ćeš evo, točno znamo, mjesec dana, što ti radiš, što ti treba i trebaš imati 1.250,00 kn. I samo da još kažem, moguća je i postoji ta zlouporaba studenata,

Zastupnik Stjepan Čuraj javio se za repliku. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Lovrinović, evo i kolega Sokol je manje-više išao u tom smjeru u kojem sam htio odgovoriti. Da, apsolutno, možemo se složiti oko potrebe povećanja tog praga za ulazak ili izlazak kao olakšice svakom roditelju. Znamo, djeca su, prvo dijete 0,7, pa i 1,0, 1,4 itd. od osnovnog poreznog odbitka se računa kao olakšica i mislim da tu treba zapravo tražiti taj iznos u odnosu na te odbitke ako gledamo da je 0,7 puta 3 i 800 negdje oko 22 tisuće, pa na drugo dijete kada bi se našla neka prosječna, mislim da bi došlo se do nekog iznosa od 25 tisuća, što bi bilo prihvatljivo, ne može se dogoditi da više ti država prizna ili ti manje, nego što samo dijete zaradi, da se tu, to nekako ujednači. Ja mislim da je zapravo i Ministarstvo uputilo takav prijedlog Ministarstvu financija koje je bazično nadležno za takva pitanja i ja ću to podržati apsolutno kada dođe Zakon

kako će se tko prema tome postaviti. Međutim, kažem ovih 30 tisuća za koje se zalažem ispred stranke Promijenimo Hrvatsku, važno je za studente i pozivam pozivam vas sve zastupnike da to podržimo, da podržite, jer zaista nemojmo se plašiti ako student zaradi 3 tisuće mjesečno, a odnosno da njegovi roditelji moraju strepiti hoće li ugroziti njegovu poziciju odnosno porezne olakšice. To bi bio jedan konstruktivan prijedlog, dobro rješenje na korist svim studentima u Hrvatskoj. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče. Kolega apsolutno u velikoj većini se slažem s vama. Studenti kao svoj izvor financiranja, osim sredstava koje dobiju od roditelja, koriste stipendije i posao. Vlada RH je osigurala značajno veći broj stipendija, a također i ministar Marić je, koliko sam ja upoznat u svom prijedlogu zakona, već stavio ovo izuzimanje stipendija iz limita, o kojem ste i vi govorili, što je zasigurno bilo potrebno, što je pohvalno. A i što se tiče samog limita od 15 tisuća kuna, tu se također slažem s vama da bi **Lovrinović, Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Pored stipendija, vi ste čitali slučajeve naših vrhunskih sportaša koji su redom osvojili neke nagrade. Pazite, dijete vam dobije kao student, osvoji neku nagradu, ona mu se opet odbija oko toga ako dobije 5 tisuća ili 10 tisuća. To nisu milijunske nagrade i to mu ulazi, znači u …/Govornik se ne razumije/…. Pa nije to, pa nemojmo brkati ljudi moji. S jedne strane želimo poticati izvrsnost, studente da se bave sportom, da promoviraju našu domovinu, a s druge strane vidite u neke se stvari, što se kaže saplićemo i one se ubrajaju u ono što treba. Ali, evo drago mi je da ovdje postoji jedno raspoloženje, eto vidjet ćemo da li ćete u tome ovaj ustrajati. Ja vas još jednom pozivam, posebno vas koji ste u vladajućoj koaliciji imate formalnu većinu da podržite ove dobre zahtjeve jer vidite da i oporba zna razmišljati, dakle, znamo dobre prijedloge napraviti jer ovdje ima dobrih i loših. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Lovrinović i ovaj zakon ima dobrih stvari, naravno, govoriti ću i o tome. I u oporbi se stalno prebacuje da smo nekonstruktivni kritični. Ali, zanimljivo je da ovaj zakon je u proceduri od kada se počeo raditi u radnoj skupini skoro 2 g. godinu i 10 m j. Kruna toga rada bi trebala biti ova rasprava, znači gdje je posao oporbe da ukaže na neke probleme. Zašto? Ne zato da vladajući izgledaju loše, nego zato da imamo dobar zakon. Ali, vi ste recimo rekli, prekovremeni rad, to je sjajno što je dobro plaćeno. Ali, kada nemamo regulirano koliko je to redovni rad, to je recimo jedan od gorućih problema, nisu riješeni problemi zbog kojeg su se studenti zapravo pobunili 2017. g. Neki jesu, ali većina u srži riješena nije. Pa zar mi nismo konstruktivna oporba ako upozorimo na takve stvari? **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku zastupnik Lovrinović. Uvaženi kolega Hajduković, pažljivo sam slušao danas rasprave o poziciji i opozicije. Kada govorimo o oporbenim zastupnicima, zaista je bilo vrlo kvalitetnih rasprava, ako mogu nekako sumirati i dobri pametni, konkretni prijedlog, jedan od njih je upravo definirano radnog vremena, uobičajenog, normalnog, da se na temelju toga zna što je prekovremeni rad. Ako u zakonu ne definirate prag, mjesečno, maksimalnog rada studenta, onda znajte da izravno idete protiv njih, jer onda im poslodavac neće moći, mnogi od njih sa zadovoljstvom neće im obračunavati 50% veću dnevnicu, veću satnicu. Ja vas molim ispred oporbe, da ovaj logički prijedlog, usvojite da ga izjednačite sa maksimalnim radom radnika mjesečnim, a sve preko toga, čak po mom mišljenju treba biti manje, jer to je student, a da mu se mora više platiti, ukoliko želimo …/Govornik se Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi prijavio se zastupnik Maras. Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo, neću previše ponavljati, ali neke stvari koje se provlače kroz rasprave želim razjasniti i posebno neke istaknuti. Što se tiče uvjeta za obavljanje djelatnosti poslovanja, kada govorim o čl. 7. pa kada govorimo što se tiče smještajnih kapaciteta, ja bi odnosno, smještajnih jedinica, gdje je propisan, kao minimum od 12% izgrađenih i stavljenih u funkciju, u odnosu na ukupan broj redovitih studenata. Ja bi volio da možda tu i predlagatelj dođe sa vlastitim amandmanom, do iznosa kada je to već ispunjeno, odnosno, od 100%. U prijevodu znači ako negdje imamo već 1;1 onda ovaj članak, ne znam hoće li ste to ikada pojaviti u u praksi, u stvarnosti, ali ako imamo 1200 studenata i imamo već 1200 smještenih kapaciteta, onda nema potrebe nekom propisivati još dodatnih 12% kada znamo da recimo na jednakom omjeru, ja ne znam dal je to moguće dogoditi ili ne, ali zašto ne to predvidjeti. Isto vrijedi i za prehranu, 5% od slijedećih mjesta u prehrani, naravno, osim ako, za one objekte koji obavljaju djelatnosti prehrane, kada pobrojimo sada sljedeće mjesto u odnosu na broj studenata, već dolazimo do 100% onda bi taj zapravo uvjet bio suspenzivan, ako je to uopće moguće tako formulirati. Ne znam, nažalost, jel se nama smanjuje broj studenata ili ne, ali možda i dođe do takve situacije. Nadalje, što se tiče uvjeta za obavljanje studentskog posla, od stran studenata, tu svakako treba pozdraviti neke mjere koje zapravo će s ovim zakonom stupiti na snagu, a to je prije svega, da student mora minimalno imati 1 ECTS bod. Jer mi smo i također kada govorimo da ne može student raditi preko studentskoga, ako je upisao 3 fakulteta na kojem je i dalje, …/Govornik se ne razumije./… bio samo na prvoj godini. Što to u prijevodu znači, znači, upiše se redovno, da se može raditi i ostvarivati studentska prava i raditi preko preko student servisa, ne ispune se uvjeti, upiše se drugi fakultet redovno, opet isto, i tako do 26, 27 g. dokle god ti država može osiguravati pravo redovnog studiranja, odnosno, maksimalno koliko može biti. Ovim zakonom je to riješeno da onaj koji je 2 puta promijenio studentski program, treći puta upisuje drugu godine iste razine nema na pravo i to je ono što je sigurno za pohvaliti. Nadalje, što se tiče ugovora o obavljanju studentskog posla, tu svakako treba pozdraviti i uvođenje elektroničkog oblika samog ugovora sa elektroničnim potpisom. Danas smo imali sudske pristojbe, gdje također svojevrsno digitalizacija dolazi i ajmo reći, malo po malo se to događa, dakle, da taj ugovor vrijedi, ne samo ako je fizički papir, nego ako je i elektroničkom obliku na tom propisanom i obrascu sa elektroničkim potpisujemo da se vrednuje i to je sigurno jedan iskorak i u ovom resoru što je. Također, da se ugovor može zaključiti za razdoblje dulje od mjesec dana, jer znamo da je ugovor trebao ići iz mjeseca za mjesec, najduže do 45 dana, ovisno o prirodi posla. Dakle, s obzirom na očekivani i nadzor to je nešto što je dobro anticipirano. Ono što je dobro kod točke 11. stavku 3. članka 11. je da prema izvođač i naručitelj posla, nakon obavljenog posla, prema prethodnom potpisivanom ugovoru, potpisuje izjavu kojom potvrđuju konačni broj sati ili dana obavljanja posla. Što to znači u prijevodu. Do sada smo imali situaciju da uzme student ugovor, potpiše ga i odnese ga poslodavcu i više ga nikada ne vidi. Ne vidi što je unutra napisano, jer jednostavno poslodavac da to posredniku ili studentom centru, na temelju kojeg on vrši isplate i student više ne vidi što je točno napisano, koja je cijena rada, šta god bilo, može samo vjerovati zapravo, davati bianco potpise na ugovore, jer do sada je to tako bilo, jer može se anticipirati u kojem vremenu se ugovor odnosi, to nije problem, ali točan broj izvršenih sati se ne može staviti, jer je to povremeni posao i ne može se ugovoriti na takav način. Do sad je tako bilo. Ovdje s ovom izjavom sami izvoditelj posla, dakle, student, izvanredni ili redovni vidi točno što i na koji način je njegov poslodavac vrednovao, odnosno, popisao da radi. Nema onoga nakon što je dobio, pa ide računati, jel je više sati, manje sati ili sada je već, što bi rekli mi u narodu prošla baba s kolačima i onda je najčešće bila situacija pojeo vuk magare ajde kao vratit će se na nekom slijedećem ugovoru ili nešto, neki prijepor koji može nać, znači tu opet tu apsolutno se ide u korist studenta. Također, govorili smo već ranije o minimalnoj naknadi za obavljanje studentskih poslova, što se tiče minimalne bruto plaće, podijeljeno na 160, mislim da time podižemo cijenu rada studenata koja automatski, ja se neću složiti, ima utjecaj i na tržište rada jer time se samo poskupljuje studentski rad koji apsolutno onda postane možda i manje atraktivan ili povuče za sobom poskupljenje i rada redovitog preko ugovora pogotovo kada govorimo o dodacima koji su evidentirani za 50% za rad, noću, vikendom, državnog blagdana itd., nedjeljom itd., i prekovremeni rad. Zašto? Kako kolega Mrsić kaže, ako je ovaj skuplji radnik preko studentskog a vlastiti radnik jeftiniji, onda će ili povećati se plaća redovitom radniku ili će ih više zapošljavati. To ne može biti loše. Također, mi smo znali u kakvim uvjetima su studenti radili, da je to dosta puta bilo izrabljivanja i upravo korištenja tih rupa u tržištu rada. ovdje što je zakonom propisano, također izvođač ima pravo i na nadoknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene, ono što smo mi izrekli u replici. Dakle, propisuje se zakonom. Zašto je sad to bitno? Mi smo imali pravilnik, imat ćemo ga i sada. Pravilnikom se može regulirati prekovremeni rad. Ali zakon ti daje osnovu za inspekcijski nadzor. I u ministarstvu se provodi .../Govornik se ne razumije./... s ovim zakonom, to podliježe, kako što je i u krajnjoj liniji i navedeno, i nadzorima iz područja rada, poreza, prireza, doprinosa itd. S ovim zakonom svi koji rade .../Govornik se ne razumije./... podliježu time i onda će se uvesti itekako reda. Jer oni moraju imati u ugovor i držati se zakona a naravno još pravilnikom se onda može urediti i ono što smo zapravo dosad imali pravilnikom uređeno. I to je mislim je sad isto veliki iskorak koji smo onda napravili, naravno da ne govorim sada i ne ponavljam sve to što znači za izvanredne studente i jedna teza koja nikako nisam uspio pohvatati, znači imamo radno iskustvo i radni staž, to su dva odvojena pojma. Danas u Hrvatskoj vi dobijete potvrdu poslodavca koja vam vrijedi i jamči da imate radno iskustvo, to je širi pojam, radni staž je uži pojam. Radni staž podrazumijeva uplate na mirovinsko. I tu dolazi do onoga ključnog razlikovanja. Nije problem radno iskustvo, svatko tko je radio preko studentskog, može si to upisati u CV i može dobiti potvrdu i može imati to radno iskustvo gdje se radno iskustvo traži. Ali ako se traži radni staž onda je to sasvim nešto drugo. Dakle, ovdje nema meni logike stvari da ovdje je nešto propisano u odnosu na radno iskustvo kad iskustvo se samo pod time podrazumijeva, to je širi pojam, svatko tko je radio preko studentskog, ima to stečeno radno iskustvo nad tim poslovima, poslodavac mu da potvrdu i to je sve što im treba i to danas se može dobiti, ne treba to posebno propisati, nije to nitko rekao da to nije bilo i niti da nema. Radni staž je nešto drugo. To je ono kad morate otići u mirovinski, dobiti potvrdu da bi konkurirali ponajviše za mjesta gdje je propisani minimalni radni staž ako se radi u državnim lokalnim samoupravama, godinu, 5 g. itd., itd. To je drugo. A iskustvo, da li privatni sektor više cijeni iskustvo ili staž, ja mislim da je iskustvo ali nažalost, to negdje još, uvijek nažalost kaže, kod nas je država uvijek najpoželjniji poslodavac, tu se uvijek gleda staž i tu se uvijek gleda papir a ne kvaliteta. bez obzira koje imaš, imaš visoku tog smjera, imaš papir, bio ti najgori student, 10 g. studirao, ne znam na kojem fakultetu studirao, ti to imaš i ne može se raditi razlika između tebe i nekog drugog kandidata na temelju tvog završenog stečenog obrazovanja. Da li će se to ikad moći u sustavu države, ja ne znam, u Americi je to jako lijepo napravljeno, u Americi i dandanas malti ne vi ne morate s fakultetom, dobit ćete diplomu a s tom diplomom, .../Govornik se ne razumije./... kad vidi gdje ste, šta ste, nitko vas neće jer se to cijeni na tržištu rada. I kad fakulteti počnu tako razmišljat, onda na taj način ćemo i mi imati drugačije stvari ali opet kažem, najveći je problem što je uvijek država najpoželjniji poslodavac i to se ne smije diskriminirati i mora se samo staviti opći uvjet koji je, eventualno nekim daljnjim testiranjima koje sam ja ovdje predlagao kad se radi o centralnome, kad budu jedinstveni. Tako da mislim da apsolutno je ovo još jednom bi samo molio kod ovog članka da vidim da li se može to staviti, mislim da to nije, neće možda niti značiti nešto ali eto, nešto pro futuro bi moglo se dogoditi. Kažem, ovime se ne stvara jeftinija radna snaga nego upravo suprotno ja se sjećam kad sam ja bio student, moja satnica rada je bila 10 kn. 10 kn je bio sat rada preko studentskog gdje sam ja radio nekad bio povremeno poslove, doslovno povremene poslove, čak ne toliko iz nužnosti koliko iz nekog osjećaja di sam želio steći i iskustvo i naravno poboljšati si svoj studentski budžet. Danas je to 15, 17 kn otprilike, s ovime će biti 20, zavisno o mjesta gdje je, evo zahvaljujem i mislim da je ovo apsolutno iskorak u bolje. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Hvala lijepa. Kolega Čuraj, u vašoj raspravi ste istaknuli više stvari ali mene zanima s obzirom na liberalni predznak vaše stranke, da li može procjenjujete da ne bi bilo loše da se zakon što se tiče posrednika toliko liberalizira da dopustimo svim veleučilišta bez ovih ograničenja vezano uz smještaj i prehranu, da rade posredničke poslove? Jer ukoliko smo im dali da rade sa studentima, da ih educiraju, da sa njima sklapaju ugovore o školovanju, zbog čega ne bi onda mogli iskoristiti i napraviti mogućnost posredovanja na tržištu rada. Evo to je nešto što mene zanima jer na ovaj način idemo u susret ovima koji to sada rade, to su većinom sveučilišta koje imaju na taj način regulirane stvari i možda bi se omogućilo i više bi se otvorilo poslova studentima da to radi što veći broj onih koji imaju ovako kažem, ugovorene odnose odnosno u ovom slučaju, uče i educiraju studente. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Odgovor na repliku. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem. Kolega Maras, pa ovime se zapravo i uvodi ta mogućnost obavljanja samo sad možemo tumačiti da li je ona restriktivnija ili ne, da lis ovi uvjeti koji su ovdje propisani i želim vjerovati da oni zapravo idu in favorem samog studenta da se osigura jasno i transparentno, nedvosmisleno. Jer zamislite situaciju u kojoj netko osnuje neki j.d.o.o., prijavi se po nekim liberalnim uvjetima za posredovanje izda xy ugovora kao .../Govornik se ne razumije./... postotkom i ne isplati studenta nego potroši novce i ode u stečaj. Tko će stati iza njega? Opet država, nepotrebno si stvaramo problem. Zato taj moramo razmišljat malo i o restriktivnijim uvjetima koji moraju biti jasni i odgovorni jel o nekim stvarima zbilja ne treba

famozni ANCTS vezan za definiranje uvjeta za opće sklapanje tj. za mogućnost korištenja student servisa. Treba naglasiti da je dobro da se uveo ovaj stavak vezano za upisivanje drugog puta prve godine razine studija u smislu studenata koji su falili prilikom upisa i pokušali su dogodine ostvariti svoje studiranje na nekom drugom studiju. Ali mislim da trebamo naglasiti i da treba više završiti ta fama koju se plasira, a to je da se upisuju fakulteti isključivo radi prava student servisa sada po bolonjskom procesu gdje većina redovitih studenata oni su 8 sati zauzeti sa svojom satni som, vidimo kolike su školarine, nitko ne upisuje više fakultet samo da bi iskoristio pravo na studentski ugovor. Hvala Odgovor na repliku. svoj onaj smisao koji je, i to je jedan od razloga, čuli smo ovdje razne brojke znači možda je to oko 30 tisuća studenta, ne onih koji žele raditi, pa da sad njima će se oduzimati posto, nego upravo oni koji žele studirati silom prilika nisu mogli redovno, nego izvanredno a žele povremeno radit da im omogući jednako pravo kao i ostalim redovnim studentima. Oni ne žele ići na 8 satno radno vrijeme i potpisivat ugovor o radu, ima onih koji žele, apsolutno da, ali s ovim smo i mi njima omogućili i poštovali da oni studiraju kao i svako drugu, naravno plaćaju svoj studij, ali da mogu i to što financiraju sa povremenim poslovima zaraditi kao i svaki redovni studenti i samim time će i smanjiti ova zlouporaba upisa radi stjecanja samih prava jer je to bilo jedno od osnovnih razloga kao i studentska sama prehrana zašto se to radilo. Zahvaljujem. Zastupnica Sabina Glasovac prijavila se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi. Izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala gospodine podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice Ja ću još jednom samo kratko ponovit znači da meni osobno je drago da kroz ovaj zakon konačno nakon drugo godina definiramo jednu pristojnu minimalnu naknadu studentskog rada, odnosno studentskih poslova što postavljamo osigurače da se više ne dogodi i ne može dogoditi i proći nekažnjeno onaj poslodavac koji ne ispunjava taj uvjet odnosno ne isplaćuje minimalnu propisanu naknadu, a još gore će proći onaj koji se usudi ne isplaćivati ništa odnosno studentima ne plaćati obavljeni posao. Treće, mislim da je isto tako u ovom zakonu dobro to što će se bolje evidentirati rad što se bolje propisuju nadležnosti naručitelja radova odnosno poslodavca, izvođača radova odnosno studenata, ali i posrednika što su studentski centri. Dobro je i to što se daje ovlast inspekciji rada da konačno može kontrolirati ovaj segment vrlo često zloupotrebljenog dijela studentskog rada, vrlo često i za treće osobe znači fiktivnog ugovaranja poslova putem studentskog rada gdje su studeni samo paravan između dviju stranaka koji za određenu proviziju znamo da je ona iznosila 10% su dali ustupili svoje ime, prezime svoje studentske ugovor da bi poslodavci plaćali neke druge radnike ali ne temeljem Zakona o radu, ispunjavanja svojih uvjeta iz Zakona o radu, nego putem studenata i studentskog rada. Mislim da, nadam se da ćemo donošenjem ovog zakona umanjiti određene nepravde koje su vladale na ovom tržištu, ali ja ću sada ponoviti i neke zamjerke i potrebe za promjenama i poboljšanjima u ovome samom zakonu. Mi smo u raspravi u prvom čitanju ovdje imali prilike čuti zapravo da imamo taj problem poremećene definicije izvanrednih studenata, to bi trebala biti zapravo kategorija studenata koji su potpuno samostalni radno sposobni, ali i konzumiraju određene ugovore o radu, ali uz svoj posao žele steći visokoškolsku kvalifikaciju. Međutim u Hrvatskoj već dugo vremena takva definicija izvanrednog studenta naprosto ne vrijedi, ona ne postoji. Kod nas su izvanredni studenti i na žalost ona kategorija ljudi koja nije uspjela upisati redovni studij, zbog ograničenog broja mjesta, zbog nezadovoljavajućih rezultata u prethodnom obrazovanju, kod nas su izvanredni studenti igrom slučaja i ljudi koji nisu zbog svojih ocjena, nedovoljnog broja ETC bodova uspjeli upisati narednu godinu studija, kod nas su izvanredni studenti oni koji upisuju neke programe na visokim učilištima koji naprosto ne nude te programe u redovnom programu nego samo izvanredne programe. Znači različiti je tu dijapazon ljudi i šarolika je struktura zapravo izvanrednih studenata koja ponovit ću, rekla sam to i u ime kluba, vapi, vapi za novom definicijom izvanrednih studenata ne ovom zakonu nego u lex specialisu a to je Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Isto tako u raspravi u prvom čitanju smo vidjeli da su studenti u Hrvatskoj iznimno ranjiva skupina. Da 80% njihovih troškova studiranja podnose roditelji, da pristup obrazovanju je šest puta veći ako dolazite iz obitelji višeg socioekonomskog statusa, ako dolazite iz siromašne obitelji vama su šest puta manje šanse da ćete imati priliku uopće steći visoku kvalifikaciju, a samim tim si šest puta umanjujete i šanse da sutra budete aktivni sudionik tržišta rada, samostalna osoba koja može kreirati svoj život, svoju obitelj, brinuti se za sebe, i doprinositi osjećati se dobro u društvu kome doprinosi svojim, između ostalog i radom jer čovjek je misaono biće, čovjek je duševno biće, ali čovjek je i biće koje se oplemenjuje na neki način radom. Isto tako, vidjeli smo da se na ovom tržištu, odnosno imali smo informaciju, okrene ogroman novac, milijardu kuna godišnje prođe preko leđa studenata i preko studentskog rada. milijuna je nekakva svota koja će se sada dati na raspolaganje ovim Zakonom dodatno za ulaganje u studentski standard, ovo što smo rekli koji će plaćati studenti, znači studenti će plaćati 12% proviziju studentskim centrima a 0,5% još dodatnu proviziju koja će se raspoređivati onda putem povjerenstava na neke programe koji bi njima trebali obogatiti onaj nekakav život van samog studija i van tog svijeta, I vidjeli smo isto tako i da imamo različite kategorije, imamo redovne studente, kad govorimo o ovom tržištu rada, koji su i do sad mogli raditi preko studentskih ugovora, imamo izvanredne studente, gdje njih 27000 rade, znači imaju ugovore o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, i imamo ovu jednu kategoriju od 16000 koji ne rade nigdje. I sad njima omogućavamo da rade preko studentskih ugovora. I ja ponovno ovdje naglašavam, da nije dobro što radimo razliku između, ne samo radnika i studenata nego u cijeni rada, u nekakvoj zaštiti prava, nego i u tome da nije dobro što ćemo se dovesti u situaciju da imamo 2 izvanredna studenta, jedan je trenutno u radnom odnosu i spada u ovu kategoriju 27000 koji rade, i njegova cijena rada je recimo 40 kuna sat, na radnom mjestu gdje je, a njegov kolega isto tako, izvanredni student, koji će dobiti mogućnost preko ovog Zakona, raditi preko Studentskog centra odnosno preko studentskog ugovora, njemu će satnica biti 21,64 kune, a oba su izvanredni studenti, rade isti posao i to nije normalno. Kako to možemo spriječiti? Napravili smo tektonski poremećaj na tržištu rada, ovim ćemo ga napraviti, uz najbolju namjeru mi ćemo ga napraviti. Ne znam, mi predlažemo amandman da se odredi, da student, da bismo iznivelirali tu razliku između studenta i radnika za isti opseg poslova, za isti posao, platite, propišite minimalnu satnicu koja mora biti 65% cijene rada za radnika i onda brišemo granicu između radnika i studenta, a bilo koje vrste na neki način studenta, osim ovog naravno koji je u radnom odnosu, određeno ili neodređeno, izvanredni je student ali umanjujemo tu granicu, ona neće biti ovako velika kako ovdje ostavljamo, ostavljamo prostor. Isto tako inzistiramo na tome da se studentski rad ulazi u radno, radno iskustvo, isto tako inzistiramo na tome da propišete da se ne može zaposliti putem studentskog ugovora na neko radno mjesto koje je, do kojeg je došlo do potrebe za radnim mjestom ako je u 6 mjeseci otkazan ugovor o radu ali ne samo poslovno uvjetovanim otkazom nego svim otkazima, da se ne bi manipuliralo time da se rješavamo naših starijih radnika na način da s njima dogovaramo neke vrste raskida radnih odnosa koji nisu poslovno uvjetovani otkazi a da bi na njihovo mjesto dovodili studente koji će biti na neki način jeftina radna snaga. I tražimo na neki način da se osiguraju jednaki uvjeti, kad govorimo da se usklade i sa Zakonom o radu u prekršajima, učenici, studenti na jednak način, da ne bude tu velikih razlika, da se utvrdi da moraju imati prijevoz, pravo na besplatan obrok, studenti, jednako kao i radnici ali ne samo ako je to ugovoreno studentskim ugovorom nego ako u toj tvrtci to imaju radnici, da to moraju moći imati i studenti. Znači naši amandmani ne idu u pravcu osporavanja ovoga Zakona, nego idu u pravcu osnaživanje studentskog rada ali i ispravljanje određenih nepravdi, koji u najboljoj namjeri možda ste htjeli definirati određene stvari a napravili ste gap što se kaže raskol između određenih kategorija i to nije pravilno. Razmislite jednako i tako i ako to nije ovaj prijedlog Zakona da se zaista povisi ili ukine olakšica za roditelje koja je 15000 kuna, to je zaista nisko, nije predmet ovoga Zakona ali razmislite o tome, i nisam imala prilike ovdje govoriti a htjela sam stvarno, možda sam trebala više vremena dati tome, ulozi studentskih centara danas i kako ih vidimo sutra, mislim da tu nismo išli dovoljno reformski i ono što mene zanima je samo u prijelaznim i završnim odredbama, zašto postojećim Studentskim centrima dajete 5 godina rok da se usklade s propisanim uvjetima koji su propisani za obavljanje posredovanja pri zapošljavanju, čemu 5 godina, čemu 5 godina, to mi je malo ostalo nejasno, u prijelaznim i završnim odredbama članak 18., postojeći. Znači oni koji sad će preuzet ulogu moraju zadovoljit sve uvjete odmah a oni koji već jesu u sustavu dajete im čak 5 godina. Nije li to malo previše? Zastupnik Gordan Maras javio se za repliku. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo kolegice Sabina Glasovac. Ja ću opet apostrofirati jednu stvar koja mislim da nije dovoljno dorađena ovom Zakonu, a radi se na tome, a radi se o tome kako bi se omogućilo studentima što raznovrsnija ponuda poslova i transparentnost i omogućilo im se ulaganje u odrađenu ja bih rekao, informiranost o tome šta mogu raditi. Ovdje se dosta kruto držimo nekih stvari koje zbilja meni nisu jasne. Zbog čega bi netko morao imati u Zagrebu 1500 sjedećih mjesta gdje pruža usluge studentske prehrane da bi se bavio studentskim posredovanjem u zapošljavanju. To ću i u svojoj raspravi reći. Zbilja mi to nije jasno. Ako imamo tvrtke koje se tim bave za zaposlene, ako imamo i druge tvrtke koje to rade na tržištu, zbog čega se ovdje na taj način cementira da jedino Studentski centar u Gradu Zagrebu se može time baviti, evo hvala lijepo. odgovor na repliku zastupnik Ne znam ni sama koncept kako država vidi razvoj studentskih centara kao posrednika u zapošljavanju u budućnosti. Jer ima tu dosta nepravdi. Vi sada imate ne znam jedan recimo studentski centar u Zagrebu, on skrbi de facto, on uzima novce od na neki način svih studenata koji prođu kroz njega ali u njegovom upravljačkom tijelu ne sjede predstavnici svih, kako bih rekla svih učilišta, visokih učilišta s kojih dolaze ti studenti i nemaju pravo u raspoređivanju provizija, recimo i na standard njihovih studenata. njihovih studenata. Hoćemo li se odrediti za jedan regionalni centar koji će voditi računa, okupljati predstavnike svih i voditi računa o svim studentima na tom području ili ćemo dozvoliti da svaka visokoškolska ustanova ima svoj. Puno je tu pitanja i posredovanje i budućnost istih sa ja se nadam da to ne ide u smjeru da ćemo sada dati svakome da posreduje oko studentskih poslova pa ćemo ih staviti na tržište pa da ćemo ih i sutra privatizirati. Nadam se da niste u tom smjeru razmišljali. I ne znam zašto vas boli ovih 0,5%. 0,5% moramo naglasiti uplaćuje se od strane poslodavaca. Tih 0,5% studentski predstavnici i studentski zbor će najbolje znati kako i na koje projekte iskoristiti. A što se mene tiče i svih 12% i sve što zaradi studentski servis tj. studentski centar od posredovanja kod studentskih poslova neka ide i mora ići u razvoj studentskog standarda je li to izgradnja novih domova, menze, hrana. Znači neka ne ide na plaće, neka ne ide na bilo koje druge troškove, neka ide samo u razvoj studentskog standarda a to će i ovih 0,5% od strane studenata i njihovih projekata ići. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Zastupnica Glasovac, odgovor na repliku. Ispričavam se, nisam zbog ovdje kolega čula prvu vašu primjedbu, prvi dio replike, čula sam zašto me boli ovih 0,5%. Ma ne boli mene tih 0,5%. Mi dajemo 5 milijuna kuna de facto u ruke studentskom zboru da raspoređuje sredstva u korist svih studenata sportske, kulturne i druge sadržaje koje trebaju obogatiti nekakvu ponudu u njihovom, u njihovom nazovimo to tako životu. Ali ono što ja ne bih htjela da nam se dogodi je, kao u 2018. godini kada su, znači studentski zbor svake godine dodjeljuje manje iznose sredstava a u 2018. godini su dodijelili sredstva svom bivšem predsjedniku studentskog zbora za njegov privatni projekt. I onda sad kada vi njih pitate, oni će reći da je on zadovoljio uvjete jer oni propisuju te uvjete, oni su njemu njega dali. E sada ja vas pitam. Jesu li po vama ta sredstva otišla u prave ruke bivšem predsjedniku studentskog zbora. Zašto? Zašto se to radi na takav način. Zašto? Ruka ruku mije. Sredstva trebaju biti raspoređena na sve studente a ne tome tko je bliže oltaru, taj bolje čuje misu. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Isteklo je vrijeme. Zastupnica Alfirev javila se za repliku, Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolegice Glasovac. U svom izlaganju ste prilično sad, odmah na početku apostrofirali status izvanrednog studenta zapravo definiciju koja ne odgovara onome što izvanredni student danas je i zbog čega je uopće u statusu izvanrednog studenta. Po meni dakle sam ovaj zakon, dakle i sam studentski rad neće doprinijeti tome da se promijene stvari tamo gdje se trebaju mijenjati. Ne mislite li da bi tu trebalo napraviti ne u ovom zakonu nego doista negdje drugdje bi trebalo napraviti ne samo promjenu definicije nego stvari posložiti tako da

Znači on mora odgovoriti na novu stvarnost a nova stvarnost u Hrvatskoj je da izvanredni student nije onaj koji radi i želi sebi osigurati visoko obrazovanje nego izvanredan student onaj koji studira, nema vrlo često posao, nema nikakva studentska prava zato jer je izvanredni student a uz to mora još plaćati sam školarinu. OK, znači to je na neki način imate 17 tisuća ljudi koji su izgubljene duše, koji su kategorija izvanrednih studenata koji to zapravo nisu, koji ne rade, kojima roditelji plaćaju studij, koji nemaju iksicu, nemaju pravo na prehranu, nemaju pravo na dom, oni su prepušteni sami sebi. se ne razumije./... jer ih tretiramo kao izvanredne studente. OK, kroz ovaj zakon im dajemo mogućnost barem da rade preko student centra što ni do sada to nisu mogli. Ali kažem to remeti neke odnose na tržištu rada. Ozbiljno. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Sokol javio se za repliku. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa. Prvo što se tiče 15 tisuća kuna i stipendija, dakle imali smo u prvom čitanju paket poreznih zakona, jedan od njih je bio prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gdje su jasno stipendije isključene iz onih 15 tisuća i ne računaju se. Znači imali smo to u ovom Saboru, treba čitati materijale koje dobijemo. Što se tiče uvjeta propisanih koje moraju zadovoljavati posrednici itd., pa upravo ideja je da se sredstva od studentskih poslova ulože u smještaj, prehranu i kulturne aktivnosti, što je njima i posao. Baš zato te odredbe jesu unutra. Što se tiče načina raspodjele, znači članak 14., stavak 5., evo za onih 0,5%, posrednik je dužan objaviti kriterije i postupak odabira aktivnosti iz stavka 3. ovog članka, znači posrednik je taj koji određuje kriterije i postupak, ne studentski zbor, molim čitajmo. Sabina (SDP)** U tom tijelu koje raspoređuje sredstva, vi vrlo dobro znate da studentski zbor ima većinu. To je prvo i nemojte se praviti blesavi i ima. Drugo, o tome kako će se transparentno raspoređivati sredstva, živi bili pa vidjeli po izvješćima koja će nadam se stizati u ministarstvo. I treće, tisuća kuna godišnje mi je maksimum koji možete zaraditi kao student da biste bili porezna olakšica vašem roditelju. I vi se sad hvalite što ste iz tog 15 tisuća kuna izuzeli stipendije jer do jučer niste dali ni to. Znači on samo da je iz siromašne obitelji i da je primao socijalnu stipendiju vi bi ga već skinuli sa porezne olakšice jer bi mu stipendija ulazila u 15 000 kn, sad ste to ispravili i kažete, u tih 15 000 kn ne ulazi više stipendija ali to nije dosta. To je sramotno i dalje, to znači da on smije zaraditi samo 1000 i koliko 200 kn mjesečno da bi bio porezna olakšica svom roditelju. I još se hvalite time što ste mu omogućili da zaradi 1200 jer mu ne ubrajate stipendiju jer bi ga time odmah eliminirali kao poreznu olakšicu. Naša intencija je ta da povećate **Petrov, Božo (MOST)** Hvala, isteklo je vrijeme. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi prijavio se zastupnik Maras. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o ovom zakonu, reguliramo jedno područje koje je vrlo važno, svismo mi u svom životu radili odnosno oni koji su studirali a sada su zastupnici su vjerovatno radili tijekom svojih studentskih dana, da si povećaju džeparac, da si nešto kupe, plate more ili već šta im je bilo potrebno i svjesni smo koliko je ovo u biti bitno područje. Doduše, u tim vremenima ne razmišljaš baš previše niti koliko niti šta niti kako radiš jer bitno je zaraditi tih nekoliko tisuća da bi otišao na more, kupio si nešto ili nešto treće. I sjećam se da da te satnice tada a vidim da ni sada nisu bile bog zna što, sa te strane podržavam da se to povisi odnosno da se ograniči minimalni iznos ali ne mislim da je ovo spektakularni iznos koji je ovdje naveden u zakonu, tih 20, 21 kn po satu ne znači previše, mogli smo biti tu malo ja bi rekao, više na strani studenata, staviti to možda i na 25 kn, da se ne rade poslovi koji su kako bi rekao, teški, fizički, a da na kraju ljudi imaju vrlo niske naknade. Ono šta mene je zasmetalo a to već istaknuo u par ovih replika, vezano je naravno od naknade kaže zakon, dužan je onaj koji to ubire odnosno tko posjeduje u zapošljavanju, da tu naknadu koristi i za smještaj i za prehranu i sve ono ostalo šta ulaže u kvalitetu života studenata, primjerice ako se radi o gradu Zagrebu ali činjenica je da SC kada pogledate malo strukturu prihoda i rashoda, evo za prošlu godinu je 30 milijuna kn u plusu, a ukupno naknade koje usluge pruža je tu negdje iznos. Znači to je u praksi, gospođo Ramljak, nepovezivo. Ovo šta piše u zakonu je nepovezivo sa onim šta piše u izvještajima financijskim SC-a u Zagrebu. Drugim riječima, tih 30 ili koliko milijuna kn koje oni uprihoduju zbog ovih provizija, ne možete povezati nikako nego općenito. Da, potroši se više za zaposlene, nešto se uloži u krevete, u prehranu ali da bi se našao direktan link vezan između ovih 30 milijuna kn i kvalitete studenata i njihovog života u Zagrebu, ne možete ga naći pogotovo zato što je 30 milijuna kn viška, znači sa te strane SC je mogao još 30 milijuna kn uložiti i opet bi bio na nuli sa 2017. g. poslovanjem a kvaliteta bi bila još veća. Tako da to je priča koja omogućava samo SC-u primjerice u gradu Zagrebu da vrši tu uslugu jer jedini oni imaju te kapacitete i po meni ne bilo loše da se pruži ako već postoje i mogućnost veleučilišta, da se pruži i njima. Ima veleučilišta koje imaju nekoliko tisuća studenata, ima veleučilišta koje imaju vrlo kvalitetne veze sa poslodavcima i možda bi im mogli omogućiti i bolje poslove koje SC sada nudi jer ono što sam ja tada vidio, a ne vidim da se puno promijenilo od tada, niti SC nešto posebno razvija ponudu, niti se tu išta konkretno radi po pitanju dostupnosti tih poslova da naprave neku aplikaciju pa da to ljudi vide, znači ne ulaže se gotovo ništa, to je prihvaćeno zdravo za gotovo. Možemo samo mi, a kad možemo samo mi, onda nema potrebe to prilagođavat potrebama niti studenata niti tržišta i zbog toga sam ja protiv ovoga da ostane ovakva odredba koja diskriminira da imamo 4, 5, mogli ste naći neku odredbu koja bi omogućila barem 10-ak da se javi pa da se oni nadmeću malo, da se to pokuša nekako popularizirati, da se možda nadmeću i sa time koje ugovore s firmama imaju, da plaćaju više, pa bi onda studenti gledali preko koga da idu se zaposliti tako da čim nema konkurencije, apriori se vidi da se u to ne ulaže a ova poveznica kao oni će od tog prihoda kupiti neku opremu ili opremiti neki SC, od toga vjerujte mi, nema gotovo pa ništa. Naravno, ovaj dio šta je gospođa Glasovac dobro primijetila je 0,5%, u biti namijenjeno a prepoznajem tu i emotivnu involviranost nekih zastupnika HDZ-a koji su kada su im očice zaiskrile kad su vidjeli da će to biti jedno pola posto pa kaže, to je 5, 6 milijuna za SC a tamo sve naši mladi dečki kao što smo i mi bili prije prije nekoliko godina pa ćemo onda zavrtiti koji projekt itd. Ja se slažem da treba izdvajati za studentske udruge, ali tu scenu također treba onda pokušati promovirati i popularizirati da se ljude stimulira, da se natječu na tim izborima, da se vidi kako mogu doći do tih sredstava, ne da troje ljudi a znamo kako te stvari funkcioniraju jer svi u Hrvatskoj vide kako se paralelno preko raznoraznih institucija obnaša vlast pa i kad nisi na vlasti, ne, od obavještajnih službi, policije, HDZ je to zapojasao 90-ih godina i i oni jednostavno ne puštaju Hrvatska gospodarska komora, Obrtnička komora, Studentski zbor u pravilu. naravno da Hrvatski nogometni savez gdje evo ide jako velika depolitizacija, pa Šukera će vjerojatno zamijeniti naš kolega ovdje iz Hrvatskoga sabora. Znači to su ti modeli, pa evo i ovaj preko Studentskog zbora kojem HDZ-e želi vrši utjecaj u svaku poru našeg društva i ljudima je jednostavno više toga dosta. Probajte naći način gospođo državna tajnice kako da na sveučilištu popularizirate da se ljudi uključuju, a ne da nekolicina njih vrte uvijek jedni te isti onda kada završe faks nakon 10 godina onda se pojave neki novi isto iz podmlatka jedne stranke i nastave dalje posao raditi kao što su radili ovi prije njih. Znači to je ono što ja čujem kao prigovore, ne čujem da jako veliki interes vlada među studentima da bi se u to uključili i to je ono što ja prepoznajem kao neki problem, a volio bih u svakom poslu pa tako i u ovom da imamo što višu i veću konkurenciju kako bi na kraju naši studenti od toga imali koristi njih 160 tisuća skoro u Hrvatskoj koji rade nekada i poslove i spašavaju pojedine djelatnosti. Jer sada kada mladi hitaju van Hrvatske, na žalost odlaze Njemačka, Irska, pa još malo pa ćemo imati tamo više Hrvata nego u nekim gradovima tako da s te strane mislim da je korisno omogućiti ljudima da ovdje rade da se pokušaju na neki način školovati kako bi možda na taj način i ostajali u Republici Hrvatskoj. Ljudi ne odlaze iz Hrvatske zato kaj im je ovdje dobro. Ne odlaze iz Hrvatske zato što ovdje vide da imaju iste šanse kao što imaju u nekim drugim zemljama da su svi jednaki, da se promovira koje će biti pravedno, nego vide društvo gdje je najnormalnije da čovjek šeta okolo i kupuje politički trguje saborske zastupnike, gradske zastupnike, vijećnike to je najnormalnija stvar u Republici Hrvatskoj i HDZ-e očito mu to paše. Danas sam baš pričao nešto o tome tolerira. Tako unazađuje našu demokraciju, naše društvo da nije ni čudo što se pune avioni za Irsku i što se ljudima gadi u biti kada vide kako funkcionira hrvatska politika. Ne gadi se to zbog nas u opoziciji, nego zbog onih koji na taj način na žalost upravljaju Hrvatskom, a prave se kao da su fini, uglađeni europski političari. I dok ti europski političari ne shvate da rade štetu svom društvu i dok zanemare svoje sebične ciljeve i pokušaju napraviti nešto za građane naše zemlje neće nam ni jedan zakon pomoći, pa tako niti ovaj o studentskom zapošljavanju gdje ću ja također se pridružiti kolegici Glasovac i biti suzdržan jer mislim da se moglo napraviti više. Osim što se diže minimalna satnica moglo se to liberalizirati, omogućiti studentima da imaju veći izbor poslova, nego što ih imaju danas, da satnice budu više i da na neki način mogu zaraditi neku kunu za ono što im je potrebno. Hvala lijepo. repliku. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras, drago mi je da ste načeli ovu temu, a to je financiranje studentskih centara. Ako pogledate malo njihove bilance mislim da vam one dovoljno govore, a posebno činjenica da se nekada i namjenska sredstva, a naknade iz posredovanja pri zapošljavanju su namjenska sredstva, ne koriste u svrhe za koje su namijenjene. Dakle, ne podiže se standard niti kvaliteta koju studentski centri primaju. Isto tako prvi ste rekli izrijekom ovdje da su vodeći ljudi iz studentskih zborova negdje sveučilišta, fakulteta sastavnice dakle sveučilišta itd. itekako istaknuti članovi mladeži određenih stranaka. E sada vi meni recite kako to može biti depolitizirana struktura koja zastupa sve studente i cijelu studentsku populaciju, a posebno ako uzmemo u obzir jako malo izlaznost na studentske izbore i da zapravo jedna interesna skupina izvuče svoje prijatelje koji glasaju za njih i onda se krug nastavlja dalje. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine Hajduković pa tu je jasno kao dan o čemu se tu radi. I sada će se neki možda smješkati i reći – pa što oni pričaju, tko im je kriv što oni nisu organizirali na fakultetima. Evo vidiš tako je, tako govore članovi mladeži HDZ-a s lijeve strane i vesele se kao dok nema nikoga mi smo glavni i s te strane ali poanta je da u biti to nije ispravan pristup da HDZ-e angažira svoje resurse da bi okupio tamo ljude i da bi onda tu kunicu dvije kaj je dobio od studentske udruge iskorištavao za svoje projekte. Pogledajte malo kako to funkcionira vani. Da, imaju i udruge koje su određenih svjetonazora ali nigdje se stranke na taj način kao u Hrvatskoj odnosno stranka jer ne stranke jer ih nema više nego jedna to radi i zloupotrebljava sustav i preko studentskih centara i preko ministarstva i uključuje se na na taj način u studentski život. To nigdje ne postoji osim u Hrvatskoj, a zato naši ljudi idu u Irsku i ne ostaju ovisni. Hvala lijepo. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa evo kolega Maras dobro ste spomenuli zapravo jedan problem općenito studentske participacije, postoci izlaska na izbore za studentske predstavnike su stvarno uistinu mizerni i to je jedan pravi poraz zapravo ovoga društva kada gledamo da mladi ljudi koji bi sutra trebali biti stupovi ovoga društva, koji bi trebali nositi ovu državu već u svojim mladim godinama spoznaju da su na žalost stranačke oligarhije da se tako izrazim okupirale sveučilišta i da čak ni na sveučilištu ne mogu ništa promijeniti. Mislim da bi svi zajedno trebali ovdje raspraviti malo o ovome modelu kojega imamo jer na žalost studentski zbor nije reprezentativan predstavnik studenata, nego je ono što još jednom ponavljam pretvoren u jednu stranačku oligarhiju i i to je jako loša poruka za sve mlade ljude, za sve studente na hrvatskim sveučilištima. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku zastupnik Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Molim vas, kolega Vešligaj, ne oligarhije, nego oligarhiju. Znači tu samo jedna stranka na taj način zloupotrebljava i državne institucije i ministarstva, SC i na taj način promovira ovo što ste rekli i zbog toga ljudi ne izlaze. Umjesto da se ministarstvo pozabavi time da promovira to na sveučilištu, njima je u interesu da što manje ljudi izađe jer onda će njih 5 ili 20 izabrati one koji trebaju. Na zagrebačkom sveučilištu 2017. g. je izašlo 15% studenata na te izbore. To dovoljno govori gospodo, i o tome kako rade ti koji su sad tamo. Ako ljudi ne izlaze, baš ih briga za te organizacije onda vide niti ikakvu svrhu. Kada bi oni nešto radili korisno za studente, vjerojatno bi izlaznost bila više puta veća nego šta je to sada i to je dovoljan signal znati o čemu se tu radi. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Maras, hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Ante Bačić, izvolite. Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa kolegicom. u tijeku je već par sati rasprava o novom zakonu vezano za obavljanje studentskih poslova i čuli smo mnoge teze i u konačnici izostavili smo sve ovo dobro što se donosi ovim zakonom, sve ovo pozitivno, cijela ova regulacija posebice studentskih poslova samih studenata prilikom zapošljavanja i uhvatili smo se samo tko je radnik, tko je student, što je to rad, što je to rad, što su to studentski poslovi, distinkcija između toga i evo, prešli smo sada i u finišu ove rasprave i na Studentski zbor, jesu li oni legitimni predstavnici studenata, u kojoj su oni stranci i kako troše novce. Mislim da to definitivno nije dobar put mislim da i brojke i statistika pokazuju drugačije teze i pobijaju sve ovo što oporba nameće prilikom rasprave o ovom zakonu. Kad gledamo sami bolonjski proces i opterećenje studenata koje je 8 sati dnevno, ne daje se puno prostora za studentski rad i zato studentski rad je privremen i povremen. Dosta je bilo fame oko i ovoga prekovremenog rada i oko 50% naplate. Studentski rad je intenzivan, znači baš ti privremeni, povremeni poslovi znaju trajati par dana ili par tjedana, oni istina, imaju obilježja i ugovora o djelu, znači nešto se mora obaviti kroz određene određene vremensko razdoblje ali je pruženo na studentima na njihov zahtjev, da oni procjenjuju koliko vremena će to i sami odraditi. Ako gledamo podatke SC-ova, posebice evo ja ću ovdje iznest ako i u prvom čitanju podatke SC Split. Split. Vidimo da sve ove teze i jednakosti radnika, studenta, hoće li jeftina snaga tj. hoće li studenti zauzeti sutra ulogu radnika, to sve pada u vodu. Zašto? 70% studenata koji koriste usluge Student servisa, koji obavljaju studentske poslove, rade maksimalno 4 mj. u godini. u godini. Tek 15% studenata radi duže od 6 mj. u godini a 99% studenata radi samo jedan mjesec kod istog poslodavca. Ona teza da će sada student zamijeniti radnika kod nekog poslodavca s ovim pada u vodu, znači skoro 100% studenata radi samo mjesec dana kod istoga poslodavca. Samo 12% studenata ostalo je kod istog poslodavca duže od 3 mj., znači moramo tu uzeti distinkciju rada i zaposlenika i studentskog privremenog i povremenog posla. Znači to su dva različita posla. Negdje se mogu poklapat, to je istina ali sve ove teze da sad moramo napraviti distinkciju i u zakonu promijeniti za vanredne studente koji već rade i ovih 15, 16 000 vanrednih studenata koji ne rade, to nije istina i to definitivno ne treba. Znači moramo raditi distinkciju između zaposlenika i studenta koji obavlja privremeni i povremeno određeni studentski rad.

Šta se tiče uvjeta u sami upis novih akademski godina po Bolonji su pooštreni, znači rijetko tko upisuje fakultet i više ne stoji ta fama od prije 10 ili 15 g. da netko upisuje fakultet isključivo da bi koristio Student servisa ili da bi radio na crno preko nekoga i da bi na takav način zaradio neki novac. Moramo biti svjesni da je bilo velike velike malverzacije i velikih problema sa radom na crno posebice vanrednih studenata, što s ovim zakonom i pokušavamo i mislimo da ćemo uspjeti izregulirati, na neki način ujednačiti jer vidit ćemo već slijedeće godine da neće studentskim centrima porasti nešto pretjerano prihodi iz uvođenja ovoga zakona, da će sve ostati otprilike na ovome nivou, baš zato jer se moraju izjednačiti sve ove malverzacije i svo ovo korištenje studentskih ugovora na možda drugačije svrhe koje će sada biti legalni i uredni i prohodi će vjerojatno ostati isti. Drago mi je da prihvaćeno između dva čitanja i moj prijedlog, prijedlog moga kluba ali i kolega iz Studentskog zbora a to je vezano za ovaj jedan ECTS bod, tj. da dopustimo i studentima koji su upisali određeni studijski program ali su nakon određenog vremena shvatili da taj studijski program nije za njih i čekali su iduću godinu da upišu drugi, dobro da ih na ovaj način i dalje uključujemo i da će moći koristiti usluge Student servisa ali moramo se vratiti i normalno na statistiku. Većina poslova koji se obavlja preko student servisa, u periodu ljetnome kada je stanka između ispitnih rokova i nove akademske godine. Vidjeli smo mjesece u kojima studenti rade, koliko rade. Oni nisu sada i ne će nikada biti zamjena za klasičnog radnika za ugovor o radu i za zaposlenika. Moramo naglasiti, već smo više puta govorili o digitalizaciji i elektroničkom obliku ugovora što će donijeti dosta kvalitete i ekonomičnosti i uštede sam studentskim centrima ali i studentima. Bitno je naglasiti kod ove teze da će student zamijeniti radnika, baš ova odredba vezano za poslovno uvjetovani otkaz kada poslodavac neće 6 mjeseci sljedećih moći sklopiti s nikim studentski ugovor i prihvatiti studenta na isti posao kao što je bio taj radnik koji je dobio otkaz. I moramo spomenuti da ovaj zakon ide zajedno u paketu sa nastavkom porezne reforme gdje je ova Vlada Izmjenama zakona o dohotku omogućila da nagrade i stipendije i svi oblici usavršavanja i inozemnih i domaćih ne ulaze u onih 15 tisuća kuna gdje se moraju skinuti studenti i učenici sa olakšice roditeljima. I dosta smo ovdje pričali da je to na kraju ispada da studenti mogu zaraditi da bi ostale olakšice 1250 kuna mjesečno. To je istina, to sada stoji. Ali kada ubrojimo da uz taj rad koji će biti povremeni i privremeni imati će više vremena i za studirati ali nismo ubrojali određenu nagradu ili stipendiju, određene općine, grada ili države koji paralelno sa poslom student može primati. I onda dolazimo do iznosa koji može biti 2 i više tisuća kuna. Ali hoćemo li povećavati taj cenzus, ja sam prvi, ja Velika fama Vlada i oko ove naknade za posredovanje i oko ovih 12%. Evo i kolega Maras se u svom izlaganju često referirao na to. Ja ga apeliram da pročita članak 14 vezano za prihode od posredovanja da vidi kako povjerenstvo mora izgledati koje će odlučivati gdje će ti novci ići da pogleda na što studentski centri mogu trošiti te novce, da pogleda koji su, tko vrši nadzor a to je ministarstvo i da će se ta sredstva namjenski trošiti i da će se objavljivati. Samo pročitajte tih par članaka, tj. članak 14. par stavaka mislim da će vam biti sve jasno. Što se tiče članova studentskog zbora zašto je mala izlaznost na studentskim izborima, pa mala izlaznost je upravo radi ovakve vaše priče. Radi toga da nije dobro sudjelovati u studentskom zboru, da su oni prozvani radi tisuću drugih faktora koji ne utječu na njih, normalno da na taj način obeshrabljujete mlade ljude da se uopće uključe u bilo kakav vid društvenog aktivizma, pa tako i studentskog zbora, sutra i politike. Zašto ne? Zašto je konstantno teza kolega iz SDP-a studentski zbor je platforma za mladež HDZ-a. Evo pogledajmo sada sastav Hrvatskog studentskog zbora, pogledajmo predsjednike svih zborova sveučilišta u Hrvatskoj, nađite mi jednoga iz mladeži HDZ-a. Evo možete sada odmah guglati. Ja bih volio da ih je više ali evo trenutno nađite mi jednoga koji je tamo. Nema. Znači vaša teza, samo tu plašite mlade ljude sa nekakvim babarogama i sa nekakvim pomladcima itd., ali to ništa ne stoji što vi što vi govorite. I zato je jednostavno mala izlaznost radi takve šuplje i glupe priče. I ja ovim putem definitivno pozivam sve studente da se uključe, da se aktiviraju i da pobjede demagogiju. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Imamo dvije replike ali prije pozdravljamo nastavnike i učenice i učenike IV. Zagrebačke gimnazije, sa njima nas ima više danas jel' da? Lijepo je što ste ovdje. I sada će nastupati gospodin Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Babić, Bačić, pardon, meni je žao šta vi imate tako nisko mišljenje o podmlatku HDZ-a kada kažete da su mladi ljudi prestrašeni, ne žele sudjelovati u studentskom zboru jer sam ja rekao da tamo obično budu iz HDZ-a, iz pomlatka te stranke. Pa nemojte biti tako skeptični, pa niste vi baš toliko loše da bi se ljudi preplašili da dođu na sastanke u studentski zbor. Znači, ovo što ste vi objasnili u biti pokazuje da vi u biti smatrate nas odgovorni tim što apeliramo da se izvrši depolitizacija

nemam osebujan stil nego branim Poslovnik./… … ovdje se ne nastupa nego se ovdje govori, tako da nemojte vi doprinositi estradizaciji Sabora nego probajte biti molim vas,

blokira sabornicu i upućuje vas na i objašnjava vama kako treba zasjedati. I evo minutu i 30 govori i ne da nikome ovdje pristup.

vrlo jednostavno kada god se mladež uključila u studentske izbore zajedno sa kolegama iz Foruma mladih uvijek ste bili poraženi. Ako ćemo gledati statistiku novaca koliko je otišlo na studentske projekte i na sve što javno forumaši su bili na čelu studentskih udruga, više je novaca išlo na vašu stranu. Tako da cijela ta fama vezano za studentski zbor mladeži izjednačavanje ne stoji. Ja dapače i što se tiče mladeži i podmlatka bilo koje stranke apeliram neka se slobodno kandidiraju, dapače neka se društveno angažiraju. Ali nemojte od njih raditi to što raditi jer samo s time destimulirate druge. Zašto? Da bi vi ostali u toj sjedalici mogu reći maloj 100 godina sljedećih, eto zašto to radite. Sada … /ne razumije se/ … povredu Poslovnika. Što sam sada? Uvrijedio sjedalicu. Povreda Poslovnika gospodin Maras. Opet se čujemo. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Čudno mi je da vi kao iskusni koji vodi niste primijetili da gospodin Babić. A ja se ispričavam. Ja se ispričavam, koliko nastupate u Saboru i koliko rijetko sjedite na toj sjedalici uopće nisam zapamtio kako se prezivate. **Radin, Furio

možda bi znao kako se preziva, a onda bi možda i opravdao to što je došao ovdje, pa sljedeći puta možda opet … … Poslovnik jedan drugome. Mi možemo ići na kavu dok vas dvoje si dajete, samo nas troje ćemo ostati a ostali ja ne znam. Izvolite. Izvolite koji članak? (HDZ)** 238. Ako će pogledati kolega Maras pošto vrijeđa kolegu svoga zastupnika, a ne znam zašto i to mladoga zato vam govorim tako vrijeđate kolege iz zbora, vrijeđate kolege iz podmladaka stranaka, tako vrijeđate i mlađega zastupnika vjerojatno zato što se bojite mlađih ljudi koji dolaze

Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče Sabora. Kolega Bačić, meni je drago da ste stali u obranu studentskog zbora. Evo ovdje je danas gore bilo prisutno jedno 10-tak članova Hrvatskog studentskog zbora i vjerujem da nitko od njih nije u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Osobno i ne znam dečke. Upoznao sam ih u sklopu ovoga zakona. Drago mi je da ste i naglasili vezano za ovih 0,5% prihoda od posredovanja koji idu u biti za studente, idu za projekte, za društvene, kulturne i sportske komponente i sve ono što studenti odluče da treba i financijski potaknuti, potaknuti, svojim potpisom blagoslovi Studentski centar, nadzire i Ministarstvo tako da ne vidim čemu bojazan sa drugog dijela Sabora. Također pojedinci su izjavili da studenti ne rade, a da Studentski zbor ne radi. Ali bitno je ovdje za naglasiti što ide njima u prilog da su upravo Studentski zbor je inicijator ovoga zakona kojeg su neki propustili donijeti preko 22 godine. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Vrijeme. Gospodin Bačić odgovor. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Hvala kolega Mikulić. Definitivno malo smo i naglasili kvalitetu momaka i cura u studentskim zborovima koji su inicijatori ovoga prijedloga zakona, koji su inicijatori stotina pravilnika koji se trenutno provode na našim sveučilištima, na našim studentskim Da nema njihovog angažmana i da nema njihovoga trude koji definitivno rade posao i ne bi se posramili da su plaćeni punom plaćom za taj posao koji rade i rade mnogo više i od pojedinih na žalost i prorektora i profesora itd. Oni Oni su glavni inicijator ovoga ovih 0,5% koji će ići. Posebice za studentske projekte ne treba raditi ponavljam famu oko toga jasno u članku 14. kako će se i na koje će se projekte realizira ti novci, tko je u povjerenstvu, gdje se mora obavljati, tko vrši nadzor mislim da će to funkcionirati I sada nastavljamo sa pojedinačnim raspravama. Gospodin Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovana gospođo državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa evo odmah da razbijemo tu famu koju vladajući stalno pokušavaju propagirati. Ja ću prvo govoriti o dobrim stranama zakona. I sam sam rekao uostalom u replici da ovaj zakon apsolutno ima i svojih dobrih strana što svakako treba pozdraviti. Rečeno je već prije u raspravi da je pravilnik koji je regulirao ovaj segment dakle, studentski rad je donesen još 1996. godine dakle, prije puno godina. Uvjeti i studiranja i uvjeti na tržištu rada su se uvelike promijenili i stvorila se potreba za novom regulacijom ovoga segmenta rada, studija kako god hoćete. Isto tako mislim da je moj imenjak kolega Mikulić spomenuo da u Hrvatskoj studira više od 150 tisuća studenata. Ta brojka je čak i bliža, 160 tisuća tako da sama ta brojka govori o važnosti zakona o kojem danas raspravljamo evo već u drugom čitanju. Dakle dobre strane zakona apsolutno postoje. Prva od njih koju bi istaknuo je reguliranje minimalne satnice koja do sada nije bila ujednačena u različitim dijelovima Hrvatske odnosno pod ingerencijom različitih studentskih centara mogla je biti različita. Tako da se minimalna satnica izračunava tako da će se iznos minimalna bruto plaća u Hrvatskoj sukladno posebnom propisu dijeliti sa 160. Ako uzmemo da je minimalna bruto plaća za ovu godinu 3 tisuće 439 kuna i 80 lipa, to znači da će minimalna studentska satnica, ako se naravno za ovaj Zakon usvoji ove godine a pretpostavljam da evo postoji sa strane vladajućih namjera da se to desi, iznositi 21 kunu i 49 lipa. Dakle, apsolutno je to za pozdraviti, propisati minimalnu satnicu jer se studentski rad posebice, da kažem dijelovima Hrvatske gdje je bilo teže naći posao, znao itekako obezvređivati kada govorimo o naknadi. Dakle, 50% se više plaća rad nedjeljom, 50% više se plaća noćni rad, iako kao što sam spomenuo i prije po Zakonu o radu, radnici, dakle koji rade sukladno Ugovoru o radu, ako drugačije nije propisano kolektivnim ugovorom, imaju pravo na 30% više za noćne, recimo. Osigurava se isplata naknade za rad, dakle postavljen je rok od 15 dana u kojemu poslodavac mora isplatiti ono što je student zaradio i također propisuju se drakonske kazne za poslodavce koji ovo ne ispoštuju. Dakle, ako već koriste blagodati jeftinijeg rada, studentskog rada, onda je minimalno, odgovornost da taj rad i plate, a ukoliko ne isplate, obavezu na sebe, dakle da obešteti studenta, preuzima studentski centar. To je svakako dobro, no tu mi se javlja jedino sumnja da li će studentski centar imati novaca za to ako bude previše prekršitelja, nadamo se da će ove drakonske kazne služiti upravo za to da poslodavce odvrate od takve nepoštene prakse. Također, inspekcija rada je više nadležna sada za nadziranje studentskoga rada, što je svakako dobro jer i sami znamo da je zlouporaba bilo. Dakle, to je evo nešto o dobrim stranama Zakona, skoro pola svoje rasprave sam potrošio na to da kažem da u Zakonu postoji nešto dobro. Međutim, postoje i nedostaci. Nedostaci koje možemo još uvijek popraviti i kroz amandmane koje je Klub zastupnika SDP-a podnio, ali eto još može učiniti i Vlada, ukoliko bude željela. Dakle, ono što meni kod Zakona smeta je da ne postoje jasna jamstva za sprečavanje zlouporaba. Inspekcija rada ima veće nadležnosti, to je svakako u redu, međutim i dalje se mogu teoretski dešavati zlouporabe, poput to da netko drugi radi pod tuđim imenom, a nije student, nema studenska prava i tako dalje. Dakle, tih zloporaba ima i ako govorimo o realnom stanju na tržištu, ono je upravo takvo. Nema također zaštite onih koji trenutno rade po ugovoru o radu. Znači, govorimo tu o prije svega, izvanrednim studentima, koji rade po ugovoru o radu i uz rad studiraju, što im je garancija da poslodavac jednostavno neće odlučiti donošenjem ovog Zakona, da su im jeftiniji, isplativiji da rade po studentskom ugovoru, a ne na ugovor o radu? Dakle, moramo i taj segment imati u vidu. Ono što mene posebno smeta, a tim više što je to, ovaj Zakon predložilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja je, da se ne predviđa vođenje evidencije studentskog rada kao iskustva. Dakle, ako govorimo o iskustvu, cjeloživotnom učenju, ovo upravo nije u duhu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, stjecanje znanja i vještina i kroz neformalno obrazovanje, ja rad i iskustvo u radu smatram upravo takvima, i zapravo tu su studenti zakinuti baš kroz nešto što ne bi trebali biti a to je, dakle, jasno je da im staž neće teći, ali iskustvo, mislim da tu mogu dobiti. Studenti su 2016. godine zaradili, znate koliko? milijardu i 145 milijuna kuna, što je jako veliki novac. Dakle, pričali smo ovih 12% što će uzimati studentski centri za posredovanje prilikom zapošljavanja, volio bi da se ta sredstva onda i zaista i namjenski troše upravo za ono što su namijenjena a to je podizanje nivoa usluge studentskih centara, kolega Maras je nešto govorio o tome i prije, dakle mašta nam može biti granica, tim više što studentski centri također mogu koristiti i resurse samih studenata. Evo dat ću vam primjer, dakle FER u Zagrebu ili ETF u Osijeku mogu raditi aplikacije za studentski centar gdje bi studenti mogli lakše dolaziti odnosno pretraživati poslove i slično. Na taj način zapravo smo, ostvarili dvostruku dobit da studenti se uče, vježbaju, rade ali također i svojim kolegama i studentskom centru pomažu da im usluga bude što veća. Također 0,5%, ovih famoznih odlaze i studentskom zboru, meni također smeta to što studentski zborovi sami određuju kriterije odnosno oni nisu jasni definirani za raspolaganje tim novcem. Tu je bilo nažalost zlouporaba, kolege prije mene su već spominjale neke primjere pa se ja na tome ne bih zadržavao. Također, valja imati na umu, imati mehanizme sprječavanja iskorištavanja mogućnosti studentskog rada od strane poslodavaca tako da iskorištavaju studente a ne zapošljavaju na ugovor o radu. Kako to možemo napraviti? Dakle, studenti koji rade kod istog poslodavca više od 3 mjeseca, ne radi se o sezonskim poslovima, po meni, poslodavci bi im trebali biti u obavezi ponuditi ugovor o radu, bilo na određeno, bilo na neodređeno vrijeme ali nakon toga bi im trebali to ponuditi. Kolega Bačić prije mene, mislim da je govorio da većina studenata nije radila kod istog poslodavca duže od 3 mjeseca, ali to ne znači da ih nema. Dakle, da im ne možemo pomoći i osigurati ih i na ovaj način. I još na kraju, ne bih to spominjao da se o tome nije povela živa rasprava, sada evo, tijekom prošle rasprave, ali ja mislim da je zapravo niska izlaznost kad se tiče, kad su u pitanju studentski zbor i njihov rad i niska izlaznost odnosno participacija studentskog tijela u njihovom izboru, je zapravo rezultat njihovog rada, odnosno, ne rada. Ja kad sam studirao, a to je bilo isto davno, ne sjećam se da sam osjetio baš neke benefite zašto što me studentski zbor zastupa. I zato zbog toga nisam ni osjećao, niti potrebu niti namjeru, izaći na te izbore. Na mom fakultetu ako se dobro sjećam, izlaznost je znala biti i po 5-6%. Dakle, apsolutno sam da studenti trebaju imati ulogu i utjecaj u formiranju, dakle i života na fakultetima, sveučilištima, svojem slobodnom vremenu, smještaju, itd., itd., prije svega, odgovornost je na onima koji su na te funkcije birani i zapravo rezultat njihovog rada je onda kako ih doživljavaju oni za koje bi se trebale boriti, a to su studenti upravo kao što i mi na kraju polažemo račune našim građanima odnosno biračima zbog kojih sjedimo ovdje. (Nezavisni)** Hvala i vama. Da, imate jednu repliku od gospođe Mrak Taritaš. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Hajduković, dobro je da ste još jedanput spomenuli jednu temu, a to je ne samo cjeloživotno obrazovanje, nego je tema studenata koji kada rade stječu određena iskustva. U našem zakonodavstvu mi imamo postavljeno na način da samim tim što ste završili studij vi iza toga morate imati za određene poslove stručni ispit. I onda ako idete, ako recimo radite negdje vani 2 ili 3 mjeseca ili kao student ili iza to vaše iskustvo vam se koristi za stručni ispit za koji morate dokazati da ste radili recimo godinu i pol. Ne morate biti zaposleni, ali morate raditi. Tako da bi bilo izuzetno dobro da je ovaj zakon to prepoznao i omogućio. Dakle, tijekom studiranja, ja to govorim o svom fakultetu arhitekturi, vi radite u nekom birou, stječete neka iskustva i kada završite to iskustvo vam se može uzeti u obzir za nekakve druge stvari. Ovako ovim zakonom to nije moguće. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Kolegice Mrak Taritaš, apsolutno se slažem i to zapravo nije u duhu zakona koji smo donijeli, ako se ne varam još 2013. godine. Možebitno i ranije, možda već i 2012. sada ne mogu se točno sjetiti vremena. A to je o hrvatskom kvalifikacijskom okviru koji je trebao upravo imati ulogu toga dakle i ohrabrivati zapravo i mlade i ne samo mlade nego cijelu populaciju na cjeloživotno učenje i stjecanje vještina i iskustava i kroz neformalno obrazovanje. Rad je definitivno jedna od tih, a posebnosti vaše struke što mladi tijekom studija zapravo mogu raditi u biroima i stjecati iskustvo koje im kasnije može pomoći u struci. Hvala. Hvala lijepa. Idemo dalje sa pojedinačnim raspravama. Gospođa Vesna Bedeković. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Evo kao što netko malo čas reče u samom smo finišu današnje rasprave o Zakonu o studentskim poslovima. Evo stoga ću ja svoje vrijeme iskoristiti da na neki način pokušam evo rezimirati nekakve ključne točke ovoga Zakona s moje točke gledišta, a da se pritom ipak nastojim ne ponavljati sa svime onime što je do sada rečeno. Nastojat ću evo kratko rezimirati i reći na početku da općenito gledano dakle ovaj zakon prije svega omogućava prilagodbu vremenu u kome živimo. Jer ako uzmemo u obzir činjenicu da je jedan jedini prvi i zadnji pravilnik koji regulira studentske poslove iz 1996. godine dakle, nakon 22 godine prvi put zapravo imamo zakon koji regulira studentske poslove i na neki način je u pravom smislu te riječi i odraz fleksibilnosti i svakako uzimanja u obzir prirode i sastava dakle studentske populacije 22 godine nakon dakle ovog prvog i jedinog pravilnika kojim je regulirana ova problematika. Ja ću podsjetiti samo i još jednom naglasiti da kada je u pitanju studentska populacija da imamo 3 kategorije studenata. Imali smo ih prije svega redovite studente. Onda imamo jednu povijesnu kategoriju, to su studenti koji su do prije nekakvih 5, 6 godina ako se ne varam studirali za tzv. osobne potrebe. I treća kategorija je kategorija izvanrednih studenata. Upravo odraz fleksibilnosti i prilagodbe je ova činjenica da mi evo ovim zakonom obuhvaćamo i omogućavamo obavljanje studentskih poslova i izvanrednim studentima koji ne rade. sada ću se vratiti na ovu povijesnu kategoriju studenata koji su nekada studirali za osobne potrebe. S obzirom da te kategorije više nema, danas nekako nam se nameće umjesto tog dijela populacije upravo ovaj dio populacije studentske koje koje danas imamo a to su izvanredni studenti koji zapravo ne rade, a studiraju izvanredno upravo zbog toga što dakle plaćaju svoju školarinu kao izvanredni studenti kako bi na neki način ušli u sustav i time se što je više puta do sada naglašeno, a ja se slažem s time zapravo izgubila ona osnovna svrha i onaj smisao. Dakle, malo smo pobrkali pobrkali izvanredne studente u pravom smislu riječi koji bi tu trebali studirati izvanredno, a biti na svojim radnim mjestima i izvanredne studente koji zapravo ne rade. I na ovaj način dakle ja bih se usudila reći pokušavamo premostiti ovim zakonskim rješenjem ovu jednu fazu prelaska iz te jedne kategorije u drugu i ja bih rekla da ćemo vidjeti i da će zapravo tu fazu tranzicije vrijeme pokazati kako će se ona prebroditi. I svakako se zalažem i slažem se sa svim kolegicama i kolegama koji su iznijeli svoj stav da mi prije svega moramo definirati što je to izvanredni student. Naravno ovaj zakon to neće riješiti niti ovaj niti ovaj zakon to treba rješavati tu problematiku definiranja izvanrednog studenta definira lex specialis, a to je Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i drago mi je da se ova problematika iznjedrila. I to će ujedno biti prigoda da se o ovoj problematici raspravi kada, a ja vjerujem da će i ovaj zakon dakle Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju doći na red, pa ćemo i to raspraviti. Ono što ovdje još imam potrebu naglasiti i još jednom ponoviti, da ovdje imamo Zakon o studentskim poslovima, da smo također raspravljali i da smo se i u raspravama zapravo malo ponekad ponegdje i razišli u konceptualnom pristupu. Dakle, suština zakona kako je on sada u konačnom čitanju pred nama je zapravo Zakon o studentskim poslovima kojim se upravo želi naglasiti razlika između studentskih studentskih poslova i studentskog rada pri čemu se upravo studentski poslovi izdvajaju kao posebna kategorija poslova koji imaju povremeno, privremeni odnosno sezonski karakter i tu je zapravo razlika između rada koji je temeljen na ugovoru o radu i koji je reguliran Zakonom o radu i rada koji je temeljen na studentskom ugovoru i čiju problematiku treba regulirati Zakon o studentskim poslovima i u tom smislu zastupam tezu i zalažem se za tu tezu da student nije i ne može biti zamjena za klasičnog radnika. Student nije zamjena za klasičnog radnika i iz tog razloga nam je i potreban Zakon o studentskim poslovima. Ako ćemo studenta tretirati kao klasičnog radnika onda nam ne treba Zakon o studentskim poslovima a drago mi je da je kolega Bačić iznio dio analize SC čini mi se u Splitu, gdje nam je jasno da su podaci pokazali prirodu zapravo i trajanje studentskih poslova gdje većina njih traje sezonalno, dakle i bilo bi zanimljivo, pa evo sugestija Ministarstvu obrazovanja i znanosti, bilo bi zanimljivo napraviti analizu sa svim SC-ima da vidimo, dakle da dobijemo podatke kakva je zapravo priroda studentskih poslova, koliko to dugo traje, kod kojih poslodavaca, dakle upravo da bismo iz toga mogli baratati nekakvim činjenicama da ne bismo morali i trebali raspravljati napamet. Ove ključne točke zakona, već smo ih prošli, ja ih ovdje evo doista zbog toga što smo ih nekoliko puta ponovili, ne bih ponovno naglašavala. Ono što mislim da je potrebno posebno naglasiti, čini mi se da o tome nismo govorili, ovaj zakon u sebi, tako ga bar ja vidim, ima jednu naglašenu prije svega socijalnu a onda pedagošku a onda i demografsku dimenziju. zbog tog razloga što se studentima omogućuje dodatna zarada, doduše nekad je rad na studentskim poslovima bio prije svega džeparac, danas nažalost to više nije džeparac nego nasušna potreba i dobro je da ovaj zakon regulira mogućnost rada studenata i obavljanja studentskih poslova. Pedagoška dimenzija, naravno stjecanje kulture rada i uvođenje na na tržište i uvođenje u svijet rada i naravno ova snažna istaknuta, demografska dimenzija gdje se omogućuje našim mladima da si da si na ovaj ili onaj način priskrbe dodatna financijska sredstva koja će im omogućiti onda kasnije i neke pogodnosti i u u situacijama kada ubrzo nakon završetka studija, budu u prigodi osnivati vlastite obitelji, osnivati vlastite domove, podizati djecu, na neki način je ovo dobra startna pozicija. I naravno, rekla bih još evo pred sam kraj da ovaj zakon itekako podiže razinu standarda studenata i još jednom ću naglasiti, ovo je po prvi put nakon 22 g. da imamo zakon koji regulira studentske poslove. Do sada smo studentski rad, studentske poslove, zovimo ih kako god želimo, regulirali temeljem pravilnika, ovo je po prvi puta nakon 22 g. zakon koji je oblikovan u visokom i razini konsenzusa sa studentima koji su sudjelovali u izradi zakona što mislim da je jako dobro i da je vrlo pozitivno i konačno velim, nakon 22 g. studenti svoj zakon imaju i pokušavam razumjeti neke od kolegica i kolega koje evo žale što u proteklih ovih godina za vrijeme svojih mandata, imali su šansu koju su nažalost propustili, moglo se je možda ovakav jedan zakon donijeti i ranije za nekih drugih mandata a to što su neki propustili šansu, to je doista njihov problem i u svakom slučaju, ovaj zakonski prijedlog i osobno u svakom slučaju podržavam. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imate dvije replike, prvu repliku ima gospođa Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Uvažena zastupnice, dobro je da ste otvorili jednu temu i dobro da se o tome govori, zapravo što su danas izvanredni studenti i mislim da je došlo vrijeme da i neke druge propise promijenimo i da stvari zovemo pravim imenom. Dakle, imamo studente koji su redoviti i koji se zapravo plaćaju se iz proračuna. I imamo studente koji svoj studij plaćaju. Ja ne vidim nikakav problem da uz određene uvjete imamo taj tip studenata i da su to takvi, to više nisu niti izvanredni studij što je bio studij uz rad kad je netko radio pa je morao. Ja sam recimo završila fakultet koji uopće nije imao mogućnost izvanrednog studiranja, tamo ili si završio fakultet ili nisi. Prema tome, moramo početi zvati stvari pravim imenom, mi smo vrlo skloni zvati stvari krivo i onda zapravo sve diskusije i sve ode u krivo, ajmo zvati stvari pravim imenom. Hvala lijepo.

ovaj zakon niti može niti će niti je zakon koji je namijenjen rješavanju ove problematike ali svakako kad dođe na red lex specialis a to je Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, itekako ćemo o tome raspravljati i naravno, ovim putem evo molim i u Ministarstvu znanosti i obrazovanja da o ovoj problematici posveti zasluženu pozornost i da evo pokušamo iznaći jedino rješenje kojim ćemo kao što ste rekli, stvari nazivati i imenovati pravim imenom.

na neki način uzela repliku, a malo prije sam u prethodnoj replici kolegici Glasovac također govorila i odgovarala mi je upravo na ovu temu izvanrednih studenata. Jer zaista evo kada malo pogledamo očito je tu temeljni uzrok problema problema u kojem se nalaze studenti, pogotovo izvanredni studenti. Ono što trebamo zaista reći, a to je činjenica da programi i zapravo obaveze izvanrednih studenata nisu ništa drugačiji od programa i obaveza redovnih studenata. I tu je jedan brojni, brojni dakle kada pogledamo jer sam razgovarala sa brojnim studentima, izvanrednim studentima zaista njihove obaveze su gotovo identične. I naravno da uza sve to skupa da im je zaista ovaj rad i mogućnost zaista to je zapravo njima nasušna zaista Vrijeme. Odgovor gospođa Bedeković. i to ovisi o matičnoj kući odnosno o ovom programu visokog učilišta na kome studiraju. Ali ste evo i vi otvorili još jedan dodatni, još jedno dodatno pitanje o kome valja raspraviti a to je dakle količina, kvaliteta, čitava lepeza studijskih programa na različitim visokim učilištima. A kada kažem visokim učilištima mislim i na naša sveučilišta, i na veleučilišta, i na visoke škole i smatram da i tu jednako tako dakle ima posta i tu jednako tako tako ima prostora za poboljšanje sustava. Ali isto tako i za zvanje, nazivanje stvari njihovim pravim imenom. Hvala lijepo. **Radin, Furio i vama. Nastavljamo sa, sada će gospodin Tomo Sokol neće nastaviti sa pojedinačnom raspravom, nego završno u ime Kluba HDZ-a. Izvolite. je. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice, kolege zastupnici. Pa evo, ja ću pokušati sumirati ono što je rečeno ovdje u zadnjih nekoliko sati. Rečeno je puno toga. Bilo je korisnih prijedloga i sugestija, ali isto tako puno dezinformacija, krivih podataka, manipuliranje itd. Prvo što bih istaknuo da imamo jedan, da kod nekih zastupnika postoji konceptualno nepodnošenje studentskih poslova kao posebne kategorije. Jer kada smo čuli prijedloge od nekih koji su zapravo bili na tragu toga da studentski poslovi trebaju biti izjednačeni sa radnim odnosom onda oni zapravo govore znači jednaki doprinos i jednaki porez, jednaki uvjeti da onda ta kategorija kao takva nema smisla. Međutim ono što bih ja istaknuo, da mi stvarno trebamo odustati od tog mentaliteta koji je proizvod prošlih vremena da se sve mora regulirati i preregulirati. Znači, vi zakonskim propisivanjem da studenti sklapaju ugovor o radu samo ćete dobiti to da studentskih poslova više neće biti, nego da će se poslovi koji su u svojoj prirodi povremeni i privremeni da će se obavljati na crno. Znači vi ne možete zakonom natjerati poslodavca da nekog zaposli ako on tu nema svoj interes i to moramo shvatiti i od toga mentaliteta se generalno moramo odmaknuti jer ta prereguliranost, želja da se normativnim optimizmom sve riješi zapravo guši gospodarstvo i guši tržište rada i guši cijelu državu. Bilo je nekih prijedloga koji se tiču toga da se propiše da ako je dan osobno uvjetovani otkaz, da se ne može 6 mjeseci ista znači student obavljati te poslove. Sada imamo odredbu o poslovno uvjetovanom otkazu. Mislim takvo propisivanje je nepotrebno jer koji će poslodavac ići davati osobno uvjetovani otkaz gdje se mora dokazati da netko nije sposoban, zašto nije sposoban obavljati poslove itd. da bi tu doveo studenta da obavlja te poslove. To u praksi, to se u praksi neće događati. Znači to je problem koji jednostavno ne postoji. To je puno prekomplicirano i za poslodavce i za bilo koga koji bi išao u takvu Dalje oni koji su najglasniji ovdje o potrebi zaštite studenata od izrabljivanja itd. nisu ništa napravili da se donese novi zakon. Znači mi danas imamo pravilnik od 20, star 22 godine, a sve ove stvari koje su ovdje donesene ovim zakonom su zapravo nove. To su sve iskoraci. Znači rad izvanrednih studenata, pravo na minimalnu naknadu, povećanje od 50% slučajeva rada blagdanom, vikendima itd., propisane sankcije, nadležnost inspekcije rada, elektronički obrasci znači to su sve stvari koje do sada nisu bile propisane i oni koji do sada nisu propisali koriste ovu priliku da nam govore da još nismo otišli korak dalje. Mislim da je to stvarno vrlo, vrlo licemjerno. Također spominjale su se stipendije. Znači radi javnosti moramo istaknuti pitanje stipendija da se one ne uračunavaju u ono oslobođenje od onih 15 tisuća za roditelje je već bilo u ovom Saboru u prvom čitanju u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. I već je to bilo ovdje. Znači, imali su priliku svi to pročitati i vidjeti tako da doista ne znam zašto sada otkrivati toplu vodu. Što se tiče podizanje generalno tog praga na 30 tisuća recimo što se predlaže to predlažu isti oni koji govore da studentske poslove treba ograničiti u broju sati. Pa upravo sada to ograničenje od 15 tisuća je de facto to ograničenje jer se nakon toga više tim studentima neće isplatiti obavljati studentske poslove preko studen servisa. Znači upravo sada to je neko ograničenje. Mi možemo govoriti o tome treba li se to ograničenje povećati. Ja osobno mislim da da, ali onda ne možemo istovremeno se zalagati za dvije dijametralno suprotne stvari. Dalje spominjali su se studentski zborovi čija mladež je unutra, čija nije itd. U to stvarno ne bih ulazio. Međutim, ono što je bitno, ovaj zakon prvi put jasno propisuje da se sredstva moraju raspodjeljivati namjenski za koje namjene, prvi put propisuje da su to sredstva studentskog centra i da na kraju krajeva ravnatelj studentskog centra je taj koji njima raspolaže. Tako da imate dvostruku kontrolu. Znači … studentskog centra će provjeriti je li natječaj bio u redu. Naravno da neće otpisati nešto što smatra nezakonitim jer je taj ravnatelj onda odgovoran. Dalje imate nadzor Ministarstva znanosti i obrazovanja jasno propisan i prvi put je jasno propisano da studentski centar odnosno posrednik mora jasno objaviti, donijeti, objaviti kriterije i raspodjele. Znači, te kriterije ne donosi sam studentski zbor. Znači sada opet imamo nekoliko kontrolnih mehanizama koje nismo imali prije. A oni koji to do sada nisu htjeli riješiti, koje to nije interesiralo sada govore da niti to nije dovoljno, a mislim da stvarno trebamo paziti kako i što govorimo u ovoj sabornici, da ne trebamo manipulirati. I naravno još jednom evo mogu reći u ime Kluba HDZ-a da podržava ovaj zakon uz one neke amandmane koje smo predložili i kroz odbore. Hvala. **Radin,

ovaj zakonski prijedlog je u Sabor stigao na inicijativu studenata. Na tome im čestitam. Jedan student je pokrenuo peticiju i Ministarstvo je krenulo, istina dugo je trebalo vremena gotovo dvije godine da bi došao ovaj zakonski prijedlog u Sabor, ali dobro da je došao. Ono što bi isto tako bilo iznimno važno je da studenti i dalje pokreću inicijative za promjenu ne samo zakonskih prijedloga koji se njih osobno tiču, već mnogih drugih zakonskih prijedloga i na kraju krajeva opet najviše najviše se tiču mladih ljudi u ovoj zemlji. Pa evo samo jedan podatak, u ovoj akademskoj godini u jesenskom roku je na preddiplomskim sveučilišnim integriranim i stručnim studijima u Osijeku na 17 sastavnica Sveučilišta u Osijeku ostalo tisuću 377 slobodna mjesta. Dakle, riječ je o trećini mjesta. Tako je na Poljoprivrednom fakultetu upisano svega 119 od 444 mjesta za preddiplomaca. A u posljednjih 13 školskih godina samo u Slavoniji ostalo ostala bez gotovo 34 tisuće učenika. To su stvari koje se tiče i ovaj zakon, a i svi zakoni koji se ovdje donose. Siromaštvo je nešto što stoji u korelaciji na žalost i sa uspjehom studiranja jer se ovdje javlja jedan začarani krug. Jasno je da siromašniji moraju eto i raditi da bi studirali. Kada rade imaju manje vremena za učenje, a znamo da je recimo za smještaj u studentskim domovima jedan od glavnih kriterija uspješnost, izvrsnost. Dakle, a u našim domovima u ovom trenutku je udomljeno, može biti udomljeno svega 8% studenata. Dakle, radi se o jednom krugu koji je nepovoljan po studente posebno one slabijeg imovinskog stanja, tako da ovaj zakon treba pozdraviti. Međutim osobnog sam mišljenja, a to dijelim onda i u Klubu Mosta da je trebalo biti malo ambicioznije i krenuti sa malo više poticaja ili motiva i poduzetnicima da se studente više uključuje u svijet rada na taj način da oni uspiju i zaradi za svoje školovanje, ali da ujedno rade poslove koji će im biti kasnije koji su predmet njihove struke. Jer više od trećine studenata svoje financijsko stanje prema istraživanjima ocjenjuje ozbiljnim i vrlo ozbiljnim. I sada ostalo je još vremena da kažem da ćemo kao Klub podnesti tri amandmana. Ukratko ću reći o čemu se radi. Dakle, u članku 11. na stavak 3. točka 7. mijenja se i glasi: „Podatke o neto cijeni posla, količini posla i predviđenom vremenu trajanja posla“. Dakle, u ovoj točki 7. je bilo samo definirano podatke o netko cijeni posla ili količini posla. Mislimo da veznik ili nije dobar. Zašto bi bilo ili jedno ili drugo. Neka se navedu u ugovoru i podaci o cijeni, o neto cijeni, količini i predviđenom vremenu trajanja posla. U članku 11. stavak 7. bi se trebao promijeniti da glasi: „Ugovor se zaključuje za svaku akademsku godinu i uvjet je za obavljanje studentskog posla“. Da vežemo ugovore uz akademsku godinu dakle, da se ne mora svaki mjesec sklapati novi ugovor, da se to administrativno opterećenje smanji. I s tim u vezi odmah i članak 11. stavak 8. promijeniti: „Izvođač i naručitelj posla za svaki mjesec potpisuju izjavu kojom potvrđuju konačni broj sati i dana obavljenog posla“. Dakle umjesto da se svaki mjesec potpisuju ugovori da izvođač i naručitelj dakle student i poslodavac potpišu ugovor u kojem će definirati točno vrijeme, opseg posla i vrijeme provedeno na poslu. I naravno da se s tim u vezi treba promijeniti članak 13. stavak 2. to je amandman 3. „Naručitelj posla dužan je posredniku za račun izvođača isplatiti naknade za obavljeni posao najkasnije do 15 dana u idućem mjesecu“. Ako se to veže za svaki mjesec izjava, pa onda da se veže i ovo plaćanje uz to. Još jedanput ću naglasiti ono što smo rekli u … /ne razumije se/… zakonski prijedlog je korektan. Nije ambiciozan, ali je korektan. I kao što su mnoge kolegice i kolege ustvrdile nakon 22 godine dobro je da je ovdje da se konačno napravio. Nadamo se da će on pomoći našim studentima da uspiju ono što je glavna intencija zakona da uspiju radom doći do sredstava da unaprijede ili poboljšaju svoje i što je najžalosnije zapravo da omoguće im studiranje jer bez tog rada ne bi mogli niti studirati. Na temelju očitovanja Vlade o našim amandmanima Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. I na kraju također ispred Kluba zastupnika ovoga puta SDP-a gospodin Domagoj Hajduković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Meni je uvijek drago kada raspravljamo o mladim ljudima, o budućnosti Hrvatske da to pobudi ovoliki interes i da toliko dugo o tome raspravljamo. Naravno to nije uvijek na žalost rezultat da naše rasprave koliko god budu kvalitetne iznjedre na kraju i dobar zakonski prijedlog. Naime još ću jedanput ponoviti. Mi iz Kluba SDP-a apsolutno podržavamo intenciju ovoga zakona. I dugo je trajalo zapravo dok smo uopće krenuli mijenjati ovaj segment rada i ovaj segment i vid studentskog života. Međutim smatramo da zakon ima ozbiljnih nedostataka koji se još mogu doraditi dakle, još postoji vremena bilo našim amandmanima, amandmanima drugih klubova i amandmanima same Vlade. Te ovdje još jedanput želim podcrtati naše naše glavne zamjerke. Dakle, ne predviđa se vođenje evidencije studentskog rada kao iskustva što mislim da nije u skladu sa HKO-om znači hrvatskim kvalifikacijskim odborom, namjerom i nakanom donošenja istoga, a uostalom i europskim standardima. Dakle, rad je definitivno način na koji se stječu znanja i vještine i kao takav ga treba i valorizirati i time zapravo dajemo i dodanu vrijednost svim studentima koji rade, a to je upravo ta da stječu i određene kvalifikacije i iskustvo za svoj budući i nastupanje na tržištu rada nakon studija. Također, izvanredni studenti opet koji kod istog poslodavca provode više od tri mjeseca, a ne radi se o sezonskom poslu dakle, poslodavac bi im trebao ponudi ugovor o radu, bilo na određeno bilo na neodređeno. Mislimo da se na taj način može spriječiti, mogu spriječiti zlouporabe studenata kao radne snage. Također, iako je inspekcija rada nadležna, odnosno njezina nadležnosti su povećane što se tiče regulacije studentskog rada mislimo da ne postoji još uvijek jasno jamstvo za sprječavanje mnogih zlouporaba. Također, ono što svakako pozdravljamo je i zakonski rok po kojemu u roku od 15 dana su poslodavci dužni isplatiti studentima ono što su zaradili i propisuju se drakonske kazne ukoliko to ne učine. Također, jedna od velikih nedostataka zakona je, iako dakle, ima jednu dobru namjeru a to je da se prekovremeni rad plaća 50% više nigdje se ne propisuje koliko je to normalno vrijeme rada, jel je to 8 sati dnevno, 5 sati, 10, 50 koliko je to tjedno, mjesečno itd. Tako da sam siguran da niti jedan poslodavac neće plati 50% veću satnicu ukoliko to ne mora. Uvijek imamo za ovom govornicom i u ovoj dvorani rasprave oko prenormiranja ili premalog normiranja. Dakle, kada govorimo o zakonima, jasno je da se sve ne može riješiti zakonom. Postoji, dakle filozofija da je zabranjeno sve što nije dopušteno dakle, to je jedna pravna misao ili da je zabranjeno sve što nije dopušteno. Dakle, kako god gledate postoji puno rupa. No iskustvo je pokazalo, dakle i nas kao zakonodavaca i političara velim odgovornih da je istina i najbolji način je negdje u sredini, dakle ni premalo normirano ni previše, a ono na čega mi upozoravamo je iz kluba SDP-a je upravo to da određeni segmenti trebaju biti više normirani zato što je iskustvo do sada pokazalo da se češće zlouporabljuju, odnosno da određene sive zone poslodavci i te kako koriste u svoju korist. Na kraju ono što je sporno, dakle je ovih 0,5% što studentski zborovi dobivaju. Želim s vama podijeliti ono što sam dobio u poruci od jednog bivšeg sad studenta koji je govorio o radu studentskog zbora i ovo vam je čisti …/nerazumljivo/… ja ću ga citirati, samo ću zaštiti njegov identitet da ne znate o kojem se fakultetu radi. Kaže ovako citiram: Ja sam na fakultetu bio predsjednik udruge studenata jednog fakulteta i mi smo sve na fakultetu radili, a konstantno smo si postavljali pitanje gdje je taj studentski zbor koji se toliko hvali. Nije radio ništa, osim jednom godišnje cajka partija, evo to vam je čisto kolegice i kolege vokspopuli. OK, možda se raspolaganje i način raspolaganja ovih 05,% studentskom zboru ne može ili ne treba regulirati zakonom, ali bi volio onda da nam predlagači kažu da će to regulirati pravilnikom to bi bilo recimo jedno od prihvatljivih rješenja. U svakom slučaju Klub zastupnika SDP-a podnio je niz amandmana vjerujemo da je intencija zakona dobra, a u prihvaćanju ili neprihvaćanju amandmana će ovisiti i naš stav, za sada ako ostane nepromijenjen zakon ovakav kakav je bit ćemo suzdržani. Hvala vam lijepo. Hvala i vama i na kraju državna tajnica gospođa Branka Ramljak će imati završnu, završnu riječ. Izvolite. **Ramljak, zastupnici evo nakon više od 4 sata rasprave, za koju moram priznati da sam zaista pozorno slušala svakog pojedinačno, svaki klub zastupnika također, svaku repliku iz razloga što je teško doći do prilike, a ovoj bila ujedno i prilika da se porazgovara o mnogim aspektima visokog obrazovanja u RH. Lait motiv je jasno studentski posao, lait motiv su danas bili studenti puno se pričalo o statusu izvanrednog studenta. Ja bi za početak rekla s obzirom na toliko nedoumica i dilema, trilema o definicijama pogotovo što se tiče izvanrednog studenta. Dakle, mi kao Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao ovlašteno tijelo trenutno radimo zajedno, dakle s povjerenstvom na novom zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i mnoga pitanja koja se odnose na aktivnosti znanstvenog, nastavnog i stručnog rada na visokim učilištima u RH pokušat će se regulirati tim zakonom. Svjesni smo toga da svaki zakon pa i ovaj ima i kad se jednom izglasa bit će mogućnosti za dotjerivanje, bit će mogućnosti za izmjene, pa niti jedan zakon nije takav da bi ga se trebalo zacementirati za isti čas. Mi živimo u vremenima koja su takva da se moramo stalo prilagođavati, stalno gledati šta se novo dešava kako bi te izmjene ugradili za dobrobit u ovom slučaju o obrazovanju je riječ pa za dobrobit naših studenata. Što se ovog zakona tiče još jednom ću možda smo istaći, jer puno se toga danas i ponavljalo naravno, moram priznati da su pojedinci bili kontradiktorni u smislu da se ograniči rad, a neki su tražili da se još više nagradi rad, pa tako da mi ništa nije bilo jasno u jednom Međutim, to nije ni čudno očito kad je rasprava ovoliko dugo trajala ali vidjela sam da su zapravo svi bili u dobroj mjeri, dobroj volji da se ovo područje koje eto više od 22 godine regulirano jednim malim pravilnikom na neki način uredi, jer to je cilj ovog zakona. Uređivanje područja obavljanja studentskih poslova, cilj ovog zakona je što veća transparentnost, vidjeli ste traže se objave traže se i postoje obveze u evidentiranju i za naručitelje i za posrednike. Isto tako, veliki veliki su i osigurači u smislu toga što će se i na koji način raditi ukoliko se ne poštuju odrednice ovog zakona, pa su kaznene odredbe, prekršajne odredbe zapravo u ovom posljednjem dijelu zakona jasno naznačene za sve one koji će kršiti odredbe ovog zakona. Isto tako, odmah bi željela kazati što se izvanrednih studenata tiče dakle, ovdje je intencija da se studentski posao odnosi na one koji studiraju dakle, upisani su na neko visoko učilište i nisu u radnom odnosu. Mi danas od ukupno

zapravo u različitoj mjeri tijekom godine obavljaju studentske poslove. Namjerno govorim cijelo vrijeme studentske poslove, ne studentski rad, iz razloga što se rad regulira drugim zakonima. Kad je početkom veljače 2017. godine Vlada donijela odluku da se ide u reguliranje ovog posla, bila su pozvana 3 Ministarstva za početak i Ministarstvo financija i Ministarstvo rada i Ministarstvo znanosti i obrazovanja i tada je dogovoreno da ovo područje ide u ovlast Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ali, u Povjerenstvu koje je vrijedno radilo, stvarno su bili cijelo vrijem i kompetentni stručnjaci iz Ministarstva financija, iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava, sindikati, studentski centri, predstavnici studenata i to javnih javnih Sveučilišta, ali i sa Veleučilišta i visokih škola. Dakle, praktično, svi zainteresirani sudionici bili su prisutni cijelo vrijeme u izradi ovoga zakona. Ono što bi se moglo reći da je jako važno u smislu definiranja mogućnosti da onaj tko obavlja neki posao za to, bude i adekvatno nagrađen u smislu naknade, smatramo da je zaista ovo određivanje minimalne naknade nešto što je veliki doprinos ovog zakona. Što se tiče, odmah ću se ovdje dotaći ovih olakšica. Dakle, mi smo smatrali, jer su pojedini i članovi povjerenstva, ali i javnost je i u prvom čitanju i kroz Odbore, zapravo i vi uvaženi zastupnici ste nam sugerirali da bi trebalo na neki način utjecati na to da ovaj iznos olakšice koji iznosi 15.000,00 kn za roditelje da se on poveća ili da se taj iznos zapravo makne kao mogućnost da studenti mogu raditi u nekakvom neograničenom iznosu. A budući mi ovdje kažemo da je studentski posao povremen i privremen posao, kažemo da je on, svi naši podaci pokazuju sezonskog karaktera, onda je vrlo važno za naglasiti i to da je ovo jedan od osigurača. Ovih 15.000,00 kn je jedan od osigurača da se neće ići u pretjerano, kako su neki ovaj zapravo mislili da će studenti uzimati posao radnicima koji imaju zasnovan radni odnos. U jednom od članaka stoji da su zapravo posrednici dužni kontinuirano raditi analize na tržištu rada, da ne bi došlo do tih diskrepancija. Pa pazite, naravno da će se voditi računa o tome. Niti je ikome interes u visokom obrazovanju da naši studenti izađu na tržište rada i da na taj način ne obavljaju svoj onaj studentski dio, zapravo onaj dio koji im pripada kao student, to znači da studiraju, niti će biti ingerencija, pretpostavljam niti poslodavaca da angažiraju studente, pogotovo jer studenti tu ne rade poslove koji su sukladni njihovoj nekakvoj dotadašnjoj kvalifikaciji. Oni obavljaju određene privremene i povremene poslove. Jedan od velikih doprinosa, a tu ako mogu iskoristila bi osobno govornicu da kažem kao sveučilišna profesorica da znam i prepoznajem studenta koji je na bilo koji način je bio prisutan na tržištu rada tržištu obavljanja studentskih poslova. Dakle, on je ušao u taj dio, nama ne dostaje stručne prakse. Mi to vidimo, vapimo za time, mi želimo danas imati mladog studenta koji će biti u mogućnosti nakon završetka svog studiranja da sa svojom kvalifikacijom ne mora učiti još nekoliko godina da bi onda počeo raditi. Mi želimo da on stekne određene kompetencije koje će mu omogućiti nalazak posla, ali i samozapošljavanje. A to mu je potrebna praksa. Budući imamo puno problema u reguliranju sustavnog rješavanja te stručne prakse kroz naše studijske programe, smatramo da ovaj oblik u kojem studentima omogućavamo da kroz ovaj zakon, da obavljaju određene određene poslove u pravim uvjetima im daje jednu širu sliku. Stvara se, slažem se, prof. Lovrinović je to rekao jako lijepo, podiže podiže se ta kultura rada koja je jako važna da djeca steknu značenje i mladi da steknu značenje o tome koliko je to važno. Isto tako, željena bi naglasiti bilo je tu i pitanja koji se nisu ticali ili komentari koji se nisu ticali isključivo samo ovog zakona. Kao recimo, kolega Panenić, saborski zastupnik Paninić je govorio o studentima poduzetnicima, jako dobra tema. Naravno da je dobra i mi želimo kroz nove studijske programe razraditi zapravo na neki način te transverzalne vještine koje bi naš student trebao imati. Pa između ostalog, i poduzetničke i poduzetničke vještine. Da bismo to mogli, evo, kroz ovaj oblik također to razviti, ali danas Sveučilišta već su toliko, moram priznati, se razvila na način da samostalno sa velikim brojem poduzetnika iz svojeg okruženja sklapaju sporazume o tzv. nastavnim bazama gdje studenti dobivaju ipak određena znanja iz područja koja će im omogućiti da nakon završetka svog školovanja se mogu lakše uključiti na uključiti na tržište rada. Nadalje, uvažena zastupnica Mrak Taritaš govorila je o problemima koje pojedine kvalifikacije imaju na tržištu rada iz razloga što ne mogu nažalost dobiti posao koji odgovara toj kvalifikaciji, evo ja bih samo kazala da je Vlada prošlog mjeseca zapravo donijela odluku o višegodišnjem financiranju visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti kroz programske ugovore, gdje se jasno definira temeljno financiranje naših učilišta ali isto tako i financiranje temeljeno na rezultatu gdje su postavljeni određeni indikatori i gdje će se voditi računa o tome o kakvim studijskim programima će država davati subvenciju za pojedine studente, a isto tako, dakle vodit će se računa i o tome, podsjetit ću da je donesen i pred ljeto zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru gdje smo upravo iz tog razloga zbog nedovoljnog obrazovanja i tržišta rada zapravo stavili jedan članak u kojem smo rekli da se prilikom izrade novih studijskih programa za koju sveučilišta imaju potpunu autonomiju treba voditi računa i o mišljenjima nekog drugog resornog ministarstva, ako je kvalifikacija primjerice iz područja zdravstva da se vodi računa i da dobijemo mišljenje o tome od Ministarstva zdravstva i ostale stvari. Dakle, i to je dio koji također sam željela istaknuti jer je bilo pitano. Dosta se pitalo o studentskim centrima kao takvim, ja bi samo kazala da su studentski centri regulirani svojim posebnim zakonom i netko je ovdje sad više ne znam točno rekao da se studentski centri tretiraju samo kao ulazi i izlaz. Ja bi podsjetila, znači mi smo danas u kontekstu ovog zakona o obavljaju studentskih poslova studentske centre promatrali kao posrednike u ovim poslovima, između studenata i izvođača, pardon naručitelja. Međutim, s druge strane studentski centri oni su ti koji brinu unapređuju cjelokupni studentski standard u RH dakle, i prehranu i smještaj, a ne samo ovaj dio koji se odnosi na provizije koje im omogućavaju da se taj standard, što je moguće, što je moguće više u RH u ovom dijelu podigne. Smatram da ove zlouporabe koje su postojale, mislim, jednostavno da zatvorimo oči na neke stvari, očito su postojale, mi smatramo da donošenje ovog zakona, nijedan zakon kao takav neće biti savršen da mi kažemo u 100% slučajeva se to neće desiti, ali budući se ugovor sklapa prije početka posla, budući su jako velike kazne kao što ste vidjeli pa sad vidim tog studenta ili studenticu koje će dati svoj ugovor tom nekome i njega će uhvatiti i platit 50.000 kuna, dakle mislim da su kazne također jedan značajan osigurač koji će onemogućiti zlouporabu bilo kojeg vida studentskog, a da ne bi bio neki drugi posao. Isto tako, još ste se dotakli dosta tih pitanja ali su vezani uz autonomiju sveučilišta, ako se ne varam, dakle on je također govorio o tome da utječemo na kvote mi ponavljam imamo to je ustavnu kategoriju autonomiju sveučilišta prema tome kvote su na sveučilištima ali kroz programsko financiranje država ima pravo dakle, da propituje, da propituje i da kaže to će se plaćat, nešto će se plaćat, a nešto drugo neće iz razloga što društvo ili tržište kao takvo po našim podacima, po relevantnim podacima koji postoje to ne pokazuje. bilo je jedno pitanje, žao mi je da kolege nema on je pitao za sveučilište u Slavonskom Brodu dakle, mi kao ministarstvo od lipnja nismo dobili nikakvu novu informaciju, on je rekao da nešto ima, mi nismo dobili nikakvu drugu informaciju vezano za to sveučilište. Nadalje, stajalo je još i o studentskom zboru, dakle ja taj dio ne bi posebno komentirala osim onog dijela da dobro poznam način na koji se raspoređuju sredstava za projekte. Ono što je uvelo jako puno reda u financiranje aktivnosti koje studenti rade to je projektna osnova, oni danas dakle da bi bilo koji iznos novca mogli dobiti oni moraju napisati projekt. Projekt je najčešće iz područja kulture, iz područja sporta, iz područja ekologije, iz područja zaštita različitih manjina, zatim je područje kojim se oni bave često i organiziranje znanstvenih i stručnih konferencija, znači da je taj zapravo obujam aktivnosti s kojima se studenti danas bave sve veći i veći. A znamo i samo kako dobre rezultate postižu naši studenti i to je istina i jasno ukoliko žele biti kompetitivni moraju odlaziti i na međunarodna natjecanja bilo koje vrste a za to trebaju i odgovarajuće svote novca. Ja sam sigurna da ovo povjerenstvo koje će zapravo na neki način dodjeljivati ta sredstava odnosno bit će odgovorno a i morat će objaviti i dati izvješće javno pa svi ćemo mi vidjeti ta izvješća, zaista odgovorno pristupiti tom poslu i na taj način omogućiti da sredstava koja će se ubirati kao naknada stvarno dođu do onih kojima su potrebna, a to su naši studenti. I konačno, ja bi se zapravo željela svima vama koji ste sudjelovali u raspravi zahvaliti i ovaj cijelom povjerenstvu koje je sudjelovalo u ovom dijelu i kažem drago mi je da ste uspjeli

(Nezavisni)** Ipak imate jednu repliku od gospodina Žagara. Ne, ne odavde možete se vratit, hvala. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala podpredsjedniče, uvažena državna tajnica gospođa Ramljak samo da još jedanput pojasnim stajališta vezano je uz mjesto gdje se ovaj zakon trebao donositi. Ma u redu, neka ga donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ali, osnovna zadaća ili cilj Ministarstva znanosti i obrazovanja je obrazovanje mladih ljudi. I dakle, vama kao predstavnicima Ministarstva je cilj da što više mladih ljudi završi studij. A da bi oni završili studij, potreban im je rad jer su, puno njih je, ima takav život, takvom financijskom okruženju da nemaju dovoljno sredstava za svoje studiranje. I zbog toga je ta opaska. Drugo pitanje je postoji li zapravo u RH prava potreba za studentskim radom. Jesu li to studenti koji rade u klaonicama, trgovini, kao korisnička podrška. Jesu li to pravi poslovi za studente? Ti su poslovi isključivo u funkciji stjecanja novca da bi mogli studirati. A hoće li im to omogućiti napredovanje u njihovoj struci, hoće li to omogućiti poboljšanje njihovih kompetencija? To je pitanje koje bi trebalo odgovoriti Ministarstvo obrazovanja.

Hvala vam.

Hvala gospodine podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege.

Što se tiče uvjeta

Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici

Hvala lijepo.